Seda soovi ei näe, järelikult viime läbi kohaloleku kontrolli. Palun kohaloleku kontroll!

liikme Henn Põlluaasa. Läheme tänase päevakorra juurde. Esimene päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi Valitsuse ja Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendatud Kuningriigi Valitsuse vahelise investeeringute soodustamise ja kaitse lepingu lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu numbriga 401. Meil on käsil teine lugemine. Ettekandjaks palun kõnetooli väliskomisjoni liikme Henn Põlluaasa.

Austatud eesistuja! Head kolleegid! Selle pika pealkirjaga eelnõu selgitus on üsna lühike.

ühtegi muudatusettepanekut ei esitatud. Küsimust arutas ka väliskomisjon ja seal täiendavaid küsimusi ei esitatud. Väliskomisjon otsustas konsensusega oma 11. oktoobri istungil teha Riigikogu juhatusele ettepaneku võtta eelnõu 401 teiseks lugemiseks täiskogu kolmapäeva, 20. oktoobri päevakorda, lõpetada teine lugemine ja viia läbi lõpphääletus. Kui headel kolleegidel on küsimusi, siis olen valmis vastama.

seaduse uuesti üle või on teil mingit informatsiooni, et sellist olukorda ei teki. Tänan,

lõpetatakse Eesti ja Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriigi vaheline leping, mis reguleerib investorite suhteid. Aga edaspidi investorite kaitse ei vähene ning Eesti ja Ühendkuningriigi, sealhulgas siis ka Põhja-Iirimaa investorite võrdse kohtlemise tagab Euroopa Liidu ja nende kaubandus- ja koostööleping. Rohkem küsimusi ei ole. Tänan! Aitäh! Avan läbirääkimised. Sõnavõtusoove ei ole. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku viia läbi eelnõu 401 lõpphääletus.Head

kolleegid, panen teie ette hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi Valitsuse ja Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendatud Kuningriigi Valitsuse vahelise investeeringute soodustamise ja kaitse lepingu lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu 401. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Kaks aastat kestnud ja väga visalt taanduv kriis on kindlasti pannud proovile inimeste vaimu ja ka füüsise, on pannud proovile majanduse, tervishoiusüsteemi, riikidesisesed ja riikidevahelised suhted. Me oleme selle aja jooksul pidanud ka riigi kulutusi kavandades reageerima kiiresti ja täpselt, reageerima ettearvamatut keskkonda tasakaalustades ja leevendust pakkudes seal, kus see on kõige vajalikum olnud.

Meid ümbritsevas majanduskeskkonnas on määramatust jätkuvalt palju. Kasvuprognoosid lähtuvad eelkõige eeldustest, et vaktsineerimine saab kännu tagant lahti ja et inimesi ja majandust ahistavaid lauspiiranguid rohkem taluda ei tule.Eestiga kõige tihedamalt seotud Euroopa Liidu Läänemere piirkonnas ei ole praegune kriis olnud sedavõrd sügav, kui see oli 2009. aastal.

Saksamaal 5,7%, aga koroonakriisi esimesel, 2020. aastal oli kukkumine Eestis 3%, Lätis 3,6%, Leedus 0,1%, Soomes 2,9%, Saksamaal 4,6% ja Rootsis 2,8%.Majandus on pöördunud selle aasta esimeses pooles kasvule kõikjal Euroopas. Euroopa Liidu riikide keskmine majanduskasv oli selle aasta esimesel poolel 5,8%, euroalal 6,1%, Soomes kasvas majandus 3,1%, Rootsis 4,4%, Lätis ja Leedus vastavalt 4,9% ja 4,8%. Eesti kasv oli selle aasta esimesel poolaastal 8,5%. Teisisõnu on Euroopa Liidu üks kõige kiiremini taastunud majandusi just Eesti Selle aasta teises kvartalis ületas meie SKP kriisieelset taset juba 6,7%-ga.Miks see kõik oluline on? Väliskeskkond on Eesti majanduse vaates igal juhul tähtis ja väliskeskkond on praegu hea on praegu hea olnud. Tugev välisnõudlus on toonud kasvavad eksporditellimused. Tootmisvõimsuste rakendatus on viimase 14 aasta kõrgeimal tasemel. Veel kiiremat kasvu, veel kiiremat taastumist pärsivad praeguseks ennekõike tarneprobleemid ja ettevõtjate endi hinnangul seadmete puudus. Tõhusat taastumist on seni toetanud ka muu maailmaga võrreldes leebemad ja lühiajalisemad liikumis- ja tegevuspiirangud, toetanud on kindlasti ka kriisi harjal täpselt sihitud riigipoolne tugi.Kui üldplaanis saame öelda, et majandus on kriisile hästi vastu pidanud, siis see taastumine on olnud väga mitmepalgeline. IKT‑sektor on kasvanud, aga kultuur, ka majutus ja toitlustus ootavad siiamaani kosumist. Ka olukord tööjõuturul on vastuoluline. Ühest küljest kuuleme ilmselt kõik, kuidas ettevõtjad on hädas tööjõupuudusega. Samal ajal püsib töötus endiselt kõrgel, üle 5% tasemel. Kui info- ja sidesektor, ka tervishoid on kriisi ajal näidanud hõive kasvu, siis kriisieelse ajaga võrreldes on töökohti vähem ikkagi enamikul tegevusaladest. Nende vähemate töökohtadega saavutatud kiire kasv tegelikult tähendab, et kriisi on kasutatud meie ettevõtluses tootlikkuse kasvatamiseks. Kui püsiv see on, seda kindlasti lähimatel aastatel näeme. Palgakasv aeglustus oluliselt eelmise aasta eriolukorra ajal, aga praegu on sissetulekud taas väga jõudsalt kasvamas. Erasektor veab palgakasvu ja see palgakasv jõuab sel aastal 7%-ni ja püsib igal järgmisel neljal aastal üle 5% aastas. Sotsiaalmaksu parem tasumine kasvatab järgmisel aastal ka keskmist vanaduspensioni ligi 8%, nii jõuab keskmine pension uuel aastal 590 euroni. Rahandusministeerium prognoosib Eesti sisemajanduse kogutoodangu kasvuks 2022. aastal 4%. Majanduse kogumaht jõuab järgmisel aastal 32,4 miljardi euroni. Inimeste sissetulekud kasvavad, maksulaekumised paranevad, kõige tundlikumad ja tuleviku jaoks olulised valdkonnad saavad tublit tuge. Paraneb ka riigi rahanduslik seis. Kulude kasv on kontrolli all, puudujääk väheneb ja me liigume selle poole, et tulud ja kulud saaksid tasakaalu. Austet parlamendiliikmed! Need riigieelarve üksikud numbrid on kindlasti kõik kõnekad, aga veel olulisem on eesmärk, mida tervik kannab. 2022. aasta riigieelarve keskmes, nagu öeldud, on Eesti pikaajalised huvid. Eesti pikaajaliseks huviks on endaga toime tulev õnnelik rahvas, kes rahumeelselt demokraatlikus vaimus oma eluunistusi teostab. Õnn muidugi rahas ei seisne, aga kindel ja piisav sissetulek on igale inimesele, igale perele meelerahu ja rahuldust toov. Eesti pikaajaline huvi on, et keskmine sissetulek, keskmine palk tõuseks meil Euroopa Liidu tippu ja keskmine pension moodustaks ühel hetkel vähemalt 40% keskmisest palgast. Järgmisel aastal tõusevad õpetajate palgad 7,3%, tõusevad arstide-õdede palgad 8%, kõrgharidusega kultuuritöötajate palga alammäär 7,5%, päästjate palga alammäär 12%, eesliinil töötavate politseinike palga alammäär 5%. Ja nagu öeldud, pensionieas olevate inimeste jaoks pensionid tõusevad ligi 8%. 8%. Eesti pikaajaline huvi on olla ka rahvusvahelises majanduskonkurentsis võitjate hulgas, olla rahvusvahelises tööjaotuses kõrget väärtust loov osaline. Maailma majanduses toimub roheline ja digitaalne tehnoloogiarevolutsioon. Meie edukusest ja oskusest sellega õigeaegselt kaasa minna sõltuvad juba lähematel aastatel nii Eesti inimeste palgad kui ka pensionid. Selle pärast, meie inimeste kindlama tuleviku pärast investeerime me järgmisel aastal uue perioodi eurotoetustest rohe- ja digipöördesse 190 miljonit eurot. Aga kui ühest aastast kaugemale vaadata, siis lähiaastatel saab euroraha toel rohe- ja digipööre Eestis rahastatud 2,2 miljardi euroga. kasutan võimalust, et tänada eelmist valitsust, kes selle kavaga algust tegi. Eesti pikaajaline huvi on ka majanduse suurem tootlikkus. Ka sellest sõltuvad meie inimeste palgad, sõltuvad pensionid ja sõltub tervikuna ühiskonna heaolu. Suurem tootlikkus ei ole võimalik ilma tehnoloogiata, ilma teadusinnovatsioonita, ilma targa ja teadusmahuka ettevõtluseta. Seepärast investeerime järgmisel aastal teadus- ja arendustegevusse 1% SKT-st ehk 324 miljonit eurot. Eesti pikaajaline huvi on eripalgeline, aga ühtne ühiskond, kus segregatsioonil kohta ei ole, kus ei ole kohta ka hariduslikul segregatsioonil. Igal Eestimaa elanikul peab olema võimalus saada osa maailma tippu kuuluvast haridussüsteemist, saada osa meie ülikoolide kõrgetasemelisest haridusest ja muidugi peab olema võimalus leida tulusat tööd. Ühtne eestikeelne haridussüsteem on selle eelduseks. Te hakkate parlamendis järgmistel kuudel arutama eestikeelse hariduse tegevuskava. Me oleme järgmisel aastal valitsuse reservfondist reserveerinud selle tegevuskava jaoks 5 miljonit eurot. Sellele lisandub Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarvest 8 miljonit ja Kultuuriministeeriumi eelarvest 2,4 miljonit eurot. Meie teistest rahvustest inimeste huvides, nende eneseteostuse võimaluste, sissetulekute ja eluõnne huvides investeerime ühtsele eestikeelsele haridusele üleminekusse. Eesti pikaajaline huvi on riigi julgeolek. Sel eesmärgil, et Eesti inimesed ei peaks oma riigi iseseisvuse ega oma rahva tuleviku pärast muretsema, investeerime riigikaitsesse, Eesti riigi heidutusvõime jõudluse tõstmisse 2,3% SKP-st, see on ajalooliselt rekordilised pea 750 miljonit eurot. See raha aitab kiiremini täita võimelüngad, aitab tugevdada Eesti julgeolekut. Eesti pikaajaline huvi on igal juhul ka meie kultuuri kestmine ja kandmine. Vaimu hoidvale ülesandele lisaks toetab kultuur otseselt ka meie majandust. Kultuuri ja loomemajanduse roll muutub Eestis järjest fundamentaalsemaks. Iga kultuuri investeeritud euro võimendub keskmiselt viiekordseks. Kui lubate, siis üks parimaid näiteid, mida selles vallas tuua, on Eestit maailmas suureks teinud Eesti film. Ühe filmi eelarvest umbes kolmandik kulub filmi enda tootmisele, ülejäänu jõuab kõikidesse kaasnevatesse sektoritesse, alates toitlustusest ja lõpetades disainiga. Ka selle valdkonna püsiv rahastamine kasvab järgmisest aastast 7 miljoni euroni. Eesti pikaajaline huvi on riigi majanduslik toimetulek nii headel kui ka kehvematel aegadel, toimetulek ilma välisabita, ilma võlgade tõttu peale sunnitud poliitika valikuteta. Eesti pikaajaline huvi on rahanduslik eneseväärikus. Eesti pikaajaline huvi on, et juba täna toimuvad, aga lähiajal, lähikümnenditel veelgi süvenevad demograafilised muutused ei tooks kaasa maksukoormuse kasvu, mis lõpptulemusena lämmataks meie inimeste ettevõtlikkuse ja meie keskklassi nii õpetajate, arstide kui ka inseneride lootuse paremale elule. Et maksusurve vähenevale tööealisele elanikkonnale ei muutuks talumatuks, on riigi kulutuste vaoshoidmine, 30 aasta kestel kiht‑kihilt ehitatud riigiaparaadi ajakohastamine absoluutselt vältimatu. Nendel eesmärkidel, riigi iseseisvuse ja meie inimeste madalamate maksude nimel, aga ka täiendava hinnatõusu ja ülekuumenemise vältimiseks hoiame järgmise aasta eelarves kulutused kontrolli all ja vähendame eelarve puudujääki praeguses rahanduskeskkonnas mõistlikule tasemele. Ma olen üllatusega kuulanud kommentaare, milles tõsimeeli väidetakse, et majanduskasvu ja paraneva maksulaekumise tingimustes kaovad eelarvemured ja eelarve puudujääk justkui iseenesest. Ei, ei kao. Iseenesest paisuvad ainult kulud ja lisanduvad maksuraha kasutamise soovid. Kulude kontrolli all hoidmine nõuab igal juhul poliitikutelt valikuid ja nõuab ka pingutust – kasvava majanduse tingimustes, muide, eriti. 2022. aasta eelarvet kokku pannes oleme valitsuskabinetiga seda silmas pidanud. Riigieelarve tulud kasvavad järgmisel aastal 17%, kulud kasvavad järgmisel aastal 3%. Veel aasta tagasi 2022. aastaks kavandatud 4,9%‑lisest struktuursest puudujäägist jõuame järgmise aasta eelarvega 2,6%‑lisse defitsiiti. See on 739 miljonit parem positsioon. Jah, minna on veel tükk maad, enne kui jälle tulud ja kulud Eestis klappima saame, aga pika sammu Eesti pikaajalistes huvides oleva heas vormis riigirahanduse poole liigume teie abiga siiski. Aga lühiajalised mured. Eesti lühiajaline mure on praegu nagu kogu maailmas tervisekriis. Kriisiga toimetulekuks ja kriisi tekitatud kahjude tervendamiseks panustame järgmisel aastal otseselt üle 150 miljoni euro. See raha läheb muu hulgas viiruse tõttu koolide kinni-lahti käimisest põhjustatud õpilünkade parandamiseks – 12 miljonit eurot; läheb vaktsineerimise korraldamiseks – üle 38 miljoni euro; läheb testimiseks üle 19 miljoni euro. Ja esmakordselt suuname riigieelarvest 3 miljonit eurot ka selleks, et süsteemselt vaimse tervise teemadele tähelepanu pöörata. Head Riigikogu liikmed! 2022. aasta eelarve ei lahenda korraga kõiki Eesti pikaajaliste huvidega seotud vajadusi, aga astub siiski väga märkimisväärse, 13,6-miljardilise sammu selles suunas, et Eesti inimeste tulevikuväljavaade oleks kindlam. Ma tänan kõiki, kes on 2022. aasta eelarve koostamisse panustanud. Austatud Riigikogu, head sisukat debatti 2022. aasta eelarve valikute üle! Ma hea meelega vastan teie küsimustele. Aitäh! Ja neid on kenasti. Priit Sibul alustab.

Suur aitäh! See on väga hea küsimus. See on olnud teemaks mitte ainult järgmise aasta eelarvet tehes, vaid ka laiemalt. Õpetajate järelkasv, aga tegelikult järelkasv ka väga mitmes teises mis Eesti pikaajaliste huvide seisukohast on kriitilises seisus, on oluline. Ja ma olen nõus, et järgmise aasta üle 7%-line palgakasv seda probleemi täielikult ei lahenda. Aga ma arvan, et oluline on see siiski. Just sellepärast, et ilma selle otsuseta jääks õpetajate keskmine palk palga alammäära mõttes oluliselt maha riigi keskmisest palgast. Ja seda me ei saa lubada. Muidugi, eesmärk ja soov, ambitsioon on, et see palk oleks oleks lähiaastatel keskmisest palgast kõrgem, oluliselt kõrgem.Ja see, ma jällegi kordan, ei puuduta mitte ainult õpetajaid, see puudutab tegelikult samamoodi ka kõrgharidustöötajaid. Meil oli eelmise nädala infotunnis

Ma küsin riigi strateegiliste eesmärkide kohta: millised on riigi strateegilised eesmärgid? Kas need on ka kusagil konkreetselt sõnastatud just nimelt seoses riigieelarveliste väljamaksetega? Äkki te avaksite natukene neid seoseid. Kuuldavasti

ilma riigieelarve seadust rikkumata. Aitäh! Siin oli küsimuses natukene lindude keelt, mida me mõlemad mõistame. Riigi Riigi pikaajalistest huvidest, riigi strateegilistest eesmärkidest ma rääkisin pikalt oma sissejuhatavas kõnes ning ma seda kordama ei hakka. Kuidas riigieelarves heaks kiidetud ja vastu võetud rahaeraldisi välja välja makstakse, kuidas need jõuavad nendeni, kellele need mõeldud on, see on selle küsimuse taust ja mõte. Eelmise aasta eelarve vastuvõtmise järel on valitsus vahetunud, aga sel aastal me suuresti toimetame eelarve järgi, mis on heaks kiidetud eelmise valitsuse poolt.

pakkunud, et võimalik päriselu võib olla nii, et see põhistsenaarium ei täitu ja tegelikkuses käivitub seesama riskistsenaarium, mille puhul me räägime 2% kasvust. kasvust. See on päris suur eelarvelaekumiste vahe eeldatavasti. Millised on teie ettepanekud ja plaanid, kui riskistsenaarium käivitub? Kas sellisel juhul käivituvad ka näiteks need kärpeplaanid, mis enne suvist prognoosi olid Rahandusministeeriumis välja pakutud? Aitäh, hea küsija! Ma nüüd mõtlen, mida täpselt te nende kokkuhoiuplaanide all mõtlete. Kui viide oli riigi

siis nagu ka eelnõu seletuskirjas on kenasti selgitatud, me saame eelarvet tehes aluseks võtta ikkagi ainult ühe prognoosi. Me ei saa võtta natuke ühest ja natuke teisest. Ja seetõttu on praegune eelarve tõesti tehtud põhiprognoosi alusel.

on järgmisel aastal näha, et selles üldises määramatuse olukorras tehtud prognoos, mis on eelarve aluseks võetud, erineb

arvesse võetud põhiprognoos ja üks olulisimaid eeldusi on seotud muidugi viirusega, viiruse kontrolli alla saamisega, vaktsineerimise tempo üles saamisega. Sellest tulenevalt on eelduseks, et majanduse

otseselt ettevõtlussektor, vaid ka mitmed teised sektorid lihtsalt ei pea enam vastu uuele laussulgemisele. Nii et see kindlasti on oluline, selle nimel tuleb pingutada ja sellest eeldusest lähtudes on ka eelarve eelnõu tehtud. Aitäh, hea küsija!

muu hulgas juhtisid tähelepanu sellele, et huvihariduses ja huvitegevuses osalemise võimalus on eriti praegusel perioodil noorte jaoks väga vajalik, et säilitada nende tervis, eriti nende vaimne tervis. Teie teadupärast olete nõudnud, et huvitegevuse riigipoolseid vahendeid oluliselt kärbitaks. Olete öelnud, et küllap kohalikel omavalitsustel on piisavalt raha, et seda kärbet kompenseerida. Kas te olete veendunud, et nüüd, kus kohalikud valimised on läbi, kõik kohalikud omavalitsused saavad selle ülesandega hakkama ja laste võimalused huvitegevuses osaleda ei vähene? Ja kuidas on see kooskõlas selle leitmotiiviga teie sissejuhatavas kõnes, selle Eesti pikaajalise huviga, kui lapsed jäävad huvitegevusest kõrvale? Ja kas te olete valmis vastutama selle eest, kui osa lapsi tuleval aastal huvitegevusse enam ei jõua? Aitäh küsimuse eest! Te panete mulle suhu sõnu, mida ma kindlasti öelnud ei ole. Ma ei ole nõudnud mitte kunagi mitte kuskil huvihariduse rahastamise vähendamist. Vastupidi, ka siin teiega infotunnis erinevatel kordadel sel teemal aru pidades olen pidanud huvihariduse võimaluste suuremat pakkumist oluliseks ja rõhutanud, et järgmisel aastal omavalitsuste tulu kasvab 120 miljoni euro võrra, mis kindlasti annab selleks ka võimalusi. Ja lisaks sellele tulu laekumise kasvule on ka teie ees olevas eelarves kaks kaks üsna spetsiifilist meedet, mis huvihariduse pakkumist toetavad. Üks neist on kultuuriranitsa kontseptsioon, mis saab järgmisel aastal sisuliselt sisuliselt testperioodina järele proovitud. Selleks on miljon eurot aastas.

Aga ma veel kord rõhutan, et tegelikult omavalitsused on panustanud huviharidusse suurusjärgus 260 miljonit eurot aastas. Omavalitsused, kelle ülesanne see on, teevad seda väga tublisti. Ja järgmisel aastal lisanduv tulu omavalitsustele 120 miljoni euro näol annab selleks jõudsalt võimalusi juurde. Ma usun küll, et kui seda peetakse kohapeal prioriteediks, siis võimalusi selleks on. Helmen

Aitäh! Toimetulekutoetuse saajaid oli eelmisel aastal pisut üle 10 000 ja järgmise aasta prognoos ütleb, et neid on 10

jälgisin enne eelarve arutelu toimunud infotundi, kus oli üks küsimus ka toimetulekutoetuseks ette nähtud rahasumma kohta. Küsimus oli, kas kui palju see summa võiks muutuda või peaks muutuma, arvestades seda, et viimaste aegade arengud – just nimelt erinevate hindade väga kiire kallinemine – võivad tuua juurde leibkondi, kes toimetulekutoetust vajavad. seetõttu muuta ka eelarvet? Vastus on, et toimetulekutoetuse summa on arvestuslik kulu. Selleks on kulu ette nähtud ja see saab igal juhul välja makstud

2019. aasta 27. veebruaril sõlmiti Tartu Ülikooli ja riigi vaheline haldusleping. Riik kohustus tagama igal aastal riigieelarvest ülikoolile vajalikud vahendid ja lepingus nähti ka ette, et tegevustoetuse taotlemisel lähtutakse tarbijahinnaindeksist ja kõrgharidusega töötajate keskmise palga tõusust. Tänavuseks majanduskasvuks prognoositakse 9,5% ja tuleval aastal 4%.

Järgmisel aastal suunatakse kõrghariduse tegevustoetuseks täiendavalt 5 miljonit eurot. Mul ei ole praegu ees nii detailset arvutust, kui teil ilmselt on,

Aitäh, hea juhataja! Austatud rahandusminister! Sa tõid oma ettekandes välja, et kuigi majandus tervikuna on kasvutrendis, siis turismisektor, kultuur, majutus ja toitlustus ei näita veel toibumise märke. Sul on täiesti õigus,

Lisaeelarve, mida me koos sel aastal päris kiire tempoga Riigikogus menetlesime ja mille kevadel vastu võtsime, tegelikult andis täiendavat tuge ka sellele väga raskes seisus olevale sektorile.

See on eelkõige mõeldud Eesti tuntuse ja nõudluse suurendamiseks välisturgudel. Ka on see mõeldud turismiettevõtjate ärimudelite ümberkujundamiseks. Tõenäoliselt on koroonast tulenevalt selles valdkonnas toimunud muudatusi, mis on pikaajalisemad ja nõuavad tõesti ärimudelite ümberkujundamist. Äri‑ ja konverentsiturismi turundus‑ ja arendustegevusteks on eraldi proaktiivsed müügi‑ ja turundustegevused, mida samuti toetatakse,

külastajasõbralikke rahvusvahelisel turul tähelepanu äratavaid turismitooteid. Nii et tuge me sellele sektorile pakume. Lisaks, ma ei hakka seda eraldi isegi välja tooma, on kindlasti olnud ka selle sektori jaoks oluline palgatoetuse meede, mis sel aastal kriisi kõige teravamatel kuudel oli kasutada.

üle 60 miljoni euro on selle maht –, aga seal ei ole sõnakestki juttu sellest kapo maja ehitusest. Ma hakkasin mõtlema, et julgeolekuasutus, äkki on vaja seda

Aitäh, hea küsija! Ma ei tea täpselt, millisele uudisele te viitate ega oska selle tõttu ka kommenteerida, kas see võiks puudutada just nimelt seda aastat. aastat. Kapo hoone ehitus on selle aasta eelarve muutmise tulemusel tegelikult raha juurde saamas, kuna seda ehitust on võimalik teha kiiremini, kui alguses plaanitud oli. ma arvan, et tuleks üle kontrollida, kas see viide puudutas 2022. või 2021. aastat. Mis puudutab investeeringuid, siis järgmise aasta eelarve eelnõus on kõik need investeeringud, mis on suuremad kui 10 miljonit eurot, ilusti-kenasti välja toodud.

mõned punktid hiljem, kui me räägime eelarve baasseaduse muutmisest. Kui oluline ikkagi on, et eelarve enda seaduses on välja toodud kõik investeeringud? Kas need tuleks kui tegu on teatud piirnumbrist suuremate investeeringutega? Ja kui, siis mis see piir on, millest suuremad investeeringud eelarves kajastada tuleb? Aga jah, ma veel kord ütlen, et tõenäoliselt vajaks täpsustamist, kas konkreetne uudis, millele te viitasite, rääkis 2021. aastast, kui see muudatus tõesti oluliselt investeeringu mahtu suurendab, või 2022. aastast.

millest 95% läheb täiesti juhuslikult kultuuriministri valimispiirkonda järgmisel aastal, mõned kuud enne Riigikogu valimisi. valimisi. Minister sõnas kultuurikomisjonis, et on tema kui kultuuriministri kaalutlusõigus otsustada, kuhu need investeeringud lähevad. Minu küsimus teile: võib-olla te saaksite natukene selgitada meile seda protsessi, kuidas nende investeeringute nimekirjad kujunevad?

Ja kui palju selliseid kaalutlusõigusi on ka teistel ministritel? Kui palju on igal ministril sellist raha, mille ta saab suunata oma valimispiirkonda vahetult enne valimisi? Aitäh! Küll oleks kena olnud ja oleks lihtsam vastata, kui te oleks nimetanud, millest te täpselt räägite, mis investeeringust. Oleks lihtsam vastata konkreetse objekti kohta või konkreetset objekti puudutavalt. Aga loomulikult on iga valdkonna juht see, kes tuleb valitsusse ettepanekutega oma valdkonna

Kuidas ja mille alusel täpselt otsuseid tehakse, see peab olema läbipaistev ja kõigile jälgitav ja arusaadav. Selliseid, otsuseid ei saa endale lubada ükski valitsuse liige ja olen päris kindel, et seda ei ole kavandanud kuidagi teha ka kultuuriminister. Ja lõpuks eelarve kinnitab parlament.

eelarve menetluse käigus selgelt väljendada, rahanduskomisjonis see teema eraldi üles võtta. Aga nagu öeldud, konkreetse ettepanekuga iga valdkonna kohta tuleb välja valdkonna juht ehk minister, valitsus arutab selle läbi ja sellisel kujul see parlamenti esitatakse. Aga tõesti, kui teil on konkreetse objekti kohta mõni detailne küsimus või etteheide, siis nimetage ka, millest jutt. Aitäh! Andres Metsoja, palun! Aitäh, lugupeetud aseesimees! Austatud rahandusminister! Rohepöörde valguses on saanud selgeks, et looduskaitsealused metsamaad on ressurss, mis toodab ühiskonnale väärtust, sidudes CO2ja väärtustades keskkonda. Paraku on nii, et Eesti riigieelarve koha pealt on looduskaitsealused maad kogu aeg kulukomponent, mitte tulukomponent. Ja selle kulukomponendi kontekstis on jõutud aegade jooksul selleni, et kohaliku omavalitsuse eelarvesse seda looduskaitsealuse maa maamaksuosa ei kompenseerita.

Seal elavad samamoodi inimesed, sinna viivad teed ja need inimesed vajavad võib-olla ka avalikke teenuseid. Kas seda arutati ja milline on teie seisukoht? Kas see vajak enne peatset maa ümberhindamist tuleks likvideerida võimalikult kiiresti? Aitäh,

keskvalitsus ja omavalitsus peaksid olema kuidagi vastandlikel positsioonidel või üks peaks midagi teisele kompenseerima või on loodusväärtuste hoidmine ja kaitsmine tegelikult ühine huvi ja eesmärk?

Küll aga on selle eelarve tegemise käigus lisandunud eraomanikele, kes peavad taluma looduskaitselisi piiranguid väljaspool Natura ala, selle kompenseerimiseks pisut üle 1 miljoni euro. see on olnud üks selline pikalt põrgatatud ja vaieldud teema. Aga see saab järgmisel aastal leevendust. Omavalitsuste maamaksu küsimus vajab veel eraldi arutelu. Maria Jufereva-Skuratovski, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Eelarve projektist ma loen, et neljandiku võrra on vähendatud kulu ohvriabi arendamise peale. Samas, statistikast teame, et pandeemia ajal olukord perevägivallaga on halvenenud. Kuidas on võimalik seletada selle kulurea vähendamist? Ja olen kindel, et vajadus ohvriabiteenuste järele on, vastupidi, kasvanud. Aitäh, Aitäh! Ma jällegi detaili pean ilmselt üle täpsustama, teenuse pakkumine kindlasti ei vähene.

arvelt on üldsumma väiksem, aga teenuse maht ise kindlasti ei vähene. Ja jällegi, teil on õigus, et see on teema ja valdkond, mis kahetsusväärselt ei vaja mitte aasta-aastalt vähem, vaid rohkem tähelepanu. Priit

erinevates ülikoolides töötavate akadeemiliste töötajate palk. Lihtsalt mõni näide: Tartu Ülikoolis on rektorite nõukoja enda statistika järgi keskmine põhipalk täiskoormusel 2135 eurot. See on keskmine palk, mis ei ole võrreldav õpetajate keskmise palgaga, see on ikkagi oluliselt kõrgem. TalTechis näiteks on see napilt alla 2500 euro: 2494 eurot,

No tõepoolest, siin juba kolleegid on selle kohta küsinud, et see 4 miljonit, mis huvihariduselt ära võetakse, vaieldamatult mõjutab huvihariduse kättesaadavust ja ka huvihariduse õpetajate palkasid. Selles pole mingit kahtlust, tuleb minna lihtsalt natukene Tallinnast kaugemale.

korrigeerida nagu üldhariduskooli õpetajatel. Kas valitsus tahabki anda signaali, et peale üldhariduskooli õpetajate palga mingit muud prioriteeti kohalikul omavalitsusel ei tohikski olla? Ei palun! Viktoria Ladõnskaja-Kubits, palun! Lugupeetud rahandusminister! Ma siiski jätkan haridusteemadega. Te rõhutasite oma kõnes, et õpetajate palkade tõusuks on ette nähtud pisut rohkem kui 7%. Samas toimub võidujooks samas suurusjärgus inflatsiooniga, mis sööb sisuliselt selle palgatõusu ära. Siia lisandub ka see asjaolu, et isegi 7% ei piisa, et sisustada sõnapaari "riiklik prioriteet", mida me kasutame. Mul on raske aru saada, miks te ei eralda piisavalt palju vahendeid selleks, et hoida ja investeerida haridussüsteemi, millega te just praegu uhkustasite, ent mis on äärmiselt tugeva kriisi äärel, sest õpetajate põud on juba tänase päeva Ma lisan veel juurde, et valitsuse tasemel otsustati ju 5% eraldada palgatõusuks ja 2% pidi veel HTM‑i minister ise leidma. See mitte kuidagi ei kinnita seda, mida me võiksime nimetada riiklikuks prioriteediks. Aitäh! See on üsna tavapärane, et palgatõusuks või, ütleme, palgafondi kasvuks eraldatakse kõigepealt raha

õpetajate palga tõusuks 2021. aastal ette ühtegi senti. See oli probleem, sellepärast et kui ühel aastal jääb igasugune

Ma siiski ütlen, et 7,3% palgakasv on oluline ja see on maksimaalne, mis praegu võimalik teha on.

otsused, et kogu vahepealne sunnitud paus tagasi teha, aga see lihtsalt ei ole võimalik. Maksimaalselt nii palju, kui võimalik on, aga tehtud saab ja ma arvan, et seegi on oluline. Aitäh! See on üsna Suur tänu, hea juhataja! Austatud minister! Ma annan nüüd võimaluse häid sõnumeid saata rahvale maale. Meid vaatavad ju kümned tuhanded ja sajad tuhanded inimesed praegu telekate kaudu. Meie koosseisu alguses toodi laua peale riigireformi plaan ja eks ta praegu seisab kuskil komisjonides, ootab oma aega. Aga fakt on see, et selle eesmärk oli kõige muu hulgas ka see, et

Nii palju kõigepealt täpsustuseks.Ma olen ise alati olnud seda meelt, et tegelikult ei ole riigi asi silti külge kleepida, milleks ja kuidas omavalitsused seda raha kasutama peavad. Mida rohkem on omavalitsusel ilma sildita raha, mida rohkem on omavalitsusjuhtidel vabadust otsustada, kuidas nad saavad kohalikke prioriteete selle rahaga katta, seda parem on. Samamoodi on ka selle lisanduva tuluga.

tulu järgmisel aastal üle 2 miljardi euro. Usun, et nad teevad kohapeal väga tarku valikuid ja suunavad selle raha parimatesse võimalikesse kohtadesse. Eduard Odinets, palun!

Aga tegelikult tahan küsida teemal, mida puudutas kolleeg Viktoria Ladõnskaja-Kubits: õpetajate palgad. Nagu siin selgeks sai, peab osa sellest rahast haridusminister leidma oma sisemistest reservidest.

Kas nüüd riigieelarve eelnõu esimeseks lugemiseks on teile või haridus- ja teadusministrile selgeks saanud, kust see raha tuleb? Millised on need reservid, mida vähendama hakatakse? Aitäh!

2900 ja järgmisel aastal on 2800. Lähtudes sellest asjaolust, et meil näiteks kiskjate populatsioon on äärmiselt suur – kas või näiteks karusid on meil poole rohkem, kui vaja on, nad hävitavad mesi[tarusid] –, kas ei

Teadupärast on oktoobrikuu vaimse tervise kuu. See teema on kindlasti tõsine. See on tõsine selles mõttes, et

Aga kuidas me päriselt sellega tegeleme? See nähtamatu vaenlane tabab meie hulgast järjest rohkemaid. Ja kurb tõsiasi on see, et me oleme punase laterna rollis just noorte ja laste

Lisaks nendele kahele on eraldi just nimelt lastele suunatud teenused, et vältida olukordi, kus juba väga noores eas ollakse jõudnud väga kriitilisse seisu või kriitilise piiri peale. On vaja võimalikult varakult sellised noored üles leida ja pakkuda neile tuge, et nad ei jääks oma pea sisse lõksu, vaid saaksid päriselt abi. Nii et see 3 miljonit eurot on

Mis puudutab eraldi lasteaiapedagooge, siis see on teema, mis mis päris eelarve tegemise lõpufaasis, kui palgakokkulepeteni jõuti, eraldi uuesti üles ei kerkinud. Aga tõenäoliselt on see teema, mida ka siin Riigikogus käsitleda tuleb. siiski taas sellele, et omavalitsuste tulud järgmisel aastal kasvavad oluliselt. Omavalitsuste finantsseis on tegelikult väga hea ja see annab võimaluse igal juhul ... Te raputate pead, aga see on fakt, numbrid seda kinnitavad, see annab võimaluse igal juhul omavalitsusesiseselt prioriteete seada. Omavalitsuste teederaha, mille kohta te küsisite, on saanud üsna värskelt eelmise aasta lisaeelarvega päris olulist täiendust.

ehituse vallas saanud sedavõrd suurt tuge, et hinnad kallinevad väga kiiresti. Loodame, et omavalitsustel on võimalus nüüd see raha eesmärgipäraselt ära kasutada ja kohalikesse teedesse investeerida. Aitäh!

Valitsus on vist, nagu ma aru saan, otsustanud, et alandame võrgutasusid, vähemalt ajutiselt, ja taastuvenergia tasu vähendamise või kaotamise ja käibemaksu vähendamise teed ei lähe. Ma küsingi: kas see otsus on kaljukindel ja menetluse käigus jäädakse selle juurde? Üks koalitsiooni osapooli, Keskerakond on mitme Riigikogu saadiku ja esimehe suu läbi öelnud, et nad toetavad käibemaksu vähendamist, eurosaadik Kadri Simson on ka seda soovitanud ja võimalusena välja pakkunud. Kas valitsus on jätkuvalt seda meelt, et ei toeta seda, kui menetluses tehakse ettepanek minna käibemaksu või taastuvenergia tasu kallale? Aitäh! Aitäh! Käibemaksu ajutine erisus, käibemaksu vähendamine oli arutelu all küll. Põhjuseid, miks see kõrvale jäi, oli tegelikult rohkem kui üks. Esimene põhjus oli kindlasti see, et oleks üsna ajamahukas selleni jõuda, sest see eeldab seadusemuudatust, mis ei juhtu nädalatega, vaid võtab aega.

me oleme otsinud lahendust, mis aitaks leevendust tuua ka neile. Käibemaksu alandamine seda väga paljudele ei tooks, sest sisendkäibemaks saadakse teadupoolest tagasi. Nii et need on põhjused, miks see on praegu kõrvale jäetud.Aga kuna te selle paketi kohta küsisite, siis märgin, et tegelikult on selles paketis kolm osa. Esimene osa ja kõige olulisem on ikkagi pikaajalise mõjuga investeeringud. See puudutab reaalselt energiasäästu investeerimist. Järgmistel aastatel investeeritakse sellesse sadu miljoneid eurosid, üle 400 miljoni euro hoonete energiasäästlikumaks muutmiseks. See aitab reaalselt ka hinnamure puhul, suurte arvete puhul. Samamoodi on oluline taastuvenergiavõimsuste arendamine. Fakt on see, et lõpuks ainuke asi, mis hinda mõjutada saab, on suurem pakkumine ja väiksem nõudlus. Seetõttu

Teine osa sellest paketist peab silmas energiahindade tõusu leevendust väiksema sissetulekuga leibkondadele.

mis ei puuduta mitte ainult 10 200 peret, leibkonda, kes on toimetulekutoetuse saajad, vaid puudutab kokku hinnanguliselt umbes 72 000 peret Eestis.

kas rohelistesse investeeringutesse või väiksema sissetulekuga inimeste olukorra parandamisse, selle olukorra leevendamisse, mis on seotud just nimelt energiahindadest tulenevate sotsiaalsete probleemidega.

tõusu ajutiseks leevendamiseks, vaid puudutab tõenäoliselt ka kaugkütte ja gaasi hinna väga järsu tõusu leevendust.Kolmas

Detailid peavad saama paika järgmise kahe nädala jooksul, et hiljemalt novembri alguses oleks võimalik seda rakendada. Riina Sikkut, palun! Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud minister! Kui valdkonnad saavad lisaraha, näiteks rohkem laekunud maksutulust, siis ei teki küsimust, kust

vähemalt osaliselt tuleb valdkonna eelarvest. See on tavapärane ja seda teeb ka Kristian Jaani. Tõesti, minister teeb seda, aga see tähendab, et Päästeameti ja kohaliku omavalitsuse koostööprojekt "Küttekolded korda" lõpeb, kiirreageerijate võimekuse kasvatamise eesmärki ei täideta ja 30–40 ametikohta valitsemisalast kaob, politseiametnikke ei värvata juurde, pikendatakse varade elukaart. Kas ministri hinnang on siis see, et valdkonnas tuli varem ette ressursside ebaefektiivset kasutamist ja need ümbertõstmised on mõistlikud, või tuleb palgatõus meie kõigi siseturvalisuse arvel? Aitäh! Aitäh! Siseturvalisus on järgmisel aastal parematel alustel kui sel aastal. Kindlasti ei halvene siseturvalisuse valdkonnas reaalselt selles mõttes midagi, et turvatunne ja siseturvalisuse pakkumine on jätkuvalt väga tugevad.Need teie loetletud muudatused

igas valdkonnas mõistlik aeg-ajalt üle vaadata, kui palju selliseid kohti on, ja teha korrektuurid. Minu meelest on siseminister väga tublisti võtnud käsile võtnud käsile oma valdkonna ülevaatamise ja nendes kohtades, kus on võimalik ja mõistlik prioriteete ümber seada, on ta seda ka tegema asunud. Kaugema

Paljud Isamaa mõtted ja soovid on järgmise aasta eelarves sees. Aga mul on endal üks tõsine mure. Eelmine koalitsioon seadis eesmärgi, et järgmise kümne aastaga ehitatakse Tartust, Narvast ja Pärnust 2 + 2 teed Tallinna.

Mis puudutab seda, kas peaks järgmise aasta eelarves vaatama üle teedeinvesteeringud ja sinna veel raha juurde suunama, siis üks asi, millega me kindlasti peame praegu investeeringute kavandamisel arvestama, on see, mis seisus majandus tervikuna on. on. Eelarvenõukogu eksperdid on tegelikult väga tõsiselt pannud südamele just seda, et valitsus, riik, valitsussektor tervikuna ei annaks omalt poolt majanduse ülekuumenemisele

Aga me tõesti ei tohi hoogu juurde anda ei hinnakasvule ega majanduse ülekuumenemisele. Sellele plaanile, mis puudutab meie enda maksuraha kasutamist, lisandub kohe ka väga suures mahus Euroopa raha kasutuselevõtt.

raha eest tarbida? Lugupeetud rahandusminister! Teine küsimus on kultuuriteemadel. Te tõite oma kõnes esile kultuuritemaatika olulisust, ütlesite, et kõik, mis investeeritakse kultuuri, tuleb ka majanduslikus mõttes tagasi. Lisaksin siia regionaalse aspekti, sest kultuur ja kodanikuühiskond aitab tihti ka seal, kuhu riigimehed ei ole jõudnud. Näiteks Narva Vaba Lava. Kultuuriminister kahjuks väldib otsesuhtlemist sel teemal ja lahendusi ei paista, aga riigi rahakott on teie käes. Miks ei leita meie suurest eelarvest raha Narva Vaba Lava toetamiseks? See on esimene küsimus. Ja teine: huvihariduse

Aitäh! Kõigepealt, mulle on kinnitatud, et Narva Vaba Lava saab järgmisel aastal toetust. Loodan, et see peab paika, vastab tõele. See on

parimas mõttes kodanikualgatusena. Olen kogu selle ettevõtmise suur fänn ja arvan, et see igal juhul peaks jätkuma. Nüüd, kultuuriranitsa kogu kontseptsioon on minu teada Kultuuriministeeriumis selles

riigikoole, munitsipaalkoole tuleb käsitleda võrdsena. Aga see on üks esimesi ideid, mida kaalutakse, ja mõned kuud, kuni parlament eelarvet menetleb, on Kultuuriministeeriumil aega seda ette valmistada, detaile välja töötada.

energiajulgeoleku vallast ja ma kasutan selleks võib-olla kujundlikke väljendeid. "Rohelised surevad sügisel, rohelised surevad sügisel" – nii laulis ansambel Velikije Luki. nüüd paari aasta pärast või siis kuue aasta pärast saabub ka meile see teadmine, et need eesmärgid jäävad kättesaamatuks, ja me leiame mõne alternatiivse tee. Talupojatarkus ütleb, et ära sülita enne vanasse kaevu, kui uus on valmis.

energiajulgeolekut nõrgestanud, mil moel siis uuesti tagasi tulla? Me teame, et maailm on muutuses ja aeg-ajalt võib-olla mõned valitud teed on õiged, aga suund lihtsalt vale. Aitäh!

ja annate näpuotsaga 1 miljoni juurde. On täpselt samasugune võimalus see poliitiliselt tagasi pöörata, nagu te just pöörasite tagasi huvitegevuse raha maksmise. Aga ma väidan, et teie eelarve on

Ka neil jääb raha saamata, järgmisel aastal on see peaaegu 400 000 eurot, aga kokku on see summa üle 3 miljoni. Mis te neile lohutuseks ütlete?

Laekumisest rahastatavate programmidega tekkis tõsisemaid probleeme eelmisel aastal, sest siis oli olukord, kus kriisist tulenevalt seda maksu lihtsalt laekus vähem ja väga mitmed

konkreetseid detaile, mis puudutavad kultuurivaldkonna eelarvet, oskab kindlasti kõige paremini valgustada kultuuriminister. Kultuuriministeeriumi eelarve tervikuna, kui me võrdleme kahe aasta põhieelarveid, järgmisel aastal kasvab.

Aitäh! Jätkan eelmise küsimuse lõpust. Tõesti, siseminister teeb väga tublit tööd ja leiab katte, sest ta peab prioriteetseks päästjate-politseinike palga tõusu, sest need inimesed muidu ei püsi seal tööl.

Aga kui seal ei ole olnud ebaefektiivset ressursikasutust, siis tuleb tunnistada, et palgatõus tuleb meie kõigi siseturvalisuse arvel. Siin ei ole tegelikult kolmandat võimalust. on kasutatud ebaefektiivselt või me kärbime siseturvalisust? Tegelikult on ka küsimus õpetajate palga kohta. See kevadine näide oli väga ebaõnnestunud, kui huvihariduse arvel tõsteti õpetajate palka. Ja kuna praegu ei ole selge, kust 5 miljonit eurot Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarvest leitakse, siis ma soovingi saada vastust, mille arvel see 5 miljoni eurone palgatõus tuleb. Aitäh!

kui ka vormi poolest. Ma arvan, et see käib kõikidel poliitikutel palga sisse, käib palga sisse ministritel ja tegelikult ka parlamendil. Sellepärast ma ütlen, et minu meelest on siseminister üks nendest, kes on seda ülesannet võtnud väga tõsiselt, saab sellest väga hästi aru.Kui

See on paratamatu, et kui rahvastikuprotsessid on sellised, nagu nad on, siis avaliku sektori kulutused peavad sellega arvestama ja nende muutustega sünkroonis olema.

katta kõiki neid kulutusi, mis on vajalikud selleks, et Eesti pikaajalised huvid oleks hästi kaitstud. Siseturvalisuses tuleb

prioriteetide seadmisest, mis minister on teinud. Te tegelikult lugesite need ise oma eelmises küsimuses ette ning tulebki öelda, et kõik need on sellised muudatused, mille tulemusel sisejulgeolek saab paremasse toonusesse ja vormi, mitte vastupidi. Aitäh!

Selles valdkonnas oli esmane prioriteet, väga oluline veeteetasude muudatuse Eks valikuid tuleb teha nendes piires, mis võimalik on,

ei taastu täismahus ka järgmisel aastal, kui tõenäoliselt on kriisi mõjud jätkuvalt tunda selleski valdkonnas. See oli ettepanek, mida majandus- ja kommunikatsiooniminister oluliseks pidas, ja sellele ta toetuse sai. Merry Merry Aart, palun! Aitäh, lugupeetud minister! Minu suur mure on põllumajandusteaduse alarahastamine. Aga ma küsiksin seekord hoopis ministeeriumide spetsialistide töötasu kohta. Kuidas riigieelarves on planeeritud: kas Maaeluministeerium on endiselt kõige madalamate töötasudega ja kui see nii on, siis miks? Kas toidutootmisega tegelevad inimesed on vähem olulised kui teiste ministeeriumide spetsialistid? Ma jätaksin siit välja Keskkonnaministeeriumi spetsialistide töötasu.

said täiendavat raha palgafondi kasvuks haridustöötajad, kultuuritöötajad, sisejulgeolek ja sotsiaalvaldkond, aga tõesti soovisime eraldi järele aidata ka kahte

kõige nadimas seisus olnud väga pikalt. Kevadel riigi eelarvestrateegiat tehes neid kolme ametit ei olnud nende loetelus, kes palgafondi kasvuks raha said, nüüd on 5% palgafondi kasvuks eelarvega eraldatud ka neile kolmele.

kasv on järgmisel aastal ette nähtud ka selles sektoris, sest tõepoolest, nagu te viitasite, see on olnud teistega võrreldes väga olulisel määral maha jäänud valdkond. Aitäh! Austatud minister! Ma olen siin varasemate aastate eelarvete kohta küsinud, miks Eesti Energiale eraldatakse raha investeerimistehinguteks.

ettevõttele kaunis ootamatute tagajärgedega. Nii et ma arvan, et see on igal juhul vajalik. Samamoodi on olnud vajalik see, et me ka eelarves, nagu te väga täpselt viitasite, oleme piiritlenud, et see raha on mõeldud investeeringuteks, mis ei ole seotud õlitehasega. Ja nii see ka on. Eesti Energia investeerimisvajadused, investeerimisplaanid on kindlasti väga suured, seda eelkõige just nimelt taastuvenergia valdkonnas, aga ka võrkudega seonduvalt. See on põhjus, miks see finantseerimistehing on vajalik ja miks see raha järgmise aasta eelarves sisaldub.

hoolduskoormus on kasvamas. Võib öelda küll, et omavalitsustele on eraldatud suuremad summad, et nad saaksid omakseid toetada, aga see on väga erinev üle Eesti. Ma ei leidnud eelarvest, et selle teemaga järgmisel aastal tegeldakse. Tõsi, täna kuulsin Jüri Ratast rääkivat, et järgmiste Riigikogu valimiste teemaks saab pikaajaline hooldus.

Aitäh! See ei ole mitte järgmiste valimiste teema, vaid minu meelest on see olnud läbiv teema mitmetel viimastel valimistel. Seda

põhjalikku tulevikku vaatavat käsitlust. Kindlasti on üks osa sellest debatist seotud ka laiema maksudebatiga, kuidas sotsiaalvaldkonna kasvavaid vajadusi rahastada nii, et see ei hakkaks kogu meie majandussüsteemi, ettevõtlussüsteemi, ettevõtluskeskkonda liigselt piirama ja ahistama. Nii et selle debatiga tegelikult ei kannata oodata 2023. aasta märtsini ja see kindlasti käivitub juba varem.

sarnaselt õenduse omadega. Töökoormus, töö iseloom on väga sarnane. Praegu see nii ei ole, kui me

võimalusi. Millised prioriteedid nendesse raamidesse mahuvad, selle valiku lõpuks ikkagi suurel määral teeb ja esitab valitsusele valdkonna juht, valdkonna minister. Ma arvatavasti

varasemal tasemel ei juhtuks juba järgmisel aastal. Tema jaoks oli oluline, et see muudatus oleks võimalik ära teha, et pikenemine toimuks. Aga ka majandusministril tuleb arvestada nende piiridega, mis eelarve tegemisel on. Sinna sisse on tulnud

tähtaeg on 2023. Me teame, et tänu teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmisele on eelarves need vahendid olemas. Võib-olla sa paari sõnaga ütled, miks on kaalutletud nii, et neid ei ole järgmise aasta eelarves?

Keegi ei taha riskida sellega, et muudatus jõustuks varem, kui tehniline valmisolek olemas on. Ja see valmisolek tekib 2023. aasta alguseks. Siis muutub Eestis keskmine pension läbivalt tulumaksuvabaks ja see summa hakkab edaspidi olema iga aasta eelarves kindlalt olemas.

oleks olnud kahe käega selle poolt, kui eelmine valitsuskoalitsioon oleks selle muudatuse ära teinud. Kui ma õigesti mäletan, siis ma küsisin parlamendiliikmena tollaselt rahandusministrilt sõnades seda muudatust toetas, aga teoks saab see selle valitsuse tehtuna tõesti 1. jaanuarist 2023. Ma olen päris kindel, et ka teie erakond võiks seda muudatust toetada. Härra

see ei ole protseduuriline küsimus. Protseduuriline küsimus on istungi läbiviimise korra kohta. Kui teil on soov midagi veel täpsustada, siis rahandusminister lõpetab kohe esinemise, saate sinna tahapoole minna ja täpsustada omavahel. See ei ole protseduuriline Nii, nüüd oleme kõik küsimused-vastused ammendanud. Tänan! Väga kahju! Ma ei saa sellele mitteprotseduurilisele küsimusele vastata, jah? Väga kahju! Ma

Nii, nüüd on pult vaba ja saab rahanduskomisjoni esimees kõnelema tulla. Aitäh, austatud juhataja! Hea Riigikogu!

4., 5., 11. ja 12. oktoobril. Eelnõu tutvustas algatajate esindajana rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ja ka kõik teised ministrid käisid läbi ühelt või teiselt neist neljast koosolekust, kus nad andsid detailsema ülevaate oma valitsemisala eelarvest ning vastasid komisjoni liikmete küsimustele.

Eelarve sisust andis minister juba väga hea ülevaate, ma sellel ei hakkaks peatuma. Komisjon jõudis nende arutelude lõpuks konsensuslike otsusteni, et eelnõu 464 esimese lugemise võiks täna lõpetada ja määrata muudatusettepanekute tähtajaks kümme tööpäeva, see tähendab 3. november kell 12. Aitäh! Teile on ka üks küsimus. Ivari Padar, palun! Lugupeetud komisjoni esimees! Minu küsimus puudutab toidujulgeolekut tõusvate energiahindade ja halva turukonjunktuuri valguses. Maaeluministeerium on teinud ettepaneku

Eelmistel aastatel oli selle asjaga nii, et kui Martin Helme oli rahandusminister, siis oli see eksitus. Nad unustasid selle asja ära. Kas sellel aastal on see ka eksitus? Kas see on ära unustatud või on see poliitiline positsioon, ettop-up'e järgmiseks aastaks ei planeerita? Aitäh! Ma arvan, et sellele oleks kindlasti paremini osanud vastata rahandusminister. Aga tõesti, see väide on korrektne. Eelarves on selle rea peal null ja me komisjonis ei arutanud seda küsimust.

Palun, kaheksa minutit! Lugupeetud istungi juhataja! Head saalis viibijad ja ülekannete jälgijad!

Omalt poolt soovin rõhutada, et 2022. aasta riigieelarve on eelkõige Eesti inimese nägu. Keskerakond on läbirääkimistel ikka seisnud selle eest, et me suudaksime kogu maailma kimbutava COVID-19 pandeemia tingimustes pakkuda Eesti elanikele turvatunnet. Keskerakonna fraktsiooni üks prioriteet on tagada meie inimestele kodulähedane kvaliteetne arstiabi. Aastaks 2023 valmib Euroopa Liidu rahastuse toel üle Eesti 56 uut 56 uut esmatasandi tervisekeskust. Kaasaegsed tervisekeskused aitavad vähendada teenuste killustatust ning tuua kvaliteetse arstiabi inimestele lähemale. Tervisekeskuste rajamine toob peremeditsiinis kaasa suure muutuse, aitab tugevdada perearstide meeskondi, pakkuda inimestele laiemat ringi teenuseid ja diagnostikavõimalusi. Panustades esmatasandisse, toome terviseteenused inimestele lähemale. Saame sekkuda varem, et ennetada haiguste süvenemist, pakkuda õigeaegset ravi krooniliselt haigetele, hoolitseda inimeste eest kogu nende elu vältel. Praegune COVID-19 haigusest tingitud kriis on ilmekalt näidanud, kui oluline on, et kõigil inimestel oleks võimalikult kodu lähedal juurdepääs vajalikule abile. Hea meel on tõdeda, et Euroopa Komisjon andis heakskiidu Eesti taastekavale, sh Tallinna Haigla rajamise rahastamisele. Riigi ja Tallinna koostöös on kavas rajada seniste Ida- ja Lääne-Tallinna keskhaigla asemele 2027. aastaks Lasnamäele uus kaasaegne meditsiinilinnak. See saab olema Baltimaade pärl. COVID-19 pandeemia tingimustes pidasime mõistlikuks jätkata 2022. aastal praegu kehtiva haiguspäevade varasema hüvitamisega.

Samasugustel tingimustel saavad haiguslehel olles hüvitist nakatunute lähikontaktsed. Tervisevaldkonna teema lõpetuseks soovin veel esile tõsta, et et alates 2022. aastast saavad kõrgendatud määras ehk 85 euro ulatuses hambaravihüvitist ka registreeritud töötud ja toimetulekutoetuse saajad, keda on arvestuslikult 55 000. Siinkohal kordan, et alla 19-aastastele on Eestis hambaravi tasuta ja täiskasvanud ravikindlustatud inimesed saavad aastas kasutada 40 eurot hambaravihüvitist. Lisaks COVID-19 olukorrale mõjutavad meie igapäevaelu järsult tõusnud energiakandjate hinnad. Keskerakonna eestvedamisel otsustas valitsus ära jätta aktsiisitõusu ning võtta kasutusele meetmeid aktsiisi kasvu pidurdamiseks. Seeläbi toetame Eesti peresid, majapidamisi ning ettevõtlussektorit. Madalamad aktsiisimäärad aitavad hoida hindu madalamal ning seeläbi ohjeldada tarbijahinnaindeksi ja elukalliduse kasvu. See puudutab elektrienergiat, diislikütust, eriotstarbelist diislikütust, maagaasi, kütteainena kasutatavat vedelgaasi. Enamik nendest hindadest mõjutab kõigi teenuste ja kaupade hinda. Ilmselt ei kahtle keegi, et Keskerakond on alati kõige tugevamalt seisnud eakate heaolu eest. Rõõm on tõdeda, et järgmise kahe aasta jooksul astume selles valdkonnas mitmeid samme. Keskmine vanaduspension on praegu 552 eurot. 2022. aasta 1. aprillil tõuseb see indekseerimise tulemusel 591 euroni. 1. jaanuaril 2023 tõuseb pension erakorraliselt 20 eurot ja lisaks ei pea siis keskmise pensioni pealt tulumaksu maksma, nii nagu ennist tõdes ka meie rahandusminister. Kui lisame siia 43-eurose indekseerimise 2023. aasta 1. aprillil, siis tõuseb prognoosi kohaselt keskmine pension 654 euroni. Ja see ei ole veel kõik. Järgmisel aastal tõuseb ka üksi elava pensionäri toetus seniselt 115 eurolt 200 euroni. Ühesõnaga, eakate sissetuleku suurendamine on jätkuvalt meie prioriteet. Tuleval aastal suurenevad päästjate, politseinike ja päästekorraldajate palgad. Päästjate miinimumpalk tõuseb ligi 12% ning eesliinil töötavate politseinike, häirekeskuse päästekorraldajate miinimumpalk 5%. Siseturvalisuse eesliini töötajad peavad olema väärtustatud. Töö iseloomu arvestades ja nende palka tänase keskmisega kõrvutades pole see kaugeltki piisav. Positiivseid sõnumeid saab edastada ka kultuurivaldkonda. Kultuuritöötaja riiklik miinimumpalk tõuseb 7,5% ehk 1400 euroni. Osa lisarahast suunatakse nende töötajate heaks, kelle töötasu on juba praegu miinimumist kõrgem. Riigieelarve toetus filmindusele tõuseb 2 miljoni euro võrra. Varasemas baasis on selleks juba enne ette nähtud 5 miljonit eurot. Uus algatus on

Kinnitan, et kultuuriminister Anneli Ott teeb oma tööd suure pühendumisega ja eelarvekõnelustel seisis ta tugevalt kultuurivaldkonna eest. Seetõttu on Eesti Etendusasutuste Liidu eilne poliitiliselt kallutatud pöördumine

millele saavad uue jalgpallihalli nii Narva, Paide, Jõgeva kui ka Viimsi. Tasakaalustatud regionaalne areng on üks valdkond, kuhu tuleb väga palju panustada. Seetõttu on uus meede, riik käendab turutõrkega maapiirkondades eluasemelaenu ja rakendab väiksema sissemaksega kodulaenuteenust lastega peredele, hästi teretulnud. Eluaseme ostmise võimalused on väljaspool suuremaid linnapiirkondi pärsitud tulenevalt madalast kinnisvara hinnast ja vähesest likviidsusest. Seetõttu olekski riigi tuge seal eriti vaja.

eelnõu esimene lugemine tuleks täna kindlasti lõpetada ja edaspidi selle riigieelarve vastuvõtmist igati toetada. Aitäh! Suur aitäh! Järgmisena palun, Riina Sikkut! Aitäh, hea juhataja! Head kolleegid! Riigieelarve on meil 13 miljardit, isegi rohkem. See on väga suur summa, 10 000 eurot iga inimese kohta, ja selle raha eest saab teha väga palju häid asju, väga palju õigeid asju. Ja olgem ausad, iga valitsus suudab sellise summa ära jagada, ära kasutada. Aga mis on need muudatused või need valikud, mis valitsus on teinud või tegemata jätnud? Mina räägiksin paarist konkreetsest asjast. Üks puudutab palku, teine riigireformi ja natuke ka rohepöörde pehmendamist. Väga tore, et päästjad, politseinikud, õpetajad, sotsiaaltöötajad, kõrgharidusega kultuuritöötajad saavad palgatõusu.

brutopalk on veidi üle 1000 euro, kätte saavad alla 1000 euro. Need on täiskoormusega töötavad sageli noored inimesed. Kultuuritöötajate palk on 84% keskmisest, õpetajatel 85%, politseinikel 87% keskmisest. Samas tõesti, majandusel läheb hästi, keskmine palk kasvab kiiresti ja maailmas on olukord selline, et inflatsioon

siis eesmärgist me kaugeneme iga aastaga. Selleks et jõuda eesmärgini, et need väärtuslikud töötajad saavad vähemalt keskmise palga kätte,

tehakse olenevalt ametikohast umbes pool sellest sammust, teine pool jääb tegemata. Tegelikult on vaja teha ikkagi kogu samm.

hoida siseturvalisust, motiveerida õpetajaid, kindlustada järelkasv nendele ametikohtadele. Me [peame suutma] keskmise palga kasvuga sammu pidada ja tegelikult sellele keskmisele lähemale liikuda.

mitte ei peaks oma varustuse arvel ja töökohtade vähendamise hinnaga oma palka tõstma. Minister mainis, et sisejulgeolek saab paremasse toonusesse ja vormi. Jaa, see juhtuks, kui seal oleks praegu ebaefektiivset ressursikasutust. See, mis on sisejulgeoleku valdkonnas viimastel aastatel toimunud,

Huvihariduse raha vähendamine, pannes löögi alla eriti maapiirkondades elavate laste ligipääs kvaliteetsele huviharidusele, ei ole riigireform. Riigikogu Toimetiste praktiliselt kinnipanek 16 000 euro nimel ei ole riigireform. Arenguseire Keskuse tulude oluline kärpimine

Tõesti, väga paljude kärbete puhul toimub ringmäng, tõstetakse kulud ühe asutuse eelarvest teise asutuse eelarvesse ja avalik sektor lõpuks need kulud kannab. See ei ole riigireform, see ei anna tulemust, mida tegelikult oodatakse. Lisaks mainin ära Riigikogu Kantselei töötajate palgad. Protsendikärpe pealesurumine kõigile põhiseaduslikele institutsioonidele

Seda arutelu praegu ei toimu, me loeme piirangutest ajakirjandusest. Seda, et Riigikogu roll oleks suurem, meie töö oleks kvaliteetsem, peavad toetama ka motiveeritud ja hästi tasustatud ametnikud. Ja nüüd siis rohepöördest. Mul on väga kahju näha, et eelarve, see valitsuse kõige olulisem instrument, ei peegelda koalitsioonileppes kirja pandud rohepöörde

See on võimalik, see pehmendamine on võimalik eelarvevahendeid kasutades, aga neid meetmeid praegu ei ole seal ette nähtud. Õnneks on tegemist esimese lugemisega ja ma loodan, et kolmandal lugemisel ei pea ma samasuguse sõnumiga pulti tulema, vaid vajalikud muudatused on eelarves tehtud nii palkade osas,

Ma panen prillid ette, et teile sügavalt silma vaadata. Loomulikult koalitsioonierakondade esindajad laulavad oma eelarvele kiidulaulu. Loomulikult opositsioonierakondade esindajad näevad nõrku kohti. Ma ei keskenduks otseselt sellele eelarvele. Me tegeleme selle eelarvega, mis on paras patakas ja nagu me kõik teame, sellest läbinärimine ei ole hõlbus. Selle ridade dešifreerimine, mida tähendab üks summa ühele, teisele või kolmandale valdkonnale selle lahtimõtestamine on hullem kui ristsõnamõistatus. Me kõik saame sellest aru ja me püüame selle töö loomulikult enne teist lugemist esitada loomulikult ka parandusettepanekuid. On päevselge, et mitu pead on mitu pead, nagu öeldakse, ja ükski asi ei ole ideaalne.Alati on parandamise, täiendamise, muutmise võimalusi. Siin on osundatud mitmele valdkonnale, mis selgelt on praeguses olukorras [raskustes]. Energiakandjate hinnad tõusevad, maailma rahanduses valitseb võrdlemisi ebastabiilne olukord ja täheldatakse juba võib-olla ka esimesi hüperinflatsiooni ilminguid – ma ei räägi Eestist, ma räägin maailmast tervikuna –, valuutasüsteemid kõiguvad, on väga selge suurriikidevaheline konkurents mitte ainult maailmakaubanduses nagu siiani, vaid ka maailmarahanduses, kus on valuutasüsteemidevaheline konkurents, konkurents, dollari kui reservvaluuta küsimärgistamine. Need on sellised teemad ja sellised probleemid, mida loomulikult Eesti Vabariigi valitsus ja koalitsioon ei saa Eesti piires ega isegi mitte Euroopa Liidu piires lahendada. Need on nii tektoonilised liikumised, seda ei ole võimalik selle eelarve raames Eestis lahendada. Küll on aga võimalik neid trende

vahetasin hiljaaegu autot. Ja ma ei räägi seda mitte sellepärast, et ma tahaksin kuidagi kiidelda, kui kõva mees ma olen, et näed, ma vahetasin autot, vaid ma tahan tähelepanu juhtida sellele, et sellele sattusin ma õigele hetkele. Mina ei osanud arvata, et võib tekkida selliseid tarneprobleeme, et üks meie fraktsiooni liige peab praegu aasta otsa ootama, et see auto, mida tema tahab osta, Eestisse jõuaks. Ma ei osanud selle peale mõeldagi, aga praegu ütlen ma, et sattusin õigele hetkele ja tegin selle vahetuse õigel ajal ära. Mida ma sellega tahan öelda, et jõuda tagasi eelarveni? Ma tahan sellega öelda seda, et ei ole enam see aeg, ei ole see hetk ja ei ole see eelarve, kus tuleb rääkida tasakaalust, kus tuleb ette lugeda kõiki neid meile 25 või 30 aastat tuntud abrakadabra vormeleid. Need ei maksa enam! Praegu tuleb mõelda sellele, et see eelarve oleks ka puhvereelarve, kui vajadus tekib. See tähendab seda, et meil peavad olema võimekus ja eelnevad kokkulepped ja teadmine, et vajaduse korral me saame inflatsioonilist rahamassi duubeldada, kolmekordseks teha või mis iganes. Ma palun lisaaega. Nüüd on see hetk. Miks seda vaja on? Vaadake, oma küpses vanuses ma olen üle elanud mitu rahareformi, mis sisuliselt on olnud enamikul puhkudel laostunud rahasüsteemide nulli keeramine. 1961. aastal toimus Nõukogude Liidus rahareform, 10 rubla hakkasid maksma 1 rubla. Vahetuskurss oli niisugune. Me kõik mäletame, ma usun, et isegi nooremad siin mäletavad oma lapsepõlvest krooni tulekut. Sellele eelnes samuti inflatsioon ja mul on väga selgelt meeles, et 1990. aastate algul äkitselt oli palju raha. Äkitselt oli palju raha ja äkitselt ei olnud selle rahaga midagi teha. Me võime jõuda täiesti vabalt sellesse hetke, kus äkitselt on palju raha, sest seda on nii palju trükitud maailmas, ja äkitselt pakuvad kõik meile seda raha: kõik pangad, kõik finantsinstitutsioonid. Ja meil ei ole selle rahaga midagi teha, sest selle eest ei ole võimalik enam osta ei teenuseid ega kaupu, mitte midagi, mis tegelikult Eesti majandusele, Eesti riigile, Eesti riigikaitsele, Eesti sotsiaalsfäärile leevendust pakuks. Seetõttu on selle eelarvega vaja praegu teha nii, et me seni, kuni raha on, kuni me raha omame, seda raha ka rakendada saaksime.Ma saan aru, et ma ei räägi praegu üldse sellest eelarvest mingite ridade kaupa. öeldes seda väga lugeda, ridade kaupa analüüsi teha. Ma räägin põhimõttest. Ma räägin sellest, et maailm on väga suurte, ka rahanduslike muutuste piiri peal ja kui me maha magame õigel hetkel reageerimise, siis me oleme lõpuks kaotusseisus. Siis me võime mingil hetkel rääkida, et oo, Eesti Vabariigi eelarve ei ole enam mitte 13–14 miljardit, vaid on 25–30 miljardit. Ainult et see raha ei maksa mitte midagi. Et me Et me niisugusesse olukorda ei satuks, et me ei oleks rahahunniku otsas, millega meil midagi teha ei ole, on vaja ette näha. Aga mul on tunne, et see eelarve niisugust ettenägemisvõimet ei sisalda. Aitäh!

Kaja Kallase juhitud valitsuse esimesed kuud on kulgenud mitme tõelise tormi saatel. Nagu kapteni puhul ikka, ei saa tormi tekkimises kedagi süüdistada, vaid tuleb teha otsuseid, et oma meeskond ja laevareisijad kuiva jalaga kodusadamasse aidata. Peaminister on nimetanud seda eelarvet heade uudiste eelarveks. Rahandusminister lisas täna, et eelarve keskmes on Eesti pikaajalised huvid. Tänane tõhus ja kiire debatt näitab, et meil Riigikogus on eelarve suhtes selge ühisosa, kuid kindlasti on ka seda, mida saame veel paremaks teha.2022. teha.2022. aasta riigieelarve peegeldab neid otsuseid, mida praegune, aga ka eelmine valitsus on teinud koroonakriisi ohjamiseks. Meil on Eestis olnud tervemõistuslik piirangute poliitika, mis on aidanud hoida koroonanumbreid kontrolli all ka olukorras, kus riik on võimalikult avatud. Selle ja täpselt sihitud kriisimeetmete tulemusena on meil Euroopa üks kõige kiiremini kasvavaid majandusi. Ka koroonakriisieelse ajaga, 2019. aasta teise kvartaliga võrreldes on Eesti majandus praegu 4,7% suurem. Aastakasvuks teeb see 2,8%. Samas peame mõistma, et see on küll soliidne kasv, mis võimaldab meil veidi häid uudiseid pakkuda, kuid vahepealne kriis on siiski oma jälje jätnud. Seetõttu on eriti hea meel, et palgatõusu saavad kriisi eesliinil töötavad meditsiinitöötajad, politseinikud ja õpetajad, aga ka teised riigiteenistujad. Kui eelmise valitsuse riigi eelarvestrateegias olid palgad külmutatud, siis meie otsustasime investeerida inimestesse. Õpetajate keskmine palk tõuseb 7,3%, päästjatel 12%, hooldustöötajatel üle 10%, kui vaid mõned näited tuua. Eriti tuleb tunnustada ministreid, kes on palgatõusu teoks teinud oma teistelt tegevusaladelt kokku hoides.Kevadel oli meil pikem arutelu kaitsekulude taseme Nüüd saame öelda, et me anname riigieelarvega enneolematu panuse sellesse, et Eesti oleks paremini kaitstud. Järgmisel aastal tõusevad kaitsekulud 2,31% tasemele SKT-st. Rahaliselt tähendab see tõusu 645 miljonilt eurolt 749,6 miljoni euroni ehk kasv on 104 miljonit eurot. Me teame, et meie julgeolekuolukord on pingeline. Mu hea kolleeg erukindral Ants Laaneots on sellest kirjutanud, soovitan kõigil seda lugeda. Seetõttu on valitsuse otsus meie võimelünkade täitmisega kiiresti edasi minna igati õige ja ma loodan, et meie riigikaitse arutellu tuleb tagasi vana hea konsensuslik vaim.Nii nagu rahandusminister oma ettekandes ütles, on tegemist tulevikku vaatava eelarvega. Oluline on kõik, mis seondub teaduse, arendustegevuse ja innovatsiooniga. Teadus‑ ja arendustegevuse rahastamine kasvab 29,5 miljoni euro võrra kokku ligikaudu 300 miljoni euroni, et säilitada tase 1% SKT-st. Investeerime rohepöördesse ja digipöördesse, et oleksime nendes protsessides võitjad, mitte kaotajad.Veel üks kaugelevaatav otsus, mis eelarves on, on rahastus eestikeelse hariduse tegevuskava toetuseks. Oleme Reformierakonna poolt teinud Riigikogus korduvalt ettepanekuid, et riik hakkaks tegema plaani, kuidas minna üle ühtsele eestikeelsele haridusele. Aastal 2021 näeme lõpuks, et seda plaani on tõepoolest tegema hakatud. Haridusminister Liina Kersna on lubanud tulla peagi meie ette eestikeelse hariduse tegevuskavaga, milleks riigieelarve näeb järgmisel aastal ette 8 miljonit eurot.Palun

590 euroni ja 2023. aastal erakorralise pensionitõusu toel 652 euroni. Järgmisel aastal tõuseb ka Reformierakonna sisseseatud üksi elava pensionäri toetus 115 eurolt 200 euroni. See aitab toetada neid eakaid, kellel pole kellegagi koos elades võimalik kodukulusid jagada ja kes uuringute järgi on suuremas vaesusriskis. Reformierakond seisab nendel eelarvearuteludel kindlalt pensionitõusu plaanide taga.Neid häid uudiseid kuulates võib jääda mulje, et Reformierakond riigirahanduse korrastamisega enam ei tegelegi. Aga see mulje on täiesti vale. Pärast aastaid kestnud valitsemist, kus riigi raha kuidagi kulus rohkem, kui sisse tuli, on Kaja Kallase valitsus riigireformi tõsiselt ette võtnud. Otsime eelarves jätkuvalt kohti, kus saaksime riigi raha efektiivsemalt kasutada, näiteks sarnaseid ülesandeid täitvaid asutusi kokku pannes. Kuigi meil on jätkuvalt koroonakriis, paraneb meie eelarvepositsioon 400 miljoni euro võrra. Riigieelarve tulud järgmisel aastal on 13,1 miljardit, kulud aga 13,6 miljardit eurot. Oleme jätkuvalt Euroopa kõige vähem tuleviku arvel võlgu võttev riik.Riigieelarve on meie ees, minu hinnangul heas vormis, aga see ei tähenda, et seda ei saaks veel parandada. Sisulist ja konstruktiivset debatti meile, head kolleegid! Aitäh! Häid sõnumeid on mul Hea juhataja! Head kolleegid!

kasutada olevate vahenditega. Selle tulemusena peaks riigi ülesannete täitmine olema mõjusam ja tõhusam, avalike teenuste pakkumine kvaliteetsem, valitsussektori kulutuste ja töötajate arv väiksem ning valitsussektori töökorraldus paindlikum ja vähem bürokraatlik. Kui me loeme järgmise aasta riigieelarvet, siis kahjuks kõike seda me ei näe. Ja ega see suurt loetavam ka ei ole kui eelmisel aastal. Naljakas oli kuulata ühe ministri selgitusi, kui ta mainis, et mõned tuluread on eelarvesse jäänud panemata, kuid see selgus liiga hilja.Tänu eelmise koalitsiooni kiirele ja otsustavale sekkumisele – me räägime 2020. aasta lisaeelarvest – on Eesti majandus viiruse põhjustatud kriisile hästi vastu pidanud. Samuti toetab majanduse kasvu ja elanike heaolu tõusu teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmine. Me ootasime, et teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmisest tekkinud eelarvevahendite kasv toob juba järgmisest aastast kaasa erakorralise pensionitõusu ning keskmise pensioni tulumaksust vabastamise. Kahjuks seda me järgmise aasta riigieelarves ei näe, seda on oodata alates 2023. aastast.

headele kolleegidele ütlema, et juba 2019. aastal, kui me 2020. aasta eelarvet arutasime, lubas minister Kiik, et kohe hakatakse selle programmiga tegelema. Aasta hiljem oli jutt täpselt sama. Nüüd, kui mitu aastat et ikka veel ei ole sellega tegeldud ja oodatakse, et järgmisel aastal hakatakse sellega tegelema. Juba 2017. aastal, mil ma olin Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees, me viisime Isamaa eestvedamisel sisse üksi elava pensionäri toetuse. Tänan tänast koalitsiooni, et nad Isamaa algatusi toetavad ja tõstavad selle vajaliku toetuse 200 euroni. Kui vaadata investeeringuid, siis üks oluline valdkond – teed – on jäänud vaeslapse ossa. Me teame, et kui me soovime järgmise kümne aastaga välja ehitada Tartust, Pärnust ja Narvast 2 + 2 teed Tallinna, siis tuleks igal aastal investeerida nende ehitamisse ligi pool miljardit eurot. Eelarves on need numbrid kordades väiksemad. Sama probleem on kohalike teedega, mille ehituse defitsiit on kasvanud 3 miljardi euroni. Kui me eelmises koalitsioonis tõstsime 2020. aasta lisaeelarvega kohalikele omavalitsustele suunatud teede raha kaks korda suuremaks, et seda defitsiiti jõuliselt vähendada, siis järgmise aasta eelarves näeme jälle kahekordset kohalike omavalitsuste teedele mineva raha vähenemist. Me oleme aastaid rääkinud õpetajate palgast. Õpetajate palk ei ole kulu, vaid investeering tulevikku. Kuna see on investeering, siis ei oleks ka patt võtta laenu selleks, et kindlustada tulevasteks aastateks õpetajate juurdekasv meie koolides. Sama küsimus on ka kõrgkoolide rahastamisel. Rääkides majandusest, võib täna öelda, et 2020. aasta kevadel tehti väga õiged otsused. Koroonaviiruse levikuga seotud majanduslike meetmetena võeti 15. aprillil 2020. aastal vastu riigi 2020. lisaeelarve seadusega seonduvate seaduste muutmise seadus, millega vabastati 2020. aasta 1. aprillist kuni järgmise aasta 31. märtsini kõik Eesti sadamatesse või reidile sisenevad laevad veeteetasu maksmisest

Kui võrrelda 2019. ja 2020. aastat, siis Eesti sai juurde täiendavaid kaubamahtusid, seega täiendavat tulu riigile. Kui meie Läänemere piirkonnas kaubaveomahud vähenesid 7,9%, siis Tallinna Sadam kasvatas kaubaveomahtu 7% ehk 1,4 miljonit tonni. PricewaterhouseCoopers on aastaid analüüsinud Eesti kaubakoridori majanduslikku mõju

Oluline on arvestada, et kui sellist otsust ei oleks tehtud, oleks Eesti kaotanud oluliselt kaubaveomahtudes ja ka riigi tuludes võrreldes planeerituga. Ettevõtte prognooside kohaselt oleks ilma selle meetmeta jäänud suur osa planeeritud veeteetasude tulust saamata

See tõi rahavood ja kaubalaevad meie sadamatesse. Eesti reisilaevandus on Eestis tuntud kaubamärk ja kindel rahvusvahelise reisijate ja kauba vaba liikumise tagaja.

reisilaevaliikluse naaberriikide vahel ka siis, kui reisijate arv oli minimaalne ja reiside korraldamine reederitele kahjumlik. Selle meetme abil suudeti säilitada suur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 Kui me soovime, et Eesti reisilaevandus oleks ka tulevikus jätkusuutlik, tuleks reisilaevandust ka järgmistel aastatel toetada. Viimastel kuudel oleme silmitsi seisnud gaasi ja elektri hindade tõusuga, mis on kaasa toonud paljudele ettevõtetele sisendihindade kordades suurenemise ja kodutarbijatele kodukulude mitmekordistumise. Me ei näe eelarves ridu, kus oleks näha, kuidas tänane valitsus toetab Eesti elanikke ja ettevõtjaid. Isamaa Erakond on välja pakkunud mitmeid lahendusi: tarbijatel tuleb tühistada taastuvenergia tasu

CO2-ga kauplemise süsteemi tuleb muuta nii, et välistatakse järsud hinnatõusud. Samuti on meie ettepanek inflatsiooni ohjeldamiseks ning ettevõtluse ja tarbijate koormuse leevendamiseks alandada ajutiselt kõrgete energia hindade leevendamiseks gaasi, toasooja ja elektri käibemaks 20%‑lt

Aitäh! Sellega on läbirääkimised lõpetatud. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 464 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud. Määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks k.a 3. novembri kell 12. 12. Läheme päevakorraga edasi. Kolmas punkt päevakorras on Vabariigi Valitsuse algatatud politsei ja piirivalve seaduse täiendamise seaduse eelnõu 408 esimene lugemine. Ettekandja on siseminister Kristian Jaani. Palun, härra minister!

Eelnõu eesmärk on kaitsta teavet, mis on oluline kuritegevusvastases võitluses, ning raskendada teabe sattumist nende isikute kätte, kes võiksid seda kasutada kuritegelikel eesmärkidel. Alustan eelnõu sisust. Soovime täiendada politsei ja piirivalve seadust sättega, mis võimaldab politsei andmekogus (ametliku nimega Infosüsteem POLIS) olevate andmete töötlemise viisile, tehnoloogilistele lahendustele, turvameetmetele ja turvameetmeid kajastavale teabele kehtestada juurdepääsupiirangu, mis erineb avaliku teabe seaduse üldnormist. Kui avaliku teabe seadus võimaldab juurdepääsupiirangu seada kokku kümneks aastaks, siis antud erisus võimaldab juurdepääsupiirangut viie aasta kaupa pikendada kuni 30 aastani alates juurdepääsupiirangu kehtestamisest. Ehk siis kokkuvõtvalt me räägime töökorrast ja tööjuhendist, mis reguleerib seda, kuidas käideldakse andmeid politsei andmekogus. Millisel viisil, millist tehnoloogiat kasutades jne. Lühidalt. Mida siis antud eelnõu lahendab? Kehtiv avaliku teabe seadus võimaldab politsei andmekogu dokumente määratleda kui ametkondlikuks kasutamiseks [mõeldud dokumente] kokku kümneks aastaks. See on liiga lühike aeg, et kaitsta politsei andmekogu andmete töötlemise viisi, tehnoloogilisi lahendusi ja turvameetmeid kajastavat teavet. Kui me need üle kümne aasta vanused dokumendid nüüd avalikustaksime, annaksime sellega kõigile aimu politsei töötaktikast, töömeetoditest, teabe liikumisest ja andmekogus kasutatavatest turvameetmetest. Pisut sellest, mis on politsei andmekogu POLIS, sest see aitab mõista, miks on vaja rakendada eraldi juurdepääsupiirangut. POLIS on andmekogu, kus töödeldakse korrakaitse ja süüteomenetlusega seotud andmeid avaliku korra ja siseturvalisuse tagamise eesmärgil. POLIS‑e alamsüsteem on omakorda KAIRI, mis on kriminaalpolitsei tööriist.

Miks on valitud just selline lahendus? Erinevaid lahendusvariante kaaludes ja hinnates selgus, et seaduse muutmine on sisuliselt ainuke mõistlik lahendus tekkinud olukorra lahendamiseks. Juba tsiteeritud avaliku teabe seaduse § 40 lubab dokumendile seada juurdepääsupiirangu kuni viieks aastaks ja vajaduse korral pikendada seda kuni viie aasta võrra. Ehkki seaduses ei ole selgesõnaliselt välja toodud lubatud pikendamiskordade arvu, on Andmekaitse Inspektsioon ja Justiitsministeerium seisukohal, et avaliku teabe seaduse mõtte

tähtaeg olla liiga lühike. Otsuses väljendati seisukohta, et vajaduse korral tuleb algatada olukorra lahendamiseks vastavasisuline seadusemuudatus ja sellega ma täna siin olengi. Teine võimalus oleks tunnistada kogu see teave riigisaladuseks ja info oleks kurjade silmade eest kõrgeimal võimalikul tasemel kaitstud. Praktikas aga ei ole selline lahendus kasutatav ja ainult suurendaks asjatut salastatust. Nimelt kasutab POLIS-e alamsüsteemi KAIRI igapäevaselt umbkaudu 3500 teenistujat, sh nii Politsei- ja Piirivalveameti kui ka sellega koostööd tegevate asutuste teenistujad. Neist vähem kui kolmandikul on juurdepääs riigisaladusele. Ei ole mõeldav, et selline hulk teenistujaid läbiks riigisaladuse töötlemise loa menetluse. Lisaks on riigisaladust sisaldava dokumendiga tutvumisel juba oluliselt rangemad nõuded kui dokumentidel, millel on avaliku teabe seaduse alusel kehtestatud juurdepääsupiirang. Nii ei ole riigisaladuseks tunnistatud dokumendi kohta märget näiteks dokumendiregistrites ning avalikkusel puuduks isegi teadmine selle olemasolust. Ka ei oleks riigisaladuseks tunnistamise korral võimalik Andmekaitse Inspektsioonil järelevalvet oleme arutanud ka küsimust, kas üle kümne aasta vanuseid dokumente on üldse vaja säilitada. Riigiarhiiv on aga hinnanud, et Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori käskkirjad on arhiiviväärtuslikud ning neid tuleb alaliselt säilitada. Nüüd tähtajast. Miks just 30 aastat? Tähtaja valikul sai aluseks võetud riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduses toodud sarnane menetlus, korrakaitse riigisaladus, mis lubab teavet salastada kuni 50 aastaks. Selle seaduse alusel antud Vabariigi Valitsuse määrus täpsustab nii korrakaitse riigisaladuse sisu kui ka tähtaegasid, mis varieeruvad 25 aastast kuni 50 aastani. Lisaks sellele arvestati tähtaja määramisel Politsei- ja Piirivalveameti vajadusi. Kuna esimene pikemat kaitsmist vajav käskkiri pärineb aastast 2002, siis jääb 20-aastane ülempiir ilmselgelt lühikeseks ning 50-aastane ülempiir on jällegi liialt pikk, sest nagu eelpool öeldud, tegemist ei ole riigisaladusega. Rõhutan veel üht olulist aspekti. Iga viie aasta tagant tuleb hinnata, kas juurdepääsupiirangu vajadus püsib. Kui Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor leiab, et see pole enam vajalik, siis muutub dokument avalikuks. Samuti on teabe valdajal kohustus juurdepääsupiirang kehtetuks tunnistada, kui juurdepääsupiirangu kehtivuse ajal ilmneb, et vastav teave ei vaja enam kaitset. Soovin juhtida tähelepanu ka asjaolule, et täiendavalt on õigus juurdepääsupiirangut rakendada ka nendele dokumentidele, mille juurdepääsupiirangu tähtaeg on praeguseks lõppenud, aga ainult nende politsei andmekogu toimimist kirjeldavate dokumentide osas, milles sisalduv teave ei ole oma aktuaalsust kaotanud ning kus teabe avalikuks tulekul on korrakaitse ja süüteomenetlusele kaugeleulatuvad kahjulikud tagajärjed. Siinkohal tahaksin veel märkida, et kaitstavad dokumendid ei sisalda isikuandmeid ja eelnõuga ei piirata füüsiliste isikute õigust saada teada enda kohta käivat teavet. Muudatus puudutab ainult andmekogu POLIS toimimist kirjeldavaid dokumente.

nende isikute kätte, kes võiksid seda kasutada kuritegelikel eesmärkidel. Ma sooviksin teada, kui palju on neid juhtumeid olnud, kus kurikaelad on teabe kätte saanud. Mina proovisin ka teie kohta saada andmeid läbi läbi politseisüsteemi, kus oli liikvel käskkiri, et teid pole mitte töölt vabastatud, vaid teie töösuhe on peatatud. Kuidagi ei õnnestunud.

Siiamaani on sellised dokumendid olnud väga hästi kaitstud ja ei ole tõepoolest hetkel konkreetseid näiteid tuua, kus kuritegelik maailm oleks selliseid dokumente enda kätte saanud. Seetõttu olen ka hetkel siin selle seadusemuudatuse ettepanekuga, kuna meil võib tekkida olukord, et need dokumendid saavad avalikuks, kui politsei ja piirivalve seadusesse ei tehta sellist erisust, et politsei andmekogu puudutavad töökorrad saaks olla pikemalt kui kümme aastat määratud asutusesiseseks kasutamiseks. Aitäh

millist teavet siin silmas peetakse. KAIRI sisaldab väga palju erinevat teavet. Millise teabe kohta konkreetselt nüüd siis see piirangu pikendamine peaks hakkama kehtima? Aitäh,

mis on andmebaasis sees, vaid seda, kuidas on andmebaas üles ehitatud, samuti töökorda, tööjuhendeid, kuidas seda infobaasi kasutatakse. Seda puudutab see muudatus. Mart Helme, palun! Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud minister! Eestis on aastate kaupa räägitud sellest, et meil on liiga palju salastamist, meil on liiga palju AK-pitsateid igasuguste dokumentide peal. Me näeme ka seda, et kummalisel kombel rahvasaadikud ei saa midagi kätte, aga ajakirjanikud saavad. Poliitikud ei saa kätte, aga häkkerid saavad ja info ilmub ikka kusagilt välja ning ning keegi ei vastuta millegi eest, kui info välja jõuab. Ma avaldan väga sügavat kahtlust, et see tähtaegade pikendamine tegelikult midagi paremaks teeb. Minu hinnangul on see Eesti Vabariigis levinud salastamismaania järjekordne eskalatsioon, millest tuleks hoiduda. Kui me räägime õigusriigist ja avalikust haldusest ja ühiskonna informeeritusest, siis see on selgelt kontraproduktiivne. Miks te niisuguse eelnõuga siia tulite? Aitäh,

Nii eksperdid kui Andmekaitse Inspektsioon on näinud, et on olemas selliseid dokumente, kus kümneaastane tähtaeg ei ole alati kõige parem variant ja see aeg võiks olla pikem. Avaliku teabe seadus aga täna ei luba seda tähtaega rohkem pikendada. Mis puudutab AK-märke massilist dokumentidele märkimist, siis oma valitsemisalas, Siseministeeriumis palusin suve hakul auditeerida seda valdkonda, ja uurida, kuidas on rakendatud asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud dokumentide märgistamist. Siseauditibüroo viis selle auditi läbi ja olukord Siseministeeriumi valitsemisalas ei olnudki nii hull.

Selle muudatusega, millega mina täna olen auväärt Riigikogu ees, me tahamegi luua erisust, et selliste dokumentide tähtaega saaks pikendada kuni 30 aastat viie aasta kaupa.

Ma ütlen, et mind ei huvita need detailid kapo eelarves. Ma tegelesin riigieelarve läbipaistvuse teemaga ja mul oli küsimus, et miks seda investeeringut, mis on suur summa, eelarves ei ole või õigemini, miks ta on ära peidetud mingisuguse programmi sisse.

Kert Kingo, palun!

kasutajaõigused antakse peadirektori käskkirjaga ja peadirektori käskkirjad on personalidokumendid, mida reguleerib avaliku teabe seadus. Praegu topitakse teise seaduse regulatsioonid politseiteenistuse seaduse alla. Aitäh! Kõik

Rene Kokk, palun!

pisut pikemalt, kui on sätestatud avaliku teabe seaduses. Veel kord, see puudutab väga konkreetset ja väikest osa politsei andmekogust POLIS. Seda ei saa rakendada kõikidele dokumentidele, vaid seadus väga konkreetselt fikseerib ära ühe andmekogu ja veel konkreetsemalt ühe alamkogu sellest

Rohkem küsimusi ei paista. Suur tänu, härra minister! Saame minna kaasettekande juurde. Kaasettekandjaks on õiguskomisjoni liige Urve Tiidus. Palun! Lugupeetud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Lugupeetud siseminister! Politsei ja piirivalve seaduse täiendamise seaduse eelnõu oli õiguskomisjonis arutlusel möödunud nädalal, 11. oktoobril.

siis teatavasti on politseil andmekogu POLIS ja sellel omakorda alamsüsteem KAIRI ja kogudes olevaid asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud andmeid hoitakse avaliku teabe seaduse reeglite järgi. Need reeglid sätestavad tähtaja 5 + 5 aastat. Reaalsed vajadused aga eeldavad tähtaja pikendamist just politsei andmekogu andmete töötlemise viisi, tehnoloogiliste lahenduste ja turvameetmeid kajastava teabe juurdepääsu piirangu suhtes. kuni 30 aastaks.Eeskujuks selle eelnõu tegemisel on olnud riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse analoogsed sätted, kus on 30 aastat toodud välja maksimaalse perioodina, mil info võiks olla üksnes asutusesiseseks kasutamiseks. pikendada] andmekogu andmete töötlemise viisi, tehnoloogilisi lahendusi ja turvameetmeid kajastavale teabele juurdepääsu piirangud. Minister rõhutas komisjoni liikmetele, et eelnõu ei puuduta informatsiooni, mida andmebaasid sisaldavad, vaid süsteemi, kuidas andmed on struktureeritud, kuidas neid korjatakse, kellel on neile ligipääs jne.Õigusnõunik Kertu Nurmsalu selgitas, et avaliku teenistuse seaduse järgi kehtestatakse asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabele juurdepääsupiirang viieks aastaks ja seda saab pikendada veel viieks aastaks. Aga ta märkis ka, et koostöös Andmekaitse Inspektsiooniga on hinnatud, kas oleks võimalik olemasolevat avaliku teenistuse seaduse § 40 teisiti tõlgendada, kuna seaduses ei ole selgesõnaliselt toodud välja piirangut, et seda tähtaega ei või pikendada rohkem kui ühe korra,

esitlust ei kirjelda. Küsimusi oli komisjoni liikmetel ka. Kolleeg Karilaid uuris, kui palju info kuritarvitamist on majas sees ja väljastpoolt maja, nii nagu täna siin saaliski küsiti. Minister vastas, et tegelikult polegi küsimus info kuritarvitamises, vaid selles, et tänase seisuga on võimalus alamsüsteemi KAIRI töökorda kümne aasta pärast igaühel lugeda, sh kurjategijatel. Tänu sellele võib saada näiteks aimu, kuidas struktureeritakse operatiivsüsteemi, kes infot korjab, kuidas seda korjatakse ja kuidas seda registreeritakse. See annab väga palju taktikalist informatsiooni. Küsimusi oli komisjonis veel. Kas tänastel turvasüsteemidel ja arendustegevusel on piisavalt inimressursse ja rahalisi ressursse? Minister selgitas ka siin, et seaduseelnõu ei puuduta mitte kuidagi andmebaaside küberturvalisust. See puudutab töökorda, mis näiteks räägib, kuidas ametnik sisestab andmeid ja kes neile ligi pääseb. Ta märkis, et mis puudutab andmebaaside üleüldist küberturvalisust, siis loomulikult võiks alati rohkem rahalisi ressursse olla. Aga samas on väga positiivne, et info- ja kommunikatsioonitehnoloogiasse suunab Politsei- ja Piirivalveamet pisut üle 4 miljoni euro täiendavat raha, millega saab kindlasti andmebaase turvalisemaks muuta. Minister tõdes ka, et oluline on see, kuidas toimub infobaaside korrektse kasutamise järelkontroll.

teha ettepanek esimene lugemine lõpetada, teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 3. november ja määrata ettekandjaks õiguskomisjoni liige Urve Tiidus. Kõik otsused olid konsensuslikud. Tänan teid kuulamast!

Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Ma vaatan seda seaduse eelnõu ja pean ütlema, et see on järjekordne seadusloome praak, mida siin plaanitakse tegema hakata, ja asjad on totaalselt segamini aetud. See aga kuidagi iseloomustab praeguse valitsuse tegevust, et ühe

Politsei ja piirivalve seadus reguleerib pigem töö tegemise korda. Väita, et siis ei ole võimalik

nendele pahatahtlikele inimestele mitte mingisugust vajalikku informatsiooni, mida nad saaksid oma kasuks ära kasutada. Ainuüksi teave, et sellel või sellel politseiametnikul on juurdepääs kategooriaga

kõik sätted, mis on mingi vaidluse lahendamisel vajalikud. Aga nüüd, kui ühe seaduse alla pannakse mingid andmekaitse piirangud, mille koht ei ole politsei ja piirivalve seaduses, siis see kindlasti lööb selle süsteemi segamini.

Suur aitäh! Kui ministril on soov, siis ta saab samuti sõnavõtuga osaleda. Ei ole soovi. Sellisel juhul rohkem läbirääkimisi meil ei ole. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 408 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud ja määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks k.a 3. novembri kell 16. Saame minna tänase neljanda päevakorrapunkti juurde. Selleks on Vabariigi Valitsuse algatatud väärteomenetluse seadustiku, liiklusseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu 457 esimene lugemine. Ettekandjaks on jälle siseminister Kristian Jaani. Palun!

Austatud istungi juhataja! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Jälle on hea meel seista auväärt Riigikogu ees, et tutvustada väärteomenetluse seadustiku, liiklusseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu 457. Eelnõuga kavatsetakse teha kolm muudatust. Kohalikele omavalitsustele antakse võimalus paigaldada oma haldusterritooriumile automaatseid liiklusjärelevalvesüsteeme ja saada osa nendega fikseeritud rikkumiste eest laekuvast trahvisummast oma eelarvesse. Teiseks, suurendatakse lubatud sõidukiiruse ületamise eest kirjalikus hoiatusmenetluses või lühimenetluses trahvi suuruse arvestamiseks kasutatavat summat 3 eurolt iga ületatud kilomeetri kohta 5 eurole ja antakse Maksu- ja Tolliametile tõhusamad, vähem kulukad ja [vähem] ajamahukad võimalused lühimenetluse käigus määratud mõjutustrahvide sissenõudmiseks. Nüüd muudatustest lähemalt. Esimene muudatus toetub "Liiklusohutusprogrammi 2016–2025",

Siseturvalisuse avaliku arvamuse 2020. aasta uuringu kohaselt pidasid vastajad suurimaks probleemiks nende kodukohas just nimelt hooletut käitumist liikluses: kihutamine, kõrvaline tegevus roolis jne. Seda märkis lausa 88% vastanutest. 2016–2020 juhtus kõikidest inimkannatanutega liiklusõnnetustest 59% kohalike omavalitsuste teedel või tänavatel. Nendes liiklusõnnetustes hukkunute arv moodustas keskmiselt 29% kõikidest liiklusõnnetustes hukkunutest. Seni on statsionaarseid automaatseid kiiruskaameraid paigaldanud Transpordiamet ainult riigimaanteede äärde ning alates 2019. aastast on Politsei- ja Piirivalveameti kasutuses kaheksa mobiilset automaatset kiiruskaamerat. Kavandatava muudatusega luuakse võimalus, et kohalik omavalitsus saab osaleda liiklusjärelevalve ülesannete täitmisel, paigaldades oma haldusterritooriumile liiklusohtlikku kohta automaatsed liiklusjärelevalveseadmed. Seadmed paigaldanud kohalik omavalitsus saab, nagu eelnevalt mainitud, tuvastatud rikkumistest laekunud trahvidest 50% oma eelarvesse. Selline lahendus annab võimaluse paremini seista oma piirkonna turvalisuse eest. Muu hulgas suureneb kogukonna kaasatus, sest kohalikel elanikel on võimalus tõstatada probleeme ja teha ettepanekuid, ning kohalikul omavalitsusel on omakorda reaalne võimalus neid realiseerida. Koostöö toimub kolmepoolselt, kui sellised liiklusjärelevalvesüsteemid üles seatakse. Kui kohalik omavalitsus seda teha tahab, siis ta teeb seda koostöös PPA-ga. Transpordiameti ülesandeks on automaatse liiklusjärelevalvesüsteemi andmekogu haldamine ja jätkuvalt on Politsei- ja Piirivalveameti ülesandeks tuvastatud rikkumiste menetluste läbiviimine. Kohaliku omavalitsuse osalemiseks ja paigaldatava seadme asukoha kinnitamiseks peab kohalik omavalitsus esitama taotluse Politsei- ja Piirivalveametile, kes enne asukoha kinnitamist kooskõlastab selle ka Transpordiametiga. Selline süsteem tagab, et seadmed saaksid paigaldatud tõepoolest kohtadesse, mis on liiklusohutuse vaates olulised. Selle hinnangu saavad anda Politsei- ja Piirivalveamet ning Transpordiamet kui asutused, kellel on kõige paremad andmed näiteks õnnetuste ja rikkumiste kohta, mis võimaldavad hinnata probleemi tõsidust. Kohalikule omavalitsusele on plaanitud eraldada 50% laekuvast trahvitulust, millega saab katta kaamera soetus- ja hoolduskulud. Samuti loodan, et ülejäänud raha kasutatakse liiklusohutuse tagamiseks. Kõige parem on ennetus, mille osas on mõju kaameratel, ja oleks väga hea, kui mitte keegi trahvi ei saaks, ja minul oleks äärmiselt hea meel, kui mitte mingit tulu sellest riigieelarvesse tegelikult ei tuleks. Samas rikkujaid siiski on, osa saab ka trahvi, ja veel kord, seda raha võiks kasutada eelkõige liiklusturvalisuse tõstmiseks. Kindlasti on mõnel kuulajal tekkinud küsimus, kui palju neist liiklusjärelevalvekaameratest üldse kasu on ja kas neid on üldse otstarbekas paigaldada. Skandinaavia maades näiteks nimetatakse selliseid kiiruskaameraid väga üheselt ainult ühe nimega – need on elupäästjad. Erinevad uuringud on näidanud, et kaamerate läheduses väheneb nii keskmine sõidukiirus kui ka liiklusõnnetustes vigastatute ja hukkunute arv. Ma võin siia näitena tuua näiteks Tartu maantee Ussisoo teelõigu, kus pärast seda, kui kaamerad paigaldati, ei ole toimunud mitte ühtegi rasket inimkannatanuga liiklusõnnetust. Enne seda oli neid seal kahjuks päris palju. Kohaliku omavalitsuse osalemise tingimused ja nõuded automaatsete liiklusjärelevalvekaamerate paigaldamisele ning käitamisele reguleeritakse pärast muudatuse vastuvõtmist täpsemalt Vabariigi Valitsuse määruses. Nüüd teisest muudatusest, mis on samuti seotud liiklusohutusega. Selleks on sõidukiiruse ületamise eest määratavate hoiatustrahvide ja mõjutustrahvide määra ajakohastamine. Liiklusõnnetuse puhul on väga oluline roll sellel, millise kiirusega sõiduk õnnetuse hetkel liigub. Sellest sõltub tagajärg, sealhulgas see, kas õnnetus toob kaasa hukkunuid või raskelt vigastatuid. Igal kilomeetril, millega sõidetakse piirkiirusest kiiremini, võib olla oluline mõju.

Samas on näiteks 2021. aastal politsei mobiilsete kaameratega tuvastatud rikkumistest kaks kolmandikku toimunud just nimelt asulates. Murekohaks on, et rikkumiste arv ei vähene. Pigem näitab praktika, et protsesside parandamisega, näiteks lühimenetluse kasutuselevõtmisega, või täiendavate vahenditega, näiteks mobiilsete kiiruskaameratega, mille politsei on kasutusele võtnud, suudetakse rohkem rikkumisi fikseerida. Hoiatustrahve, mis määratakse automaatsete liiklusjärelevalveseadmetega tuvastatud rikkumiste eest, ja mõjutustrahve, mida politseinikud määravad, kui lubatud sõidukiirust ületatakse kuni 20 kilomeetrit tunnis, ei kanta karistusregistrisse. Need on hoiatustrahvid. Rikkumisega kaasneb ainult kohustus tasuda trahv. Omaette küsimus on, kas trahv on rikkuja jaoks piisavalt mõjus, et hoiaks teda uute rikkumiste eest. 2020. aasta näitel, pean silmas füüsilisi isikuid, olid automaatsete liiklusjärelevalveseadmetega tuvastatud rikkumistest pooled toime pandud juhtide poolt, kes samal aastal olid sellise rikkumise eest vähemalt kahel korral juba hoiatustrahvi saanud. Hoiatustrahvi said kahel korral 16 800 inimest ja kolmel korral 4500 inimest, kuid 2020. aastal oli üle poole tuhande inimese, kes said viis korda hoiatustrahvi, ja üle 300 inimese, kes said kuus või seitse korda hoiatustrahvi. Hoiatustrahvi baassumma kehtib alates 2009. aastast. Samal ajal on töötasu alammäär kasvanud üle kahe korra, 278 eurolt 584 eurole. olnud keskmiselt 30–40 eurot aastas. Keskmine brutokuupalk on kasvanud pea kahekordseks, 784 eurolt 1538 eurole, ja järgmiseks aastaks on sotsiaalpartnerid kokku leppinud alampalga tõusu 654 euroni ja Eesti Panga keskmise palga prognoos ületab 1650 euro piiri. Saan väga hästi aru, et ainult trahvimisega olukorda ei paranda, ja seetõttu on kasutusel ka väga mitmed teised meetmed, alternatiivsed meetmed, kuidas liiklusohutust parandada. Näiteks jõustus selle aasta

Loomulikult astume samme ka ilma seadusemuudatusteta. Kuigi automaatse kiiruskaameraga tuvastatud rikkumise puhul võib kirjalikku hoiatusmenetlust kohaldada rikkumiste osas, kus sõidukiirust on ületatud kuni 60 kilomeetrit tunnis, oleme tunnis, oleme politseiga kokku leppinud, et edaspidi viime kiir- või üldmenetluse läbi nende rikkumiste puhul, kus lubatud sõidukiirust on ületatud 50 kilomeetrit tunnis või rohkem. Ehk siis üle selle me automaatse kiirusjärelevalve käigus tuvastatud

Minu süda oleks siis väga rahul. Samas vajavad ka trahvid aeg-ajalt ülevaatamist ja ajakohastamist ning nagu ma ütlesin, on tõesti praegu kehtivad hoiatustrahvid, kolm [eurot] iga ületatud kilomeetri kohta, väga pikka aega olnud muutmata. Kolmanda muudatusega antakse Maksu- ja Tolliametile võimalus nõuda lühimenetluse käigus määratud mõjutustrahv sisse ilma kohtutäituriteta. Maksu- ja Tolliamet kasutab samasugust praktikat juba praegu enda määratud rahatrahvide puhul, kuid lühimenetlust puudutava regulatsiooni väljatöötamisel sellist võimalust mõjutustrahvide osas ei sätestatud. Muudatused võimaldavad nii riigil kui ka trahvitavatel minna üle vähem kulukale ja vähem ajamahukale ning tõhusamale meetodile ehk siis tegelikult hoitakse kokku maksumaksja raha. Tänan kuulamast ja ootan teie küsimusi. Aitäh! Küsimusi on. Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Selle eelnõu osas ma konsulteerisin ühe riigiõigust hästi tundva advokaadiga ja tema oli seisukohal, et see eelnõu on põhiseadusvastane.

järgi on kohalikul omavalitsusel seaduse alusel õigus kehtestada ja koguda makse ning panna peale koormisi. Oluline selles küsimuses on praegu see, et kohalikul omavalitsusel puudub põhiseaduse järgi õigus teostada riiklikku järelevalvet. Selleks on teised institutsioonid. Kuidas kommenteerite selle õigusteadlase seisukohta? Aitäh, lugupeetud istungi Ütleme siis nii, et tegemist ei ole riikliku järelevalvega. Riiklikku järelevalvet ja menetlust viib jätkuvalt läbi Politsei- ja Piirivalveamet ja andmekogu hoiab enda käes Transpordiamet, mis on jätkuvalt igati põhiseaduskohane. Kohalikul omavalitsusel tekib võimalus lihtsalt soetada kaamera Kuna me räägime ainult kohalikest teedest ehk nendest teedest, mis kuuluvad kohalikule omavalitsusele, siis ma väidan, et nendel teedel toimuv, sealhulgas liiklusohutus, on ju kohaliku omavalitsuse murekoht, murekoht, mida võiks ka kohalik omavalitsus ise adresseerida. Veel kord: ta ei hakka ise menetlema, ta saab lihtsalt soetada selle kaamera ohtlikkusse kohta, kooskõlastab selle Politsei- ja Piirivalveametiga ega tee ise ühtegi hoiatustrahvi. Sellega tegeleb Politsei- ja Piirivalveamet.

Meil on ju teada, et siin riigis on väga tuntud ja regulaarseid kiiruseületajaid, keda ükski trahvisumma ei ole siiamaani häirinud. Millel see arvamus põhineb? Aitäh! Aitäh! Tõepoolest, liiklusohutus ja liiklusjärelevalve on kompleksne tegevus ja antud juhul me räägime ju hoiatustrahvidest. Me ei räägi karistustest, mis kantakse karistusregistrisse.

kaameraid, mis võtavad nii lähenevat kui kaugenevat suunda või siis ainult lähenevat suunda. Mobiilse kaamera puhul peab kohalik omavalitsus arvestama, et sel juhul on vaja ka spetsialisti sinna kõrvale. Ehk kui statsionaarne

Aga see võimalus on. Loomulikult ei ole mitte mingit takistust, kui mitu kohalikku omavalitsust omavahel kokku lepivad. Lihtsalt küsimus on selles, kuidas sel juhul toimub see protsess, mis

Henn Põlluaas, palun! Aitäh, austatud eesistuja! Hea minister! No need teie argumendid ei ole sugugi veenvad. 59% õnnetusi omavalitsuste teedel ongi täiesti loomulik, sellepärast et omavalitsustele kuuluvaid teid on oluliselt rohkem kui riigimaanteid ja see statistika ei näita mitte midagi. Tegelikult peaks põhirõhu panema sellele, et riik paneks õla alla kohalike omavalitsuste teede remondiks, aga sinna ainult tilgutatakse raha. Ka uues eelarves ei ole tegelikult ju sinna suurt midagi ette mulle tundub, et te tegelete lahtisest väravast sissemurdmisega ja asendustegevusega, püüdes omavalitsustele veel lisakohustusi juurde anda. anda. Need põhjendused on allpool igasugust arvestust. Aitäh! See ei ole kohalikule omavalitsusele kohustus, see on kohalikule omavalitsusele ainult võimalus. Kui ta tahab seda kasutada, siis tal tekib see võimalus. Tõepoolest, kohalikke teid on palju ja statistika näitab, et üle poole õnnetustest juhtub seal. Aga ma toon siia kõrvale veel ühe statistika, mis näitab, milline on olnud kiiruskaamerate mõju näiteks rasketele liiklusõnnetustele. Kui me vaatame maailmas läbi viidud uuringuid, siis enamikus riikides,

või raskete vigastustega kannatanute arvust, siis see vähenes 30–40%. Ehk kiiruskaamerate mõju liiklusohutusele on äärmiselt suur. Ma tõesti loodan, et nii mõnedki kohalikud omavalitsused kasutavad seda võimalust, et automaatne järelevalvesüsteem nendele kuuluvatele teedele üles panna. Kert Kingo, palun!

Peaks olema ikkagi mõjuhinnang, peaks olema kaalutletud, kas trahvimäärade tõstmisega kaasneb ka oodatud mõju. Aga praegu ma saan teie jutust aru, et teil on ainult oletused, et kui on rangemad trahvid, suuremad trahvisummad, siis peaks tulema ka parem tagajärg.

Liiklusjärelevalve on tervik. Siin käis enne läbi ka see, milline on meie teede olukord, milline on liikluskasvatus, milline on järelevalve ja milline on karistuste määr. Nad kõik omavad teatud osakaalu selles, et liiklus oleks turvalisem. Tõepoolest, kui me räägime sellest, mis on liiklusjärelevalve

Ülejäänu, et saada 100%, ideaal kätte, tähendab seda, et peab olema väga hea liikluskasvatus, kodune kasvatus ja teed peavad olema juba selliselt ehitatud, et need ongi ohutud. Ehk siis kui toimub liiklusõnnetus – ja liiklusõnnetusi paraku toimub –,

põhimõtteliselt ühinen opositsiooni küsimuste tonaalsusega. Mulle ka see eelnõu väga ei meeldi ja mulle ei meeldi see, mis toimub tänavatel ja teedel nende kiiruskaamerate ja eriti mobiilsete kiiruskaameratega.

lapse koolilõpu pildistamine, et järjest kõik sõidavad sama kiirusega ja kõik satuvad foto peale. Ka see teine põhjendus, mis sa ütled, et

keskendutakse rohkem raha kogumisele kui liiklusohutusele. Küsimus palun! Äkki oleks vaja ümber mõelda, vähem raha ja rohkem liiklusohutust taga taga ajada. Aitäh! Minu kindel veendumus on kogu aeg olnud see, et kaamerad ei tohi olla ainult sellepärast väljas, et koguda trahvitulu, vaid kaamera peab olema sellepärast väljas, et ennetada liiklusõnnetusi. Loomulikult, kui tekib selline tunnetus, et mingisuguses kohas ei ole see otstarbekas, või tekib tunnetus, et eesmärk on midagi muud, siis ma soovitan ka päriselt küsida politsei käest ja nõuda välja, miks see kaamera on just nimelt sellises kohas, sest seal võivad olla väga head argumendid, millest võib-olla liikleja tänaval aru ei saagi. Aga loomulikult ei tohi olla mitte mingil juhul eesmärk lihtsalt koguda trahvitulu. Ei. Nagu ma ütlesin, minu süda oleks rahul siis, kui sealt tuleks null senti. Kaamerate eesmärk on keskmise kiiruse allaviimine ja seeläbi ka see, et liiklusõnnetusi ei toimuks või kui toimub, siis väga väikese kiiruse pealt ja seal ei ole inimkannatanuid.

teenuste ja toodete hindades, siis praegu trahvimäära suurendamine kindlasti hea mõte ei tundu. Kuuldes teie vastust sellele, et ka mobiilsete liikluskaamerate paigaldamine tulevikus väga hea mõte, siis ma olen ikka väga murelik. Ma olen absoluutselt eelkõnelejatega nõus, et sellest tekib omavalitsustel kiusatus tekitada omale rahamasin hakatakse panema kohtadesse, mis on täiesti jaburad. Aga küsimus on selline: palun öelge mulle, kui paljud omavalitsused on praegu teie teada avaldanud soovi hakata kaameraid paigaldama. Millisest arvust me võiksime rääkida pärast seda, kui seadus vastu võetakse, ehk palju meil siis

Loomulikult juhtub, et inimesed ületavad kiirust ja sel juhul tuleb lihtsalt see hoiatustrahv ära maksta. Aga rõhutan seda, et tegemist ei ole karistusega, see ei lähe ka karistusregistrisse.

Kohalik omavalitsus ei saa ise otsustada, kuhu kaamera panna, vaid ta teeb vastava taotluse Politsei- ja Piirivalveametile ning Politsei- ja Piirivalveamet oma ekspertidega hindab, kas see koht on liiklusohutuse seisukohast koht,

ma arvan, et Tallinna linn kindlasti jätkab nende kaamerate üleval hoidmisega. Need on olemas Reidi teel ja Kristiine ristmikul. Kristiine ristmikul need ka reaalselt töötavad.

Tarmo Kruusimäe, palun! Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Ma jätkaks võib-olla sedasama mõtet, mida alustas hea töökaaslane Rene Kokk: kohalikud omavalitsused, nende kompetents ja pädevus.

tehakse koostööd, aga me teame, et kõik kohalikud omavalitsused arenevad, mis tähendab, et kui üks teelõik on kinni või läheb remonti ja seal on teisaldatav kaamera,

Kui me räägime mobiilsetest kaameratest, siis tõepoolest, miks on vaja kohalikule omavalitsusele inimest juurde. Keegi peab lihtsalt selle kaamera üles seadma tee ääres. Sellepärast on seda inimest vaja, aga see ei ole inimene, kes hindab, kas see kaamera on õiges kohas või mitte, vaid ta on lihtsalt inimene, kes oskab selle üles seada, sest see süsteem iseenesest on küllaltki keeruline ja see ülesseadmine on küllaltki keeruline. Nii et veel kord, kohalikud omavalitsused ise ei saa otsustada. Selle

Mul ei ole kaamerate vastu midagi ja ma arvan, et võib-olla ongi hea, et mingi kontroll on, aga mul oleks küll ettepanek politseile, et võiks kaamerate juures mõõta kiirust 50 meetrit enne kaamerat ja siis kaamera juures. Tallinna–Tartu maanteed pidi sõita, siis iga kaamera ees tuleb hirmuga vaadata, et kui mõni auto ees sõidab, siis ta pidurdab kindlasti enne kaamerat, aga peale kaamerat ta uhab sinust mööda, et järgmise kaamera juures pidurdada.Mul

konkreetsest hoiatustrahvisummast, mis on fikseeritud näiteks kohaliku omavalitsuse soetatud automaatse liiklusjärelevalvevahendiga, konkreetselt selle kaameraga tuvastatud rikkumiste puhul 50% läheb kohalikule omavalitsusele. Kui rääkida summadest, siis täna väga üldine üle välja

Henn Põlluaas, palun! Aitäh! Ma ei vaidle vastu, et kiiruskaamera distsiplineerib, nagu te siin kogu aeg korrutate. Aga see ei anna mingisugust põhjust anda PPA ülesanded ja kohustused, mis ongi liikluskorra tagamine, üle omavalitsustele. Miks ei võiks politsei jääda oma liistude juurde ja tegeleda liiklusohutuse tagamisega? Miks peab need funktsioonid andma üle omavalitsustele?

omavalitsus ei võida sellest midagi. Mispärast te tahate panna omavalitsustele sellised kohustused, selle asemel, et valitsus tegeleks sellega, et tagada ka omavalitsuste teede korrashoid? Aitäh! See See ei ole kohalikule omavalitsusele kohustus. Igaüks jääbki oma liistude juurde, kohalik omavalitsus ei saa õigust liiklusjärelevalve teostamiseks.

20 000 eurot, eks ju. Kohaliku omavalitsuse teedel sellise intensiivsusega liiklust ei toimu. Aga murekohaks on ikkagi see, et vastavalt sellele eelnõule on KOV-i ülesanne seadmete soetamine ja haldamine, ehk siis me peame kinni maksma selle

Palju te prognoosite seda tulu väiksema liiklusega teedel? Aitäh! See ei ole kohustus kohalikule omavalitsusele. Ta ei pea neid soetama ja kui ta neid ei soeta, siis ta ei pea neid ka haldama. haldama. Transpordiametile kuuluvaid statsionaarseid kiiruskaameraid näiteks hooldab ettevõte, kellelt ostetakse teenust sisse, kes sõidab nad läbi, puhastab ära nende visiirid jne. Aga veel kord, see ei ole kohustus kohalikule omavalitsusele. Riik ei pane kuidagi täiendavaid kohustusi või koormisi. See on võimalus rääkida kaasa liiklusohutuses oma kogukonnas. Kui me räägime sellest, mis võiks olla keskmine aastane hooldus- või haldamiskulu ühe kaamera kohta, siis see oncirca10 000 eurot.

Kui liikluskaameraid üles pannakse, siis tehakse väga põhjalik analüüs, ma tean, on varem juba tehtud. See analüüs põhineb nendel riskidel, kuhu see ikkagi panna, sest liikluskaamera on kallis. Ta ei ole selline, et lähed mänguasjade poodi ja paned mingisuguse asja üles. See tähendab, et omavalitsusele tuleb tõsine rahaline koormus. Olles ise vana

See tähendab, et omavalitsused kannavad tegelikult nende soetamisega tõsist kahju. Kas ongi mõtet omavalitsustele seda kahju kaela panna, seda enam, et Politsei- ja Piirivalveamet määrab kohad, kus need toimima hakkavad?

siis ta teeb seda. Ta ei tohi kindlasti mõelda selle peale, kas see on rahaliselt tulus või mitte. Tulu on see, kui mitte ükski inimene ei saa viga ega hukka. See on tulusus tegelikult. Me ei räägi, kas see on finantsiliselt tulus või mitte. Nii et see kohaliku omavalitsuse mõttemaailm peab lähtuma ainult sellest, kas see kaamera aitab kaasa tema teedel turvalisuse saavutamisele. Kui see on liiga kulukas, siis ta ei tee seda otsust, vaid räägib politseiga läbi ja politsei tuleb sinna oma mobiilse kaameraga kohale. Ka sellised võimalused on kindlasti olemas. Aitäh!

lihtsalt siia ühe näite natuke teisest valdkonnast. Meil on suurepärane tasuta ühistransport ja siis pöördutakse omavalitsuste poole selleks, et üles panna sõiduaegade tabelid, sest raha lihtsalt ei jätku. 27 000 eurot ja üks maakond peaks siis täiendavalt riiki finantseerima. Tulevikus saab ilmselt nii olema ka nende liikluskaameratega. Mina väga hindan liiklusohutust. Kui omavalitsused näevad, et kuskil see oht on olemas, siis öeldakse lihtsalt, et aga pange kaamerad üles, see on teie võimalus, finantseerige! Kas ma eksin? Jah, te eksite, sest mitte keegi ei saa kohustada kohalikku omavalitsust mitte mingil viisil, öeldes, et te peate selle üles panema. Ei saa kohustada.

omavalitsuse ülesanne, aga mitte keegi ei saa kohustada, et sa näiteks pead sinna panema kaamera või et sa pead näiteks korrakaitseametniku tööle võtma. See vajaduse tunnetus peab tulema kogukonnast seest, kohalikest omavalitsustest koostöös oma partneritega. Ei saa kohustada ja ka mulle

Kas meil kuskil on olemas ka mingi analüüs või arvutus? Te rõhutate kogu aeg, et kaamera on ohutuse tagamiseks. Mina isiklikult arvan, et kaamerad, mis on statsionaarsed, kindlasti ei ole ohutuse tagamiseks, vaid need on ohtlike hetkede

Kas tõesti on nii, et üks firma paigaldab, ja kas ainult ühest firmast on võimalik tellida neid kiiruskaameraid? Ma ei ole rääkinud firmast ega paigaldajast. Tõenäoliselt on vaja ikkagi hange läbi viia ja leida ettevõte, kes selle paigaldab. Ma isegi ei ole maininud

palun! Proovime uuesti. Andres Metsoja, palun! Aitäh, lugupeetud eesistuja! Austatud minister! Kui meie siin parlamendisaalis vaagime, millega on tegemist kiiruskaameratrahvi puhul, kas see on hoiatusmenetlus või on see kohalik maks, siis tegelikult kodanik tänavalt teab, et see on teemaks.

need on ka väga olulised ja omavalitsus võiks kindlasti neid toetada. Pannes prioriteete paika, siis need on kõik olulised valdkonnad. Eks siis lõpuks tulebki kaaluda koos partneritega seal piirkonnas, koos kohaliku konstaabliga, mis see olulisem koht on. Riho Breivel, palun!

kuidas seda tehakse, millisel tasandil seda tehakse, millised on vastavad pädevused ja milliseid konkreetseid paragrahve saab menetleda. Aga veel kord: see konkreetne seadus ei räägi mitte õiguste andmisest teostada liiklusjärelevalvet,

Heiki Hepner, palun! Suur tänu, hea istungi juhataja! Austatud minister! Ma olen aru saanud, et riigil ei jätku lihtsalt raha, muidu ju võiks riik ise kogukondade turvalisuse jaoks need kaamerad soetada. Te olete korduvalt kinnitanud, et riik tagab turvalisuse ja ükski omavalitsus pole seni veel nõudnud seda kaamerat. Aga meie tegeleme siin varsti juba tund aega selle küsimusega, kuigi mitte keegi justkui ei taha ja riik tagab kõik.

kasutusele võtma rohkem automaatseid liiklusjärelevalve seadmeid." Ehk see ajend tuleneb meie riiklikust liiklusohutusprogrammist, ühest konkreetsest punktist selle elluviimise kavas.

omavalitsusi on, on raske öelda. Tallinnas on need kaamerad kasutusel, rohkemates kohtades ei ole, aga eks tulevik näitab. Minu ootus on, et kindlasti leidub omavalitsusi, kes koostöös politseiga ja Transpordiametiga selle võimaluse ka ellu viivad.

põhine mõõtmine. Aitäh küsimuse eest! Erinevate riikide sekkumismäärad on erinevad ja erinevalt välja töötatud. Soomlastel on linnatingimustes ühed sekkumismäärad, maanteedel ja kiirteedel teistsugused sekkumismäärad.

võib-olla võtta hoopis kasutusele keskmise kiiruse mõõtmise metoodika, mida ka mõned riigid kasutavad, et ei ole ainult ühe konkreetse asukoha põhine mõõtmine. Aitäh Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh! Auväärt minister! Mina ei ole ka päriselt aru saanud, miks ei võiks olla ühtne süsteem. Transpordiamet võiks ju kohalikele teedele paigaldada neid [liikluskaameraid]. Transpordiametil on kogemus, pädevus ja hangete kaudu mastaabiefekt olemas. See oleks tunduvalt ratsionaalsem, et asi käib vastupidi. Teil on terviklik vaade liiklusohutusest ja ohtlikumatest kohtadest Eestis koostöös kohalike omavalitsustega paigaldate kõige õigematesse kohtadesse need aparaadid. Tekib mingi tsentraalne ülevaade ja süsteem. See oleks tunduvalt mõistlikum. Aga mul on küsimus, kas arutati, et meil on ka erateed.

Minu teada ei ole arutatud sellist olukorda. Kui on ohtlik koht, võib kutsuda näiteks politsei aitama, aga loomulikult sel juhul trahvitulu laekub riigi tuludesse. Suur tänu, härra minister! Teile rohkem küsimusi ei ole. Palun õiguskomisjoni ettekandjaks Sulev Kannimäe. Lugupeetud eesistuja! Head kolleegid! Seaduseelnõu 457 oli õiguskomisjonis arutlusel esmaspäeval, 11. oktoobril. oktoobril. Osalesid kõik komisjoni liikmed. Kutsutud olid siseminister Kristian Jaani, nõunik Riho Kangur, korrakaitse‑ ja kriminaalpoliitika osakonna nõunik Indrek Link ja Kristi Käsper.Eelnõu Eelnõu 457 kujutab endast konkreetsemalt väärteomenetluse seadustiku, liikluskorralduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu. Seaduseelnõuga tahetakse anda kohalikele omavalitsustele õigus nii statsionaarsete liikluskaamerate paigaldamiseks kui ka mobiilsete liikluskaamerate hankimiseks. Samas tahetakse seaduseelnõuga muuta hoiatus‑ ja mõjutustrahvide suurust. Praegu on trahvi suurus kolm eurot

Samas suurusjärgus on ka mobiilne liikluskaamera, kuid mobiilsele liikluskaamerale lisandub veel inimjõu ressurss, kes selle üles paneb ja kes sellega töötada oskab.Heljo Pikhof tundis muret, et keegi ei mõõda jalgratturite kiirust ja linnas tõuksiga sõitjate kiirust. Siinkohal

Kristian Jaani nõustus, et murekoht on täiesti olemas, ja märkis, et tegelikult nii

Suur tänu! On ka küsimusi. Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh! Ma mõtlesin, et arendan ministrile esitatud küsimust edasi. Lugesin seadust ja küsin nüüd teie käest. Oskate öelda, kui on eratee ja on sõlmitud kohaliku omavalitsusega leping tee avalikuks kasutamiseks ja see on avaliku teena ka registris, kas siis seadusest tulenevalt on võimalik seda käsitleda kohaliku omavalitsuse teena ja sinna ka liikluskaamera paigaldada ja trahviraha kohaliku omavalitsuse ja riigi vahel jagada? Või ei saa seda tulenevalt sellest seaduseelnõust niimoodi käsitleda? Aitäh! Kui seda ka saaks niimoodi käsitleda, siis ma julgen arvata, et eraomaniku teed ei ole sellises seisukorras, kus kiiruse ületamine või liikluskaamera paigaldamine oleks tulus äri, nagu siin öeldi

seal on kiirused suured. Kruusateedel see kiirus ... Nojah, kui kiirusepiirang panna 30 peale, siis võib-olla küll, jah. Aga see viib sinnamaani välja, et siis me hakkaksime sellega raha teenima. Aga see ei ole lahendus. See ei ole eesmärk.

reguleerida liiklusvoogu ja rahustada liiklust. Kas te komisjonis siis vaatasite sellele statistikale ka otsa? Võtame lihtsa näite: Via Baltica. Kaameraid on päris palju, tuleb juurde, aga milline on nende õnnetusjuhtumite statistika, mis on kihutamisest tingitud?

Tänan, hea esimees! Head töökaaslased! See on küll see koht, kus peaks ütlema, et mina ei ole selles asjas ütleja. Aga just mina olen selles asjas ütleja, sest me ju teame, et kivi võib heita see, kellel ei ole pattu. Minul ei ole ühtegi liikluspattu, sellepärast et mul ei ole isegi lube. Ma päris siiralt loodan, et kunagi president tunnustab mind selle eest, et ma ei ole sekkunud liiklusesse, et tänu minule elavad rõõmsalt koerad-kassid, jalgratturid ja kõik, sellepärast et ma ei sekku liiklusesse. Küll aga ma suudan tegelikult seda, mis liikluses toimub, jälgida kõrvalt ühistranspordi kasutaja pilguga. ühistranspordi kasutaja pilguga. Nojah, loomulikult ma tean, et esimene häda on alati see, et kütus on meil väga kallis, aga tuletaks meelde, et Jüri Mõis ütles kunagi, et niikaua, kui Eesti inimene on nõus maksma vee eest rohkem kui kütuse eest, pole Eesti elul häda midagi. Me ostame euroga endale pool liitrit vett ja tegelikult on kõigest šal-lal-laa! Ja siis me räägime, et jälle on kaks senti [kallimaks] läinud. No Tallinna linnas on selle liikluskorraldusega ikka üsna kehvasti. Minu meelest ei peaks linnavolinikud saama seda tasuta parkimise luba vähemalt kaks aastat,

Turboring peaks olema sujuv, et kõrvalt tulev auto saaks rahulikult minna siseringile ja välisringil ei peatuks, aga see on täisnurkne, mis tähendab, et sul ongi võimalus ainult välisringile minna ja siis kaks rida seisavad. Seda nimetatakse meil turboringiks. Lihtsalt võta höövel, tõmba see maha. No ja siis need lamavad politseinikud. Mingil ajal igaüks saab seda tahta, kuhu ta tahab. Aga samas jälle üks edendaja-arendaja paneb sellised, mis lõhuvad, ja siis sealt [auto] alt pudisevad kõik need jupid, millel on omad nimed, mida autojuhid täpselt peast teavad. Mina ei tea.

ja me läheme seda reguleerima. Vastus on muidugi see, et see sekkumismäär on sellepärast, et Soomes on nii ja naa, ja me võiksime ühes kultuuriruumis olla ja sellest üheselt aru saada. Aga mis on veel hullem? Tegelikult tundub, et see on selline salakaval, hiiliv mupostumine. Just nimelt. Jõu kasutamine peab olema tegelikult riigi monopol. Isamaa ei toeta politsei ülesannete hiilivalt laiali pihustamist, alustades näiteks liikluskaameratest. See ei ole kooskõlas põhiseaduses sätestatud unitaarriigi põhimõtetega.

Rahvas hakkab seda ühte- ja teistpidi nimetama. Tundub, et natukene on kiirustatud. Mina olin väga-väga optimistlik, kui tuli rahunemispeatus. Me vaatasime, et me lähme natuke liberaalsemaks, aga praegusel hetkel me keerame vindi üle. Sellest johtuvalt teeb Isamaa ettepaneku, et lükkame selle eelnõu lihtsalt tagasi. Teine katse. Need rahunemispeatused oli hea mõte, aga sealt järgmine mõte ei olnud enam nii hea. Aitäh! Palun Riigikogu kõnetooli Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esindaja Henn Põlluaasa. Palun! Head kolleegid! Minule jääb sügavalt arusaamatuks, mis kärbes on valitsust hammustanud. Kui me vaatame seda, milline pädevuste, ülesannete õiguste segamine toimub erinevate ametite vahel, siis asi on enam kui kummaline. Me näeme, kuidas Terviseameti ülesanded ja kohustused pannakse politseile, kuidas Politsei- ja Piirivalveameti kohustusi püütakse panna Päästeametile, ja nüüd me näeme, kuidas politsei liiklusjärelevalve ülesandeid püütakse määrida määrida pähe omavalitsustele. No miks ei võiks iga amet tegeleda sellega, milleks nad on loodud, milleks nad on määratud ja asutatud? See on täiesti kummaline ja arusaamatu. Kui me vaatame kohalike omavalitsuste ülesandeid, mis on KOKS-is selgelt välja toodud, siis seal

Eraõiguses on niimoodi, et sa võid teha kõike, mis ei ole keelatud. Rääkides omavalitsustest, siis omavalitsused võivad teha ainult seda, mis on neile seadusega lubatud. Me loeme siit KOKS-ist, et omavalitsuste ülesanne on korraldada vallas või linnas sotsiaalteenuste osutamist, sotsiaaltoetuste ja muu sotsiaalabi andmist, eakate hoolekannet, kultuuri-, spordi- ja noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, ruumilist planeerimist, valla- või linnasisest ühistransporti ning valla või linna teede ehitamist ja korrashoidu, kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise kätte. Punkt. Siin räägitakse küll veel ka raamatukogudest ja koolidest jne, aga see näitab ju täiesti selgelt, et meile siia toodud seadus on otseses vastuolus KOKS-iga. Selles seaduseelnõus ei ole välja toodud, et soovitaks muuta KOKS-i. Järelikult on see seadus õigusvastane. Kui me vaatame neid põhjendusi, mis meile toodi, 59% liiklusõnnetustest toimub kohalike omavalitsuste teedel – võib-olla tõesti, ma ei vaidlusta seda –, aga kui me vaatame riigimaanteede ja kohalike omavalitsuste teede proportsiooni, siis kohalike kohalike omavalitsuste teed on ju valdavas ülekaalus. Kui me jagame need kilomeetrite kaupa ära, siis ei saa sugugi väita, justkui kohalike omavalitsuste teed oleksid ohtlikumad ja seal toimuks rohkem liiklusõnnetusi. Nii et ka see argument ei päde. Meil on nagunii liiklustrahvid palju suuremad kui enamikus riikides. Politsei eesmärk ja ülesanne peaks olema ikkagi eeskätt ennetada liiklusõnnetusi, mitte tegeleda karistamisega. Nüüd tahetakse see karistamise funktsioon anda veel ka omavalitsustele sellise kummalise klausliga, et pool sellest rahast saab omavalitsus endale. Aga me kuulsime siin, kui palju maksab üks liikluskaamera, kui palju selle hooldus igal aastal maksab ja kui palju võib potentsiaalselt üks kiiruskaamera sisse tuua. Kui me need summad kokku liidame ja lahutame, arvestame veel sellega, et omavalitsus peab võtma tööle eraldi inimese, kes sellega tegeleb, maksma tema pealt ka riigimakse, siis omavalitsusele ei anna see juurde mitte midagi muud kui lihtsalt kohustusi. Mis sellest, et öeldakse, et need on vabatahtlikud. Palun lisaaega. Jaa, palun! Kolm minutit. Nii et kõik need põhjendused on väga pehmel alusel. Tõepoolest, kui politsei on loodud selleks, et tegeleda liiklusdistsipliini tagamisega, et vähendada liiklusõnnetusi, kutsuda korrale liiklusrikkujaid, siis las politsei tegelebki sellega. Me ei saa luua politseiriiki, kus kõik omavalitsused hakkavad ka veel omakorda politseiks. Mis on järgmine samm, mida siis omavalitsustele antakse? Võib-olla ka inimeste arreteerimise ja läbiotsimise õigus, nii nagu Päästeametile tahetakse anda. See on ju täielik absurd. Me jõuame meie ühiskonna ja seadusandluse korrastamise asemel tegelikult täieliku anarhiani, kui kõik ametid tegelevad läbisegi kõikvõimalike erinevate funktsioonidega ja mingisugust tsentraliseeritust ega korrastatust enam ei ole. Kuidas saab see olla ühe valitsuse eesmärk riigi ja ühiskonnaelu korraldamisel? Vastupidi peaks tegutsema. Aga nagu me näeme, siis sellise n-ö politseiriigi loomine ilmselt ongi meie valitsuse eesmärk. Meenutagem kõiki neid muid eelnõusid ja seadusi, mida on valitsus siia Riigikokku toonud: NETS, tööohutuse seadus, superandmebaasi loomine, ABIS, uue superregistri loomine. Siis me näemegi, kuidas samm-sammult kogu aeg pigistatakse seda kruvi kinni, et luua totaalset jälgimisühiskonda avatud ja demokraatliku õigusriigi asemel. Selline valitsus ei saa jätkata. See valitsus viib meid demokraatia teelt eemale. ole absoluutselt mitte mingisugust õigustust. See tegevus on täiesti selgelt ja otseselt põhiseadusvastane.

esimene lugemine katkestada, see eelnõu tagasi lükata, sest igasugused põhjendused selliste absurdsete seaduseelnõude loomiseks, ammugi vastuvõtmiseks, puuduvad. Aitäh! Selge, aitäh!

Ei ole rohkem. Sulgen läbirääkimised. Nüüd on niiviisi, et me oleme eelnõu 457 esimese lugemise juures ja juhtivkomisjon on teinud ettepaneku esimene lugemine lõpetada, aga

Head ametikaaslased, panen hääletusele Isamaa fraktsiooni ettepaneku eelnõu 457 esimesel lugemisel tagasi lükata.

Head ametikaaslased, panen hääletusele Isamaa fraktsiooni ettepaneku eelnõu 457 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Tulemusega poolt 19, vastu 49 ei leidnud ettepanek toetust. Nüüd on nii, et tuleb taas asuda selle juurde, mida juhtivkomisjon on otsustanud:

juurde. Vabariigi Valitsuse algatatud riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu 436 esimene lugemine. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli rahandusminister Keit Pentus-Rosimannuse. Palun! Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Head Riigikogu liikmed! Tänane teine riigieelarvet puudutav eelnõu on teie ees. Nagu 2022. aasta riigieelarve eelnõu arutelul nentisime, on meie kõigi huvi, et riigieelarve oleks võimalikult arusaadav, läbipaistev, loetav ja mõistetav. Peab ütlema, et ma ise opositsioonis olles olin see, kes esitas tollal fraktsiooni, Reformierakonna fraktsiooni nimel

selleteemaline eelnõu on ka Riigikogu menetluses. Sellelesamale teemale, riigieelarve läbipaistvuse ja arusaadavuse teemale on tähelepanu pööranud nii õiguskantsler kui ka Riigikontroll. Nii olen praegu teie ees riigieelarve seaduse ehk nn baasseaduse muutmise eelnõuga.See on kindlasti samm õiges suunas ja ka praeguse valitsuse tegevusprogramm näeb ette, et riigieelarve baasseaduse väljatöötamiskavatsus on olemas järgmise aasta juuniks. See saab olema põhjalik ja kogu baasseadust tervikuna käsitlev. Selle [koostamise] käigus on kindlasti juba võimalus laiemalt kaasates ja põhjalikumalt analüüsides disainida lahendusi, mis osapooltele sobivad ja mis seda olukorda paremaks muuta aitavad. Kuna väljatöötamiskavatsuse tähtaeg on järgmise aasta juunis, aga meil oli soov juba järgmise aasta eelarvet paremaks ja arusaadavamaks muuta, siis praegu teie ees olev [eelnõu] on selline esimene, kiireid lahendusi pakkuv. Ma arvan, et oluline on neid kahte asja eristada. Kõiki kerkinud probleeme praegu teie ees olev eelnõu ei lahenda, küll aga annab võimaluse tõesti ka järgmise aasta eelarve eelnõu ja eelarve ise arusaadavamaks muuta. Nüüd lähemalt plaanitavatest muudatustest. Eesmärk on riigieelarve detailsust ja läbipaistvust suurendada, optimeerida ka riigieelarve ja riigi eelarvestrateegia koostamise protsesse. Praegu on kavas jätkata tegevuspõhise eelarvega, ehk jätkuvalt on riigi raha, maksuraha kasutamine seotud eesmärkidega, mida saavutada tahetakse. Küll aga on ettepanek eelarve liigendamisel minna oluliselt detailsemaks, programmi tegevuse tasemele.

siis 2022. aasta eelarves on kokku kirjeldatud 225 programmi tegevust. Ka investeeringutes on edaspidi selle ettepaneku järgi välja toodud objektid, mis igal konkreetsel aastal on oma mahult 10 miljonit ja suuremad. Alates 2022. aasta riigieelarvest määratakse iga-aastase riigieelarve tekstiparagrahvis eraldi ära, millisel määral annab Riigikogu ministritele võimaluse ja õiguse eelarvet kasutamise käigus muuta ja korrigeerida. Järgmise aasta eelarve eelnõus on plaanitud, et programmi tegevuste vahel oleks ilma seadust muutmata võimalik vahendeid ümber tõsta kuni 25%. Seda juhul, kui programmi tegevuste eelarve ei ole suurem kui 4 miljonit eurot. Aga kui tegu on juba suuremate programmidega – kõige suuremad programmid on kuni 200‑miljonilised –, siis ei saa see paindlikkuse kasv arusaadavalt 25% olla, sest see oleks lihtsalt liiga suur vabadus või liiga suur hulk

ettepanekut, mille järgi me aasta sees ei teeks enam kaks korda eelarvet. Praegu on meil olukord, kus sisuliselt peetakse esimesed eelarveläbirääkimised ja vaidlused kevadel riigi eelarvestrateegiat tehes ja siis uuesti sügisel, kui on tulnud uus majandusprognoos. Edaspidi toimuks see tõesti üks kord aastas sügisel pärast suvist majandusprognoosi ja kevadel oleks oleks oluline kokku leppida üldised raamid, kuhu sisse eelarvepositsioon mahtuma peab. Austatud Riigikogu! Nagu öeldud sai, see on esimene samm protsessi parandamise teel. Usun, et kui me jõuame väljatöötamiskavatsuseni ja kogu baasseaduse uue

Austatud minister! Õiguskantsler kirjutab kooskõlastustabelis, et kõne all olev eelnõu ei lahenda eelarve läbipaistmatuse ja Riigikogu vähese eelarvelise otsustusõiguse probleemi. See on nii kirjas ja ministeerium sellega nõustub.

Mul oli seesama kaitsepolitseihoone näide. Selle hoone ehitus panustab põhiseaduse tagamise programmi, aga samamoodi võiks see investeering ju panustada Siseministeeriumi raske organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise programmi. See kulude jagamine programmide vahel on ju hinnanguline.

programmideks nimetatud kulukogumike vahel? Aitäh! See on hea küsimus. Eks see olegi nii, nagu te ka iseendale vastasite. See ongi hinnanguline. Konkreetse valdkonna põhiselt on see sageli

ma arvan, on terve hulk näiteid selle kohta, kuidas üks konkreetne rahaeraldus panustab mitme eesmärgi täitmisesse. Alates haridusvaldkonnast võime kindlasti väga palju selliseid näiteid tuua, tegelikult kindlasti ka Majandus‑ ja Kommunikatsiooniministeeriumi valdkonnast, ka sealtsamast Siseministeeriumist, millele te viitasite. Ei ole alati nii, et üks rahaeraldus täidab ainult ühe programmi eesmärke, aga lõpuks saab ta loomulikult kajastuda ikkagi ainult ühes kohas ja see valik tuleb tõepoolest teha. See on hinnanguline, see on tõsi. Tõesti, nagu te ka viitasite õiguskantsleri kirjale, siis see nii on. Ma ka oma sissejuhatuses ütlesin, et kõiki neid probleeme, mis on tegevuspõhisele eelarvele üleminekuga

Tegevuspõhise eelarve eesmärk on teha riigieelarve mõistetavamaks ka nendele otsustajatele ja lugejatele, kellel puuduvad raamatupidamislikud teadmised, ning siduda riigi strateegilised eesmärgid kasutada olevate vahenditega. Kui seda eelarvet lihtsalt lugeda, siis minu arvates on seal paar põhimõttelist puudust. Üks on see, et kui me järgmise aasta eelarvet vaatame, siis peaks olema seal juures selle aasta eelarve tegemised, kui palju midagi rohkem või vähem järgmine aasta tehakse või kulutatakse. Teine on see, kas need eesmärgid on täidetud või ei ole. Ma saan aru, et eelarve antakse üle septembrikuus ja aasta pole veel lõppenud,

Aitäh! Seda päris lõpuni ei ole võimalik lahendada samadel põhjustel, mida te ise kirjeldasite. Aga eks selline tagasivaade tegelikult ju on parlamendi ees alati eelmise aasta majandusaasta aruande käsitlemise ajal, kui seda vaadet detailsemalt lahata saab. Üldiselt on meil järgmise aasta eelarve punkt juba praeguseks läbi käidud, sellepärast ei ole mul eelarve eelnõu kaasas, aga kui te eelarve seletuskirja vaatate, siis näete seal ikkagi, et valdavalt on toodud võrdlus eelmise aastaga. On teatud kohti, kus on

päriselt võrreldav või võrdlemisel saadakse vale tulemus, aga läbivalt üldiselt on nii 2021. aasta kui ka 2022. aasta kulud eelarve seletuskirjas kenasti välja toodud. Nii et muidugi aitab see saada paremat ülevaadet ka

Aitäh, härra esimees! Lugupeetud minister! Ilmselt on tervitatav, et Riigikogu otsustus laieneb programmide tasandile ja me saame seda kõike detailsemalt näha. Kui ma õigesti aru saan, siis programmid koostatakse arengukavade alusel nendes arengukavades püstitatud eesmärkide täitmiseks.

riigieelarvega. Kas te ei näe siin võimalikku probleemi, kui valitsus kinnitab arengukava, aga Riigikogu oma otsusega kinnitab hoopis programme, mis just nagu ei taha toetada neid arengukavasid? Kelle sõna siis peale jääb ja kuidas selliseid olukordi lahendada? Kas valitsus hakkab arengukavasid muutma, et need vastaks Riigikogus vastuvõetud programmidele, või mismoodi te olete seda mõelnud? Aitäh, härra esimees!

tõukuvad ülejäänud arengukavad ja ka eelarvelised valikud ja otsused. Need kaks asja peavad ikkagi käima sünkroonis.Lõpuks, kui te küsite, kelle sõna peale jääb, kas Riigikogu otsus eelarve kaudu, või ütleme, valdkondlikud arengukavad, mis ei jõua kõik parlamendi ette, siis parlamentaarses riigis jääb ikka ja alati parlamendi sõna peale. Eks see lõpuks nii ongi, et plaane võib teha igasuguseid, aga kui neile ei tule järgi rahastamisotsused, siis need jäävad tühjadeks plaanideks. Nii et selles mõttes sihi seadmine "Eesti 2035"

ettepanekuid, millest siiski suhteliselt väike osa on leidnud arvestamist. Vist oli 35 ettepanekut ja seitset on arvestatud, ülejäänu juurde on kirjutatud suhteliselt vähe levinud praktika järgi lihtsalt, et selgitame.

Kas või selle näite baasil, et Riigikontroll on teinud ettepaneku eri aastate eelarveinfo võrreldavaks tegemiseks.

eelnõu kõige olulisem sisu ja kõige olulisem mõte on selles, et meil oleks alus ja oleks olnud alus juba järgmise aasta eelarvet kohendada ning läbipaistvamaks ja arusaadavamaks muuta. muuta. See tempo on arusaadavalt olnud väga kiire, seetõttu on ka nendessamades vastustes ettepanekutele sageli viidatud väljatöötamiskavatsusele, mis, nagu ma ütlesin, saab olema oluliselt põhjalikum ja millel ei ole seda tüüpi ajasurvet peal, nagu meil praegu oli järgmise aasta eelarve eelnõu tõttu. Ega seal muud suurt põhjust ei olegi. Meil on soov baasseadus tervikuna ette võtta, seda tuleb teha ilma kiirustamata ja ilma selleta, et nädala nädala või paari pärast peaks kogu eelarve uute reeglite alusel juba tehtud olema. Seetõttu tuleb enamik nendest märkustest ja ettepanekutest läbi kaaluda just nimelt selle tervikliku lahenduse väljatöötamiskavatsuse tegemise käigus.

on unustatud eelarvesse panna, aga Riigikogus täna ei ole võimalik neid tulusid juurde panna. Kas me peaksime vaatama, et Riigikogus võiks olla kulude-tulude pool, et kui nad leiavad, et kuskilt

tulude, nimetame seda nii, korrigeerimiseks, on olnud alati piiratud. Aga sellelgi on oma põhjus: et ei mindaks üleliia loominguliseks tulude prognoosimisel ja prognooside korrigeerimisel. See konkreetne küsimus, millele te viitate ja mis puudutab Kaitseministeeriumi, käis orkestri kohta, kõigile armsaks saanud kuulsa orkestri kohta. Selle puhul oli tõesti nii, et pärast eelarve eelnõu esitamist on seda orkestrit puudutav saanud täpsema sisu ja pärast seda on selgunud ka omatulude prognoos. prognoos. Nagu te kindlasti ju varasema rahanduskomisjoni esimehena teate, üldine eelarveloogika on see, et kui asutusel tekib aasta käigus omatulusid ja need tulud on summat täpsustamata ette nähtud, siis neil on võimalus neid kasutada. Seda muret ei ole, et need kusagile nagu õhku rippuma jääks. Seal jääks. Seal nii suurt probleemi ei olnud. Aga kui on silma jäänud kohti, mis vajavad korrigeerimist, siis tuleb

need programmideks nimetatud kulukogumid ei ole aastate lõikes võrreldavad, nende sisu muutub, nende sisu on meelevaldne. Ma ei liialda, ma arvan.

esitatakse Riigikogu liikmetele, kellel on süvendatud huvi selle tegevuspõhise eelarve vastu? Aga ma ei saa aru sellest, miks need subjektiivsetel hinnangutel põhinevad kulukogumid esitatakse seadusena seadusena kehtestatava riigieelarvena. Kellele seda vaja on? Aitäh! Seda on vaja selleks, et eelarve tegemise käigus mõeldaks läbi, mis on need eesmärgid, mida soovitakse maksuraha kasutamisega saavutada. Ma arvan, et see on printsiibina väga õige siht ja õige eesmärk. Kas peaks osa programmide puhul täpsemaks timmima neidsamu eesmärke, niinimetatud mõõdikuid? Ma arvan, et seda võib teha küll ja seda tulebki teha. Aga printsiibis jah tõesti arvan, et puhtalt sellise raamatupidamisliku vaate kõrval on oluline, et oleks olemas just nimelt sisupoolt rohkem avav vaade. See on olnud selle tegevuspõhise eelarve mõte. mõte. Eks alati saab muuta paremaks. Aastate lõikes muutub tegevuspõhine eelarve võrreldavaks siis, kui meil ei ole enam mitte esimest aastat tegu tegevuspõhise eelarvega, vaid see praktika on juba pikemalt rakendatud olnud. Praegu on see kõik ju alles väga värske. 2016. aastal oli siin parlamendisaalis ühe fiskaalpoliitika raporti arutelu ja siis ja siis oli parlamendisaali soov ja soovitus, et valitsus läheks tegevuspõhise eelarve koostamisele üle võimalikult kiiresti. Seda

Eduard Odinets, palun! Aitäh, härra esimees! Ikkagi, tulles tagasi minu esimese küsimuse juurde: ma siiski näen selles loogikaviga ja probleemi, kui arengukavad kinnitab valitsus ja

selle peale, kas see on õige käik.Aga küsida ma tahaksin nende programmide kohta. Ma saan aru, et iga minister tahaks suuremat paindlikkust,mitte siin Riigikogus käimist. Kas ei või juhtuda, et mõni nutikas minister praeguses või järgmises valitsuses hakkab meelega pudistama neid programme, et nad oleksid võimalikult väikesed, et ta ei peaks iga muudatusega siin Riigikogus käima? Kas te seda ohtu ei näe? Aitäh, No nutikaid ministreid on kindlasti olnud nii varasemates valitsustes, on praeguses kui tuleb ka järgmistes. Aga see ei aita ju kuidagi kaasa sellele, et ei

Nagu ma ütlesin, kui muudetakse rohkem kui 25% programmist, siis peab tulema parlamendi ette. Selles mõttes, kui on väga palju, nagu te viitasite, väikseks pudistatud programme, siis on tulemus tegelikult vastupidine. Nii et jah, ma arvan, et ei ole küll mõistlik seda taktikat rakendada. Riina Riina Sikkut, palun! Aitäh, hea esimees! Lugupeetud minister! Küsin kaks küsimust. Kas teie ise usute tegevus‑ ja tulemuspõhisesse eelarvesse? Kui nii, siis kuidas sellist veendumust kõikidesse ministeeriumidesse viia? Me ei saa tegevuspõhist eelarvet teha läbipaistvaks ja sisukaks, nii-öelda päriselt kasutatavaks, kui seda juhtimisinstrumendina ministeeriumides ei kasutata. See kasu, mis väärtus on eesmärkide sidumisel ressursikasutusega, peab olema laialdaselt arusaadav ja miski, mida nähakse ka igapäevatöös väärtuslikuna ja oma töö tulemuslikkuse hindamise vahendina.

Aitäh! Mina toetan mõtestatud ja nõudlikku maksuraha kasutamist. Ma olen päris veendunud, et tegevuspõhine eelarve on igati kooskõlas selle põhimõtte ja printsiibiga.

on olnud. Tõesti, sisuline mõtestamine, sisuline eesmärkide seadmine, läbimõtlemine ja just nimelt nende seoste hoidmine, et raha kasutamine, raha suunamine oleks eesmärkidega päriselt ka kooskõlas ja tegelikult aitaks neid eesmärke saavutada, läheb mõnes kohas konarlikumalt kui teises, aga ma jällegi arvan, et iseenesest põhimõttena on see õige asi. Peab olema läbi mõeldud ja mõtestatud ning peab olema seotud Eesti pikaajaliste huvidega ja strateegiliste eesmärkidega see, kuidas me seda raha kasutame. Aitäh! Henn Põlluaas, palun! Aitäh, hea esimees! Hea minister! Juba aastaid on räägitud sellest, et meie eelarve on läinud aastast aastasse üha raskemini arusaadavaks ja läbipaistmatumaks. Selle probleemi pidi lahendama tegevuspõhisele eelarvele üleminek. Tegelikkuses me nägime, et probleem kasvas

Aga see selleks. Nagu ma ütlesin vastuseks Riina Sikkutile, tegevuspõhine eelarve tervikuna on ju üsna uus asi.

sõltumata sellest, kes parasjagu neid vigu parandama peab, see soov iseenesest on kõigil ühesugune, et lõpuks oleks tulemuseks arusaadav ja loetav dokument, jälgitav dokument.

ainult üks: ajasurve. Ajasurve, mille all me järgmise aasta eelarvet kokku panime, samaaegselt töötasime välja baasseaduse muutmise eelnõu ja oleme tegelikult asunud ette valmistama ka põhjalikumat väljatöötamiskavatsust, mille käigus on soov ja plaan neid kitsaskohti juba terviklikumalt ja põhjalikumalt lahendada. Aitäh, austatud

kas siis säilib sama tegevuste jaotuse alus, ehk tõepoolest uuel aastal ei tohi muuta neid rohkem kui 5% või maksimaalselt 5 miljonit? Või kuidas te seda poolt täpselt selgitate? Suur

kuidas on valdkonna eelarve kasvanud. Niimoodi, et oleks võimalik ka Riigikogus lisaks valitsuse pressikonverentsil väljaöeldule numbriliselt saada kinnitust sellele, kas need, mis on valitsuse prioriteedid, kajastuvad ka eelarves päriselt eurode näol. Aitäh! Aitäh! Jah, seda ülevaadet on võimalik praegu saada seletuskirja läbi töötades, aga ma olen nõus, et see on väga mahukas detailne dokument. Et tekiks selline seletuskirja koond sisuliselt, on küsimuse mõte ja ma arvan, et see on tegelikult mõistlik mõte. Jällegi, sageli on muidugi nii, et iga valdkond leiab, et kõik see, mis seletuskirjas on, juba on koond ja see ongi see kõige olulisem. Eks me peame kuidagi veenma neid, et see sageli mitmekümnel lehel olev lühike kokkuvõte veel kompaktsemaks saaks. Aga ma arvan, et see on mõistlik.

Aitäh, austatud juhataja! Hea Riigikogu! Rahanduskomisjon valmistas riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu esimeseks lugemiseks ette k.a 12. oktoobril. Eelnõu tutvustas algatajate esindajana rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus. Peab ütlema, et siin saalis oli see ülevaade isegi põhjalikum kui tookord komisjonis. Kuid sellele vaatamata jõudis komisjon konsensuslikule otsusele, et võiks selle eelnõu esimese lugemise lõpetada ja määrata muudatusettepanekute tähtajaks kümme tööpäeva, see tähendab 3. november kell 17.15. Aitäh,

ja esitatakse valitsemisala koondosas. Investeering võib panustada mitmesse tegevusse. Samal ajal on varasemad investeeringud amortisatsiooni kaudu juba teenuste ja tegevuste maksumuse sisse arvestatud.Nüüd

tegevuspõhise eelarve eesmärk on teha riigieelarve mõistetavamaks ka nendele otsustajatele ja lugejatele, kellel puuduvad raamatupidamislikud teadmised, ning siduda riigi strateegilised eesmärgid kasutada olevate vahenditega. Selle tulemusena peaks riigi ülesannete täitmine olema mõjusam ja tõhusam, avalike teenuste pakkumine peaks olema kvaliteetsem, valitsussektori kulutuste ja töötajate arv väiksem

Siin tehakse ettepanek, et võetakse välja nõue esitada tulemusaruande projekt ministeeriumi valitsemisala eelarvestrateegia projekti kohustusliku osana. Siis on loomulik, et mitte keegi ei saa aru, mis on tegevuspõhine eelarve ja miks seda vaja on. Me ühelt poolt kirjutame selgelt välja, milleks me tegevuspõhist eelarvet vajame, teiselt poolt ütleme, et seda nõuet esitada ei ole vaja. Minu arvates peaks iga ministeeriumi eelarve osa juures väga selgelt olema read

ja teistpidi paneks ministeeriumiametnikke, kes eelarvet kokku panevad, natuke rohkem pingutama. Peab tunnistama, et kui ministrid käivad komisjonis oma eelarvet kaitsmas, siis on alati ministreid, kes teevad seda väga hästi, aga tihti juhtub, et ega mõned väga hästi aru ei saa, mida nad kaitsevad. Õnneks on neil alati ametnikud kaasas. Tihti enamikule küsimustele vastatakse kirjalikult. Eriti kulude ja tulude poole pealt ei osata öelda, miks investeering on vajalik, mis selle eesmärk on, kust tulu tuleb. Siis ongi nii, et järgmine aasta ütleme, et tahtsime parimat, aga välja tuli nii nagu tavaliselt: raha on läinud, aga kuskilt otsast ei ole

Ega täna ei ole ka strateegiad väga selgelt paigas, kuidas IT‑süsteemid ministeeriumide vahel ühilduks, nii et ei oleks vaja kümme korda mingeid dokumente esitada.

austatud spiiker! Head Riigikogu liikmed! Selle aasta juulis kooskõlastamiseks esitatud ja nüüd teie ees olev eelnõu muudab riigieelarvesse laekuva hasartmängumaksu tulu kasutamise korda. Kehtiva korra järgi läheb 47,8% hasartmängumaksust kultuurkapitalile. Lõviosa sellest eraldatakse kultuuriehitistele, kultuuriehitiste ehitamiseks, lisaks kunstide ja rahvakultuuri valdkonna õppejõudude loometöö edendamiseks. See osa ei muutu, see jääb nii, nagu ta praegu on. Ülejäänud osa hasartmängumaksust on seni eraldatud neljale ministeeriumile: Kultuuriministeeriumile, Haridus‑ ja Teadusministeeriumile, Sotsiaalministeeriumile Rahandusministeeriumile, täpsemalt Rahandusministeeriumi regionaalvaldkonna osale. Muudatuse järgi oleks edaspidi nendele neljale ministeeriumile eraldatav summa võrdne 2021. aasta rahastamise tasemega ehk fikseeritud 2021. aasta tasemel ega sõltuks tulevikus hasartmängumaksu laekumise kõikumisest. Teine muudatus selles eelnõus puudutab riigieelarve seaduse muutmist selliselt, et ministril tekiks õigus riigisisese toetusprogrammi elluviimisega seotud haldusülesannet täitma täitma volitada lisaks riigi sihtasutusele ja riigi osalusel asutatud sihtasutusele ka omavalitsuse ja omavalitsuse asutatud sihtasutuse või mittetulundusühingu, nii et oleks võimalik ka neile vastav volitus anda. Need on selle eelnõu sisulised muudatused. Head rahvaesindajad! Ma olen teadlik sellest, et on valdkondi, ühendusi, mis on väljendanud muret, kas nad saavad olla kindlad, et seni toetatud valdkonnad ka edaspidi toetatud saavad. Nagu öeldud, on selle eelnõu väljatöötamisel olnud selge soov, et see tõepoolest nii ka oleks, et nii Haridus‑ ja Teadusministeerium, Kultuuriministeerium, Sotsiaalministeerium kui ka Rahandusministeerium toetaksid jätkuvalt neid valdkondi neid valdkondi vähemalt samas mahus, mis 2021. aastal on ette nähtud. Kui praegu pakutud lahendus ei anna selleks piisavalt kindlust, siis tuleb teha esitatud eelnõus muudatus, ja kui seni toetatud valdkondadel on selles küsimuses ebakindlust, siis lihtsalt tuleb neile kindlus anda. Nii nagu ma täna ka siin saali servadel toimunud aruteludes pakkusin, võiks sellisel juhul hirmu mahavõtmiseks teha eelnõus kaks muudatust. Esiteks,

tegelikult põhjendamatuid, aga samas mõistetavaid hirme maha võtta ja see olukord lahendada. Ma usun, et me oleme valmis Rahandusministeeriumi poole pealt parlamendiliikmetega koos täpse sõnastuse läbi rääkima, et mure saaks lahendatud. Aitäh! Aitäh! Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Ma kasutan oma küsimuses selle seaduseelnõu seletuskirjas sisalduvat teksti ja sõnu. Vabariigi Valitsus otsustas loobuda rakendatud põhimõtetest, mille kohaselt kasutatakse riigieelarvesse laekunud hasartmängumaksu tulu sihtotstarbeliselt ja eesmärgiks on riigieelarve paindlik kasutamine.

ning laienevad võimalikud strateegilised partnerid. Palun nimetage hästi paindlikult need strateegilised partnerid ja paindlikult ka toetatavad tegevused ja valdkonnad. Aitäh,

Rahandusministeeriumi poolelt regionaalsete investeeringute toetuste andmiseks, Kultuuriministeeriumi poolelt olümpiaks ettevalmistamise projektide toetamiseks, puuetega inimeste spordikatusorganisatsioonide võistlusspordi projektide toetamiseks, muude spordiprojektide toetamiseks, ka kultuuriprojektide toetamiseks ja spordivõistlustega manipuleerimise vastase võitlusega seotud tegevuste toetamiseks. Need on kõik need valdkonnad, mis ka edaspidi, nagu ma ütlesin, on mõeldud seda toetust vastavatest ministeeriumidest saama.

Heiki Hepner, palun! Suur tänu, hea istungi juhataja! Austatud minister! Mulle siiski tundub, et valitsus ei ole sellele murele päris pihta saanud, mis teile, niimoodi võis aru saada, on edastatud. Probleem ei ole mitte ainult selles, et aastal 2022 oleks tagatud seesama rahastus, mis tänavu on riigieelarves olemas, vaid probleem on selles, et nüüd, kui me selle lahti seome, kaob ära jooksev indekseerimine, mis tuleb loomulikust majanduskasvust ja tarbijahinnaindeksist. See on tegelik mure, mis vähendab nende organisatsioonide rahastust. Ma toon siia juurde näite, et kunagi rahastati teedehoidu kütuseaktsiisist, siis seoti lahti, öeldi, et pole põhjust muretsemiseks. Täna me teame, et

Aitäh! Siin ei ole tegu kuidagi automaatselt indekseeritud kuluga. Probleem, mis nende projektide rahastamise puhul tegelikult teravalt ilmnes, puudutas näiteks 2020. aastat, kui hasartmängumaksu laekumine kahanes ja seetõttu kahanes oluliselt ka nendesamade projektide rahastamise võimalus. Nii et see ei ole päris täpne, et

ühest küljest tahetakse otseselt ühe või teise tululiigiga seotud rahastamist kuidagi ära siduda. Teisest küljest nähakse selles probleemi siis, kui selle tulu laekumine kahaneb, nagu sellesama nimetatud hasartmängumaksu puhul eelmisel aastal juhtus.

just nimelt selles vaates, kas edaspidi näiteks kultuuri‑ ja spordivaldkonnas üldsegi säilib võimalus esitada projektitaotlusi ja kas nende seniste, ütleme, spetsiifiliste projektide rahastamine jätkub. Nagu ma kinnitasin, selle eelnõu väljatöötamisel on olnud soov, et see jätkuks. Kui see on ebaselge või on seotud hirmudega, kas see ikkagi nii olema saab, siis see tuleb lahendada. Seda saab teha muudatusettepanekuna,

Aitäh! Lugupeetud minister! Te ilusti lugesite ette kõik need valdkonnad, mis on sellest muudatusest puudutatud.

mis kogu eelarve mõttes võib-olla ei ole väga suur summa. Vaatame, kui paljud valdkonnad sellest pihta saavad sellesama eelarve seletuskirja järgi. Seal öeldakse, et selle tulemusena võib väheneda Eesti sportlaste konkurentsivõime tiitlivõistlustel, kuni 100 kultuuriprojekti jääb väljaspool suuri keskusi rahastamata ja seetõttu võivad väheneda kultuurist osasaamine, kultuuriloomevõimalused kogu Eestis, kultuurielu järjepidevus, kavandatud tegevuste kvaliteet, mitmekesisus ja ka hulk ning ühiskonna eri sektorite vaheline sidusus.

Ei, vastupidi, te võib-olla ei pannud tähele, ma just nimelt ütlesin, et fikseeritakse 2021. aasta tase ka rahaliselt. See [põhjus], mistõttu ta ka 2021. aastal võib muutuda, on reaalne hasartmängumaksu laekumine, mis 2020. aastal kriisiolukorras näiteks tagasilöögi sai. Aga nagu ka seletuskirjas kirjas on, eesmärk on edaspidi just nimelt selliseid kõikumisi ja ebakindlust maha võtta. 2021. aasta rahaline tase

kuidagi vaatavad meile alt üles, sest see süsteem on niivõrd hea ja töötav. Samas ütleb Eesti Olümpiakomitee oma kirjas,

teha. Aitäh! Esiteks ei ole mingit põhjust eeldada, et ühe või teise valdkonna rahastamine tuleb ainult ühest allikast, et see on seotud ainult hasartmängumaksu laekumisega. Ma arvan, et see nii ei peaks olema, ei tohikski olla ja ei olegi. Veel kord, praegune olukord on selline, et juhul kui hasartmängumaksu laekub vähem, siis selle tulemusel tõepoolest võib jääda ka projektide rahastamiseks kasutada olev summa oluliselt väiksemaks.

saab olema kellegi suvaotsus: suvaotsus ei ole ta ju tegelikult kunagi olnud ja ei ole ka edaspidi. Nii nagu öeldud, kui on soov need valdkonnad uuesti loetleda, siis selle muudatusettepaneku saame teha

kuhu seda raha suunata ja millises ulatuses. Me mäletame, kuidas 2020. aastal praegune tervise‑ ja tööminister, tolleaegne sotsiaalminister, rikkus seda seadust ja suunas need rahad suuremas ulatuses, kui seadus ette nägi, LGBT propagandaks. Mina saan praegu selle seaduse muutmise mõttest aru niimoodi, et selle eesmärk on see hajutada, muuta selline tegevus legaalseks, et saaks et saaks põhimõtteliselt kõik laekuvad maksud suunatagi LGBT propagandaks, ilma et see oleks seadusega vastuolus. Aitäh! Aitäh! See on huvitav tõlgendus. Kui te sellise ettepaneku teete, siis me seda kindlasti kaalume. Antud eelnõus seda muudatust kindlasti ei sisaldu. Ma ei ole nõus ka selle hinnanguga, mille te andsite tervise‑ ja tööministri

Aitäh! Veidi tasakaalu huvides ma ütlen, et mul on piinlik kuulata seda argumenti, et mingid valdkonnad peavad saama seaduse tasemel kindlustunde, et nende kulud kogu aeg indekseeritakse. Mingit ratsionaalset põhjendust ühegi valdkonna sidumiseks mingi indeksi või ühe konkreetse maksu külge ei ole, kui just ei ole tegemist sotsiaalkindlustusega. Poliitikud teevadki poliitikat ja teevad eelarveotsuseid ja eraldavadki raha vastavalt oma eelistustele. Ma

Aitäh! Kultuurkapital, kuhu laekub 47,8% hasartmängumaksu kavandatavast laekumisest, on ka selle eelnõu järgi jätkuvalt samas olukorras ehk ka edaspidi peaks kultuurkapitalile laekuma 47,8%, mida, nagu ma sissejuhatuses ütlesin, lõviosas kasutatakse kultuuriehitiste rahastamiseks.

ja asemele võivad tulla ka mingid muud strateegilised partnerid. Ma väga tahaks ikkagi teada, kuna te selle eelnõuga siia tulite, kes on need strateegilised partnerid peale nende, mida te praegu nimetasite. Aitäh! Kordan siis veel, nüüd juba mitmes kord, et selle eelnõu eesmärk on olnud jätkata süsteemiga ka nendesamade rahastatavate valdkondade osas samamoodi, nagu seni on toimunud.

kohta on kõige täpsem ja parem vastuste andja kindlasti vastav ministeerium, kui te räägite konkreetsetest partneritest. Aga valdkondadest tõesti nende puhul, mis ma ette lugesin, on olnud soov jätkata samamoodi nagu ka praegu, fikseerides 2021. aasta rahastamistaseme. Henn Henn Põlluaas, palun! Aitäh, hea eesistuja! Hea minister! Tahtsin küsida küll midagi muud, aga mind pani sügavalt imestama teie vastus kolleeg Kingole, kes küsis ju täiesti selgelt selle kohta, et Tanel Kiige juhitud Sotsiaalministeerium rikkus aastaid seda kehtivat seadust, suunates raha seksuaalvähemustega seotud organisatsioonidele. Traditsiooniline pere ei saanud samal ajal mitte sentigi. Teie süüdistus või väide, justkui oleks Kert Kingo teinud ettepaneku, et peakski sätestama sellele seltskonnale, LGBT seltskonnale, need sissetulekud, oli täiesti laest võetud. Vastupidi. Aga äkki te tunnistate ausalt, et selle seaduse üks eesmärke ongi just nimelt legaliseerida see senine seadusvastane tegevus? Aitäh, Aitäh! Eks ma imestasin ise ka, kas Kert Kingo tõesti selle ettepaneku tegi, aga hea, et see nüüd ära klaaritud sai, et sellist kavatsust Riigikogu liikmel ei olnud. Selle eelnõu eesmärke olen ma nüüd juba mitu korda selgitanud. On olnud kindlasti soov tõesti ka Sotsiaalministeeriumi valdkonnas, Sotsiaalministeeriumi poolelt varasemalt toetatud valdkondade toetamisega jätkata. Nende toetatavate valdkondade hulka on kuulunud ja kuuluvad ka edaspidi meditsiin, hoolekanne, pered, vanurid ja puuetega inimesed ja ka hasartmängusõltuvusega inimestega seotud tegevused. Seda on plaanis jätkata. Aitäh!

Aitäh! Ei ole plaanis liikluskaameraid küll kuidagi nendest projektidest rahastada ja ei ole ka Siseministeeriumi nende nelja ministeeriumi hulgas. Nende hulgas on Kultuuriministeerium, Sotsiaalministeerium, Haridus‑ ja Teadusministeerium ja Rahandusministeeriumi regionaalosa. Paindlikkus muu hulgas tähendab seda, et kui ühel hetkel peaks hasartmängumaksu laekumine taastuma, siis 2021. aasta tasemest nii-öelda ülelaekuv summa laekub eelarve tuludesse, mis ei tähenda seda, et eelarveläbirääkimiste käigus ei võiks see jõuda kas nendesamade [valdkondade] või mõne teise Kultuuriministeeriumi valdkonna rahastamise

ettepanek ja soov, et fikseeritakse 2021. aasta tase. Ei ole mitte nii, et edaspidi peaks need valdkonnad sisuliselt nullist alustama või muretsema selle pärast, kas rahastamine üldse tulevikus sellisel tasemel jätkub. Jätkub küll.

Tunnistame, et kõige globaalses ehk spordikonkurentsis oleks see katastroofiliste tagajärgedega kogu meie spordile." Miks te ikkagi seda teete? Võib-olla selgitate nii spordirahvale kui ka üldse laiemalt? Milleks? Aitäh! Kinnitan veel kord üle, et 2021. aasta tase saab fikseeritud. Selles mõttes rääkida, et järgmistel aastatel sellega võrreldes toimub siin miljonites vähenemine, nagu te viitasite – no see ei ole nii.

Suur aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud minister! Mina küsin Sotsiaalministeeriumi rea kohta. Kõigepealt, kas see jääk, kasutamata tulu, mis oli, mis oli, on tingitud sellest, et oli kroonviirus ja ei toimunud neid üritusi, või millest on tingitud see jääk? Teiseks, seletuskirjas on kirjas väga selgelt ja jälle Sotsiaalministeeriumi haldusala kohta, et aastatel 2022–2025 jääb seetõttu prognoosi kohaselt sotsiaalvaldkonna eelarvesse

kroonviirus taandub, elu läheb paremaks, inimesed tahavad üritusi korraldada. Ega strateegiliste partnerite hulka ei sattunud väikeprojektid, neil oli eraldi taotlusvoor, ja väga paljud väikeprojektid jäid tegelikult rahastamata. Mulle tundub küll, et olukord läheb raskemaks. Aitäh!

edaspidi väheneks suunatav raha tulenevalt sellest, et väheneb hasartmängumaksu laekumine. Seda on meil just nimelt soov tulevikus vältida. Seetõttu ka tõesti on ettepanek anda kindlus ja see summa eelarves fikseerida. Nüüd juba väga mitmes kord ütlen üle, et 2021. aastal rahastatud mahust vähenemist ei toimu, see peab olema fikseeritud ja saab olema fikseeritud.

Üks olulisemaid on just nimelt seotud teie viidatud kriisiolukorra ja koroonakriisiga, aga tõenäoliselt mitte ainult. Need jäägid on samamoodi ka näiteks Kultuuriministeeriumis, kus on jäägiks 669 000 eurot ja natuke peale, Haridus‑ ja Teadusministeeriumil on 537 000 eurot, see on eelmise aasta lõpu seisuga, Rahandusministeeriumi regionaalvaldkonnas on 9,6 miljonit eurot. Nii et praegune prognoos on, et selle aasta lõpu seisuga on Sotsiaalministeeriumil kasutamata raha või raha, mida on võimalik varasemate aastate jäägi arvel täiendavalt kasutada, 2,1 miljonit eurot. Päris suur summa.

Nagu ma sissejuhatuses ka ütlesin, ma olen aru saanud, et see hirm on seotud eelkõige sellega, et esiteks, kas needsamad ministeeriumid, need neli ministeeriumit, ikkagi üldse jätkavad selle rahastamisega sellisel kujul, nagu siiani on olnud. Nende hirmude mahavõtmiseks, nagu ma ütlesin, tuleb see kindlus selle eelnõuga anda. See tuleb eelnõusse sellise selgusega sisse kirjutada, et siin ei oleks võimalik tõlgendada ja kuidagi kaheti mõista. See muudatus tuleb teha.

Aga minu küsimus. Te olete siin korduvalt öelnud, et eesmärk on jätkata samamoodi valdkondade rahastamist. Aga milleks siis on vaja üldse seda muudatust teha? Aitäh! Selle muudatuse sisu on 2021. aasta tasemel laekumiste fikseerimine nendele valdkondadele. Ma ma võin selle veel üle korrata, et kui sellega kaasnevad mured ja hirmud, kas rahastamise põhimõtted tulevikus jätkuvad,

Erinevalt Jürgen Ligist olen ma seda meelt, et on väga positiivne, et riik toetab haridust, kultuuri, teadust, lastega seotud ja muid tegevusi. Aga läbi aastate on olnud kultuuri‑, haridus‑ ja muude valdkondade inimesed nördinud sellest, et see toetus on seotud hasartmängumaksuga, põhimõttel, et mida rohkem inimesi ennast kasiinodes paljaks mängib, seda parem.

kuna see on olnud otseselt seotud hasartmängumaksu laekumisega, ja siis on see teine külg, mida te kirjeldasite, ja küsimused. Ma ei ütleks, et see

Ühest küljest me tõenäoliselt tahame kõik, et hasartmängusõltlasi oleks võimalikult vähe, teisest küljest tahame, et need valdkonnad saaksid võimalikult suure rahastuse. Eks see dilemma tõepoolest alati on. Aga ma arvan, et praegu tõesti on lihtsalt oluline üle kinnitada ja anda kindlus, et need valdkonnad, kes seni on toetust saanud, ei peaks muretsema toetuse jätkumise pärast. Seda ma tõesti olen mitmel korral teinud ja ma arvan, et

edaspidi kuidagi indekseeritud või ei tule automaatselt ülevaatamisele, vaid kui ühel hetkel leitakse, et seda on põhjust muuta, siis seda tuleb muudatusena teha. See aga ei tähenda, et nendele valdkondadele suunatav raha on piiritletud ainult selle summaga, see mitte mingil juhul ei peaks seda tähendama ja ei ole tähendanud ka varasemalt, sest neid sildiga sest neid sildiga mitteseotud rahastamisallikaid on kõikides loetletud valdkondades ju tegelikult veel. Üldiselt on riigieelarve koostamise üldine loogika see, et et mitte tulu ei ole automaatselt seotud konkreetse kuluga, vaid eelarve kokkupanemise käigus ikkagi vaieldakse läbi ja arutatakse valdkondade rahastamise otsuseid, sõltumata konkreetse tulu laekumisest.

Teine pool küsimusest puudutas kaasamist. Kuivõrd see puudutab nelja ministeeriumi, siis eelkõige iga ministeerium ise oma haldusala huvirühmi kaasas. Kooskõlastamisringi käigus, mis, nagu öeldud, oli juulikuus, läks eelnõu eraldi arvamuse avaldamiseks ka Vabaühenduste Liidule, kultuurkapitalile ning Eesti Linnade ja Valdade Liidule. Nii et nemad olid veel lisaks sellele kaasamisringile, mida ministeeriumid omalt poolt teinud on. Imre Sooäär, Aitäh, hea juhataja! Austatud minister! Mul on jätkuküsimus heade kolleegide Helmen Küti, Kaido Höövelsoni ja Jüri Jaansoni küsimustele, kes viitasid sellele, et tegelikult sellest eelnõust praegu tõepoolest sellist muljet ei jää, et nende valdkondade tulevikurahastus

see niimoodi lahti kirjutada või selgitada või seda sõnastust parandada, et kõikidel valdkondadel, millele head kolleegid juba viitasid, oleks kindlus rahastamise osas olemas. Ilma selleta mina seda eelnõu küll toetada ei saa. Jaa, täpselt nii on. Täpselt nii, sellest ma ka oma sissejuhatust alustasin. Me Me räägime 2021. aasta tasemest, see kindlus tuleb anda ja kui seda kindlust ei ole, siis tuleb tuleb sõnastada selliselt, et igaüks, kes selle dokumendi lõpuks lahti teeb, kindluse sealt ka saab. Kui siin on ebaõnnestunud sõnastus, siis see on väga kahetsusväärne, tuleb järelikult see ei vähene. Aitäh, härra esimees! Lugupeetud minister! Siiski ei saa kuidagi aru teie loogikast, kui te väidate meile, et rahastamine ei vähene. Seletuskiri ütleb ju selgelt: seetõttu, et me fikseerime 2021. aasta mahus, saab näiteks spordivaldkond järgneva nelja aasta jooksul vähem raha, 2,7 miljonit.

rahastus ei vähene, vastupidi, kui hasartmängumaksu peaks laekuma vähem, me just nagu fikseerime ja just nagu probleeme ei ole. Igas punktis, iga ministeeriumi juures ütleb teie koostatud ja allkirjastatud seletuskiri, et 2,7 või 3 miljonit või 1 miljon, igal pool – just sõna "seetõttu" on seal sees – väheneb see rahastamine, kõikides valdkondades. Palun selgitage veel kord, kuidas teie loogika järgi see ei vähene. Aitäh! Samas seletuskirjas, mis teie ees on, on lõik, mis ütleb, et alates 2022. 2022. aastast rakendub uus regulatsioon ning ministeeriumite eelarvetes on planeeritud iga-aastaselt 2021. aasta kevadprognoosis kehtiva seaduse järgi prognoositud hasartmängumaksu tulu 2021. aasta laekumise järgi. Ehk see tegelikult just nimelt seda ütleb, et see summa saab olema fikseeritud ja mingisugusest vähenemisest võrreldes 2021. aastaga rääkida ei saa. Kui see seletuskiri on keeruliselt loetav, siis, nagu ma ka eelmisele küsijale vastates ütlesin,

Aitäh! Mind teevad endiselt murelikuks need signaalid, et seaduse tasemel tõstetakse mingid valdkonnad edasi ja neile ikkagi mingi kindlustunne luuakse. Kuna

tõenäoliselt kitsalt ühte valdkonda vaadates instinktiivne ja loomulik lähenemine. Kõigile tundub, et kui konkreetselt üks valdkond on eriti veel protsendina kuidagi fikseeritud, siis nii on kõige lihtsam eelarvet teha. Aga tulemus on muidugi täpselt vastupidine: mida rohkem on väga väga jäigalt seotud ja niinimetatud sildiga raha, seda võimatum on eelarvet tervikuna kokku panna, sest sest rahastamisvajadus on alates sotsiaalvaldkonnast, haridusvaldkonnast ja kultuurivaldkonnast seotud, nagu me täna juba pikalt eelarve eelnõu arutamise käigus debateerisime, palgasoovidega ja seetõttu teeb selline väga jäik sidumine kindlasti eelarve kui terviku vaates olukorra ainult keerulisemaks. Nii on. Jüri Jaanson. Aitüma! Austatud minister! Kõigepealt väga suur tänu selle sõnumi eest, et me enne teist lugemist veel natukene korrigeerime ja vaatame, kuidas saab asja paremaks teha. Aga nüüd sellest, et sporti natukene tundva ja ka spordi juhtimist tundva inimesena ma tean, et spordi juhtimises mõeldakse olümpiaadi rahastamisele, seatakse plaane olümpiaadipõhiselt

Teie tänase jutu leitmotiiv on see, et me kirjutame seadusesse sisse konkreetsed summad, numbritega, kui mitu eurot, ja me kirjutame seadusesse konkreetsed valdkonnad, mis hakkavad rahastust saama. Millisel moel see siis suurendab paindlikkust, mis on selle eelnõu mõte? Kas see, kui te kavatsete protsentide asemel kirjutada numbrilised summad, ei tee seda seadust üldse mõttetuks ajaraiskamiseks? Aitäh! Ei tee, sest me räägime 2021. aasta taseme fikseerimisest. Viimastel aastatel on olnud olukord, kus maksulaekumine on kahanenud, aga küllap tuleb ühel hetkel ka olukord, kus see taas kasvab. Sellisel juhul on eelarve kui terviku vaatest hasartmängumaksu laekumisest fikseeritud nendele valdkondadele 2021. aasta tase. Ülejäänud summa, nagu ma

nagu me siin korduvalt oleme täna ette lugenud, mis puudutab nelja ministeeriumi kaudu rahastatavaid projekte. Nende jaoks olukord ei muutu selle aastaga võrreldes. See kindlus on olnud selle eelnõu mõte. Tarmo Tarmo Kruusimäe, palun! Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Oskate te öelda, kui palju aastate lõikes on läinud sellest rahast ludomaania raviks ja kui palju on läinud raha ennetustegevuseks? Tänan,

loomulikult on see osa eelarveläbirääkimiste käigust. Nii et see nii on. Mis puudutab veel 2021. aasta taset ja laekumise taset, siis on on olnud aastaid, kui see summa on olnud praegusega võrreldes ka oluliselt väiksem. See ei ole sugugi nii ühene. Seetõttu tuli kuskile see piir tõmmata, millega fikseerida ja 2021. aasta ehk praegu käimasoleva aasta tase on olnud see ettepanek. Nüüd

Ma möönan, et see muutub ehk selgemaks või arusaadavamaks, aga summa jääb samaks, mis on aastal 2021, ta ei muutu halvemaks. Aga me ju ei planeeri edasi elada ainult kroonviiruse kriisis. Ta ei muutu ka paremaks. Eesti Linnade ja Valdade Liit kirjutab, et seletuskirjast ilmneb, et mitmete sihtrühmade jaoks vähenevad võimalikud valdkondlikud tegevustoetuse vahendid.

kui hasartmängumaksu laekumine vähenes päris märkimisväärselt. Siis oli olukord, kus mitmed valdkonnad ja need, kes olid tavapäraselt esitanud toetusetaotlusi, avastasid, et kuna laekumine vähenes, siis vähenes oluliselt ka võimalus neid

nende valdkondade rahastamise ainsaks allikaks ei ole kindlasti hasartmängumaks ja ei tohigi olla. Kindlasti ka edasiste eelarvete menetlemise käigus

tegeleda, need summad sellisel juhul üle vaadata. Aga jah, ütleme, et igal juhul võtab see maha mure, et laekumise ootamatu kahanemise oludes jäävad projektid lihtsalt rahastamata. Sellist olukorda enam ei ole. Aivar Kokk, palun! Aitäh!

Üks selle seaduse pooli on see, et fikseeritakse summa, mida erinevad ministeeriumid saavad. Saan ma õigesti aru? Teine on see, et kui enne oli ministeeriumidel selge, kellele ja mille jaoks sai raha jagada, siis nüüd on see siit ära kustutatud. Ministeerium võib seda raha ükskõik kellele ja kuidas jagada. Siin on kaks probleemi. Üks on see, et see summa fikseeritakse ühe aastanumbriga,

kõik kardavad ühte ministrit, kõik arvavad, et see eelnõu on ühe ministri tehtud. Sa küll väidad, et see ei ole nii ja ärge kartke, aga see ei ole enam rahandusministri otsus, kui see läheb ministeeriumidesse, kus ministrid ja kantslerid on otsustajaks. Aitäh! See teema tõepoolest kerkis meil ka rahanduskomisjonis ja hea, et see kerkis. Hea, et te seda küsisite, sest see tõepoolest andis võimaluse korra veel läbi mõelda, kuidas kõige paremini seda teie kirjeldatud hirmu või muret maha võtta. Nagu ma ütlesin, kuna eelnõu tehes hetkekski vähemalt Rahandusministeeriumil mõttes, et need valdkonnad, mis seni toetust on saanud, seda enam ei peaks saama, siis on tõesti ettepanek

Eelnõu tutvustas algataja esindaja rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus. Nagu te olete aru saanud, eelnõu sisuks on see, et riigieelarve vahendite paindlikuma kasutamise eesmärgil ning kultuuri‑, spordi‑, haridus‑, regionaal‑ ning sotsiaalvaldkonna projektide rahastamise stabiilsuse tagamiseks otsustas Vabariigi Valitsus loobuda seni rakendatud põhimõtetest, mille kohaselt kasutatakse riigieelarvesse laekunud hasartmängumaksu tulu sihtotstarbeliselt. Kehtiva hasartmängumaksu seaduse kohaselt läheb kindlaksmääratud protsent laekunud hasartmängumaksust kultuurkapitalile ja neljale ministeeriumile seadusega ettenähtud valdkondade rahastamiseks. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 29. aprilli k.a istungil tehtud otsusele jäävad edaspidi neile riigieelarve alusel eraldatavad vahendid käesoleva aasta ehk 2021. aasta kevadprognoosis fikseeritud tasemele ja ei muutu automaatselt maksulaekumise suurenemise või vähenemise korral. Hasartmängumaksu tulu laekub edaspidi riigi üldistesse tuludesse. Komisjonis tekkis täpselt samasugune diskussioon kui täna siin saalis. Tuletasin komisjoni liikmetele meelde, et nimetatud eelnõu kohta on Eesti Pensionäride Ühenduste Liit saatnud komisjonile protesti. Puudub kindlus ja kardetakse toetuse kadumist. Minister vastas, et muretsemiseks põhjust ei ole, säilib käesoleva aasta tase, mis jääb fikseerituks, sellest allapoole ei minda ja olukord ei halvene. Urmas Reitelmanni sõnul on arusaamatu, miks hakatakse toimivat süsteemi muutma. Ta soovis teada, miks on kavandatavast eelnõust välja jäetud valdkonnad, millele tohib raha kulutada. Kehtivas seaduses on valdkonnad määratletud, uues enam ei ole. Kui uue redaktsiooni järgi läheb raha ministeeriumi haldusesse, siis sellest võib finantseerida kõike, mis kellelegi pähe tuleb. Minister vastas, et sellist tõlgendust ei osatud ette näha. Kui on arvamus, et see on probleem, siis tuleb seda veel arutada. Peamine muudatus eelnõus on seotud sellega, et fikseeritakse käesoleva aasta tase nelja ministeeriumi vahel vastavalt praegusele jaotusele. Samuti jääb paika kultuurkapitalile laekuv protsent. Erki Savisaar küsis, kas summa fikseerimine on kohati protsendiga ja kohati absoluutnumbriga. Minister vastas, et protsendiga toimub jaotus kultuurkapitalile ja absoluutsummaga Kultuuriministeeriumile, Sotsiaalministeeriumile, Haridus‑ ja Teadusministeeriumile ja regionaalprojektidele Rahandusministeeriumis. Rene Kokk märkis, et pensionäride hirm on põhjendatud ja muudatuste mõtet ta heaks ei kiida. Riina Sikkuti sõnul on mure arusaadav, huvigrupid, kes on varem seaduse alusel toimunud raha jagamisega harjunud, ei soovi selliseid muudatusi. Kuidas partneritega tulevikus hoida häid suhteid ning anda kindlustunnet, et rahakasutus tulevikus on läbipaistev? Lisaks, kes peaks tegelema kommunikatsiooniga? Minister vastas, et raha jaotamine toimub valdkondliku ministeeriumi kaudu, kes teab sihtrühmi ja huvigruppe kõige paremini. Rahulolematutel on jäänud tähelepanuta asjaolu, et kui oli COVID‑19 kriisi algus, siis reaalselt laekus ka hasartmängumaksu vähem. Sellest tulenevalt oli mure vastupidine, et ei ole fikseeritud taset ja projektide rahastamise vähendamine toimus automaatselt. Edaspidi sellist olukorda tekkida ei saa. Kavandatavate muudatustega on valdkondadele tagatud see eelarve tase, mis on käesoleval aastal. Marek Uusküla täpsustas, et süsteem töötab suurepäraselt siis, kui hasartmängumaksust laekub praegu seadusest tulenev ja protsentide alusel planeeritud summa või sellest rohkem. Süsteem ei tööta siis, kui tekib selline olukord, nagu minister kirjeldas. Eelmine kord oli see aastal 2015, kui muudeti seadust ja laekumistes tekkis ühekuuline vahe tulenevalt deklareerimiskuupäeva nihkumisest. Raha ei laekunud kohe, mistõttu pöördusid huvigrupid esimesel võimalusel ministeeriumi poole. Ma märkisin veel lisaks, et keegi ei ole vastu ministeeriumi muudatusele, vaid vaidlustatakse olukord valdkondade kaotamisega, kes saavad raha ja kes mitte. Mul on väga hea meel,

see kompromiss, milles kokku lepitakse või mitte. Järgmise kümne päeva jooksul, kui esimene lugemine juhuslikult lõpetatakse, saavad ju kõik liikmed oma parandusettepanekuid teha. Aga mul on hea meel, et komisjonis ja saalis on samad mured ja samad küsimused. Ma tahan kiita ministrit. Mul on tunne, et talle

Austatud istungi juhataja! Austatud minister! Head kolleegid!

Aga nüüd nendest murekohtadest. Tõepoolest, Vabariigi Valitsus otsustas loobuda seni rakendatud põhimõttest, mille kohaselt kasutatakse riigieelarvesse laekunud hasartmängumaksu tulu sihtotstarbelist eraldamist.

kultuurivaldkonnas, omavalitsuste regionaalarenguprogrammides, teaduse rahastamisel, sotsiaalvaldkonnas jne. Ma ütleksin Ma ütleksin siia juurde, et põrgutee on enamasti sillutatud üllaste kavatsustega. Kuigi minister siin üritas väita, et ei-ei, te saate kõik valesti aru, raha ei vähene, siis eelnõu eelnõu seletuskirjas on ju selgelt öeldud, et Kultuuriministeeriumi raha väheneb nelja aastaga 3 miljonit, Rahandusministeeriumi raha 2,73 miljonit, Haridus‑ ja Teadusministeeriumi raha 2,71miljonit, Sotsiaalministeeriumi raha

tulubaasi kivisse, ei lähe me kaasa ühiskonnas toimunud muudatustega ja jätame mitmed valdkonnad senisest kindlustundest ilma.

siis mitte sellepärast, et suurendada teede rahastust, vaid sellepärast, et seda vähendada. Ja täna on see probleem. Täna me arutasime siin esimesel lugemisel järgmise aasta riigieelarve seadust. Ma siiski peaks ära markeerima selle, et omavalitsused taotlesid kohalike teede jaoks 45 miljonit, aga meie leiame, et 30 miljonit on paras summa.

niinimetatud paindlikkuse nimel, aga lõpuks tähendab see selgelt selle valdkonna väiksemat finantseerimist. Sellele eelnõule vastas negatiivselt Eesti Linnade ja Valdade Liit. Selle asemel et nende hirmu ümber lükata, tegelikult ju udutati selles vastuses ega antud mingit täiendavat kindlust. Ma ei tea, miks ei läinud see eelnõu kooskõlastamisele näiteks olümpiakomiteele, aga tõepoolest, ka olümpiakomiteel on väga selged mured. Ma siiski tooksin teieni, head kolleegid, need väga konkreetsed mured, mis olümpiakomiteel on. Nad kirjutavad: "Eestis on olnud Euroopas ainulaadne süsteem, kus seaduse tasandil on sätestatud konkreetse laekumise konkreetne % tippspordi toetuseks. Selle ajaga on Eesti saanud 9 olümpiavõitjat ..." Palun kolm minutit lisaaega. Palun! Kolm minutit lisaaega. "... kümneid maailma- ja Euroopa meistreid. See on tunnistus, et selline rahastamise süsteem toimib ja on edukas. See on siiani süsteem, mida püüavad järgida ja ellu rakendada paljud Euroopa riigid, võttes Eestist eeskuju." Ja nüüd me loobume sellest. "Leiame, et läbi kultuuriministeeriumi hinnangu fikseerides laekumise summa järgmiseks 4 aastaks, kaotab Eesti sport juba 2022. aastal 340 727 eurot, nelja aasta jooksul oleks summa 2 713 193 eurot. 2 713 193 eurot. Tunnistame, et kõige globaalses ehk spordikonkurentsis oleks see katastroofiliste tagajärgedega kogu meie spordile."

Elasime ju alles väga kaasa meie olümpiaedule Tokyos. Sellepärast on see võib-olla selle probleemi kirjeldamiseks kõige parem näide. Aga see ei ole mitte ainult sport. Samas, tõepoolest on tehtud üks erand, see on tehtud Eesti Kultuurkapitali kaudu nende investeeringute rahastamiseks. Aga sellest ka ei saa aru, miks siis üks erand on hea ja järgnevad on väga halvad.

Aga, head kolleegid, siin meie hulgas on ju olümpiasportlasi, tippsportlasi, on kultuuri pärast südant valutavaid parlamendiliikmeid ja sotsiaalselt tundliku närviga parlamendiliikmeid. Ma arvan, et kõige parem vahend selle hirmu ja mure mahavõtmiseks on lükata see eelnõu lihtsalt tagasi. Isamaa fraktsioon teebki ettepaneku Vabariigi Valitsuse algatatud hasartmängumaksu seaduse ja riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu 459 esimest lugemist mitte lõpetada ja arvata ta menetlusest välja. Sel juhul me tõesti saame kindla pilguga vaadata nii meie kultuuri‑, spordi‑, teadus‑ ka sotsiaalvaldkonna inimestele otsa ja loomulikult ka regionaalarengut edendavatele inimestele otsa. Aitäh!

Austatud aseesimees! Head kolleegid! Kurb muster tuleb ka sellest eelnõust välja. Taas kord sõidab meie valitsus kõige nõrgematest üle. Taas kord on siin puuetega inimesed, puuetega sportlased, paraolümpia, eriolümpia, lapsed, noored ja nende tegevused. Algas see kõik kevadel huvitegevuse kärpimisega ja jõudis nüüd hasartmängumaksu vähendamise juurde. Teame, et kultuuriranitsast ei ole suurt midagi saanud, seitse eurot aastas lapsele. Ei tea, kas meie ajaloos on olnud veel laste, noorte ja puuetega inimeste

Minister väidab meile, et summad külmutatakse 2021. aasta tasemel. Tegelikult seaduseelnõu seda ei ütle. Seaduseelnõu ütleb meile selgelt, et lükatakse üldisesse potti, üldtuludesse, ja sealt jaotatakse valdkondade vahel. Võib-olla see valitsus tõepoolest jagab neid rahasid niimoodi. Mida teeb järgmine valitsus? Mida teeb ülejärgmine valitsus? Me teame väga hästi, et kui raha on üldises potis, see supp, mis seal keedetakse, on ilmselt üsna lahja. Kui palju sealt pudeneb olümpiakomiteele, antidopingu sihtasutusele, puuetega inimeste projektidele, hoolekandeprojektidele, meditsiiniprojektidele, regionaalsetele kultuuriprojektidele, regionaalsetele arengustrateegia projektidele, me ei tea. Minister ütleb meile, et teiseks lugemiseks kirjutame need summad sisse ja loetleme ka needsamad valdkonnad, mis praegu seaduses on. Siis kaob sellelt seaduselt üldse mingigi mõte. See on täpselt sama seadus, mis eksisteerib praegu, lihtsalt protsentide asemel hakkavad olema summad. summad hakkavad olema mingi eelmise aasta prognoosi kohaselt, selle aasta kevadise prognoosi kohaselt, isegi mitte tegeliku laekumise kohaselt. Kõik see on ajendatud sellest, et meil oli keeruline aasta, maksu laekus vähem. Kui järgmine aasta, ülejärgmine aasta, kolm-neli aastat edasi tulevad head aastad ja maksu laekub rohkem, me ikka opereerime nende summadega, mis olid halbadel aastatel. Andke mulle andeks, head kolleegid, ma ei näe mingit loogikat sellel lähenemisel. Seletuskiri ütleb selgelt eesti keeles, isegi grammatiliselt tõlgendades on see vägagi selge,

jäävad sajad projektid realiseerimata, tuhanded lapsed jäävad toetuseta, olümpiasportlased jäävad toetuseta. Seletuskiri ütleb selgelt ka näiteks haridusministeeriumi kohta, et et seadusemuudatus ei võimalda jätkata toetuste eraldamist senises mahus. Seetõttu jääb noorte haridusvaldkonna eelarvesse laekumata 2,2 miljonit. Ja nii iga valdkonna kohta, nagu siin juba räägiti. Palun lisaaega. Palun! Kolm minutit lisaaega. Aitäh! Väga keeruline on aru saada. Siin kõlavad ju olümpiasportlaste hääled, kultuuriinimeste hääled, haridusinimeste hääled, et miks me seda teeme.

miljonit, just väiksemate projektide, regionaalsete projektide arvel. Miks me seda teeme? Aru ei saa.Ja siis ütleb meile minister, et kasvatame paindlikkust, las valdkondlikud ministrid otsustavad, kuhu nad seda raha suunavad. Nemad teavad paremini, ütleb meile rahandusminister. Aga täna on juba siin kõlanud see näide, kuidas kultuuriminister ütleb, et tema teab paremini, see on tema kaalutlusõigus, see on tema eelistus, et suunata kõikide projektide kõik vahendid, mis aastaks ette nähtud on, oma valimispiirkonda. Kas me tõesti tahame, et meil kõik need sajad projektid hakkavadki sõltuma sellest, mis on konkreetse ministri konkreetne suva konkreetses valdkonnas?Head kolleegid, kindlasti ei taha me sellist asja. ei teeni kindlasti seda eesmärki, et teha süsteemi paindlikuks. Need hirmud, mida on väljendanud mitmed sihtrühmad, mida siin on loetletud ka täna, mis on saadetud rahanduskomisjonile, fraktsioonidele, mida on meedias avaldatud, on täiesti põhjendatud hirmud, et need mitmed ja mitmed valdkonnad, mis on seletuskirjas väga ilusti üles loetud, jäävad toetusest ilma.Head ilma.Head kolleegid, me ei saa sellist asja lubada! Sellepärast teeb ka Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon ettepaneku see eelnõu tagasi lükata. Vastav dokument on istungiosakonnale elektrooniliselt edastatud. Ma loodan, et mõistus võidab ja me saadame selle praakeelnõu rahandusministrile tagasi. Aitäh! Rohkem fraktsioonidel sõnavõtusoove ei ole. Rahandusminister palus sõna. Palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud Riigikogu liikmed, kõigepealt aitäh selle arutelu eest, mis toimus esmalt rahanduskomisjonis ja siis toimus ka täna siin saalis! Aga läbirääkimiste käigus väidetu ja kuuldu lihtsalt nõuab reageerimist. Seetõttu olen uuesti teie ees puldis ja tahan öelda kahte asja. Esiteks, Rahandusministeeriumi regionaalvaldkonnale jääb kasutamiseks raha regionaalsete investeeringutoetuste andmiseks, Haridus‑ ja Teadusministeeriumi kasutada jääb raha haridus‑, teadus‑, laste‑ ja noorteprojektide toetamiseks, Sotsiaalministeeriumi kasutada jääb raha meditsiini, hoolekande, perede, vanurite ja puuetega inimestega seotud projektide toetamiseks ja hasartmängusõltuvusega inimestega seotud tegevuste toetamiseks, Kultuuriministeeriumile jääb kasutada raha olümpiaettevalmistusprojektide toetamiseks, puuetega inimeste spordikatusorganisatsioonide võistlusspordiprojektide toetamiseks ja muude spordiprojektide toetamiseks, jääb raha kultuuriprojektide toetamiseks, spordivõistlustega manipuleerimise vastase võitlusega seotud tegevuste toetamiseks, kultuurkapitali rahastamine jätkub samal moel, nagu ta seda seni on olnud. Teiseks, rahastamise tase säilib. Kui selle eelneva suhtes on ikka veel kellelgi ebakindlust, siis see kindlus tuleb eelnõus anda ja nagu korduvalt öeldud, me oleme valmis Rahandusministeeriumi poolelt parlamendifraktsioonide ja Riigikogu liikmetega koos selle sõnastuse välja pakkuma selliselt, et need mured maha võetud saaks. Palun teil seda valitsuse esitatud eelnõu toetada. Aitäh!

see seletuskiri, mida ta praegu just kuidagi püüdis tsiteerida. Eelarve mõjud on selgelt välja toodud, see [raha] on miljonites vähenenud. Edastage palun, sest muidu minister on võib-olla teadmatuses, mida ta siin täna menetles ja etles. Edastage palun see seletuskiri, olge nii kena! Aitäh!

Juhin ka protseduuriliselt Isamaa fraktsiooni tähelepanu, et järgmine kord, kui teil on soov esimesel lugemisel mingi eelnõu tagasi lükata, siis kasutage formuleeringut "tagasi lükata", mitte "esimest lugemist mitte lõpetada". Meie kodu‑ ja töökord näeb ette, et esimesel lugemisel on võimalik taotleda

Isamaa fraktsioon äkki saab ka natukene ... Härra Sester, kas ma tohin teie tähelepanu ka paluda? Ma tänan! Head kolleegid, panen teie ette hääletusele Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ja Isamaa fraktsiooni ettepaneku Vabariigi Valitsuse algatatud hasartmängumaksu seaduse ja riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu 459 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

toetust. Oleme esimese lugemise lõpetanud ja määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 3. novembri kell 17.15.

Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Teile esitatud eelnõuga on soov võtta üle kahe direktiivi muudatused. Üks neist reguleerib aktsiisi maksmise üldist korraldust ja teine on alkoholispetsiifiline direktiiv.Kõigepealt, aktsiisi maksmise üldist korraldust reguleerivast direktiivist tulenevad muudatused on seotud Euroopa Liidu ülese elektroonilise saatelehe nõude kehtestamisega aktsiisikaubale. Selle eelnõu järgi nähakse ette, et aktsiisiga maksustatud kauba vedamisel teise liikmesriiki tuleb vormistada elektrooniline saateleht. Alates 2010. aastast on Euroopa Liidus kasutusel saatelehtede elektrooniline süsteem EMCS, mida kasutatakse aktsiisiga maksustamata kaupade saatelehe vormistamiseks veol liikmesriikide vahel. Euroopa Liit laiendab seda süsteemi ka saatelehe vormistamiseks aktsiisikaubale, mis on lähtekohas aktsiisiga maksustatud ja mida veetakse teise riiki. kasutab Eesti ettevõtja riigisisest elektroonilist süsteemi SADHES, kui lähetab aktsiisiga maksustatud kauba teise liikmesriiki. Tulevikus tuleb hakata kasutama sedasama juba eespool nimetatud EMCS‑i.

Kehtiva õiguse kohaselt loetakse aktsiisikaup ekspordituks selle väljatoimetamise momendist Euroopa Liidu aktsiisiterritooriumilt, aga muudatuse järgi saab kaupa lugeda ekspordituks ka välistransiidiprotseduuri rakendamise momendist. See tähendab, et kaup ei pea olema füüsiliselt välja toimetatud Euroopa Liidu aktsiisiterritooriumilt.

ja kehtestatakse põhimõtted, kuidas ettevõtja tõendab teise riigi ametiasutusele oma staatust väikeettevõtjana. Aitäh! Palun seda eelnõu toetada. Hea minister, teile küsimusi ei ole. Tänan! Rahanduskomisjoni vaadet tutvustab esimees Erki Savisaar. Palun!

Istungil tutvustas eelnõu samuti rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ning temaga olid kaasas ministeeriumi tolli‑ ja aktsiisipoliitika osakonna juhataja Marek Uusküla ja sama osakonna peaspetsialist Heidi Vessel. peale mõnda küsimust ... Ei olnudki küsimusi komisjoni liikmetel, nagu ka siin saalis. jõudis komisjon konsensuslikule otsusele, et võiks eelnõu esimese lugemise lõpetada ja määrata muudatusettepanekute tähtajaks kümme tööpäeva ehk 3. novembri kell 17.15. Aitäh!

uut toob. Kas mingid kohustused tekivad või mida siis tähendab selle direktiivi ülevõtmine? Aitäh! Eesti inimestel ei muutu selle direktiiviga mitte midagi. See puudutab elektrooniliste saatelehtede nõuet

Aitäh! Ma arvan, et sellised eelnõu väga sügavat sisu puudutavad küsimused on alati hea esitada ministrile, kes on selle eelnõu palju põhjalikumalt läbi töötanud. Meie arutelu baseerub sellel, mis küsimused kerkisid rahanduskomisjonis. Aga jutt on elektroonilisest andmevahetusest. Igasuguste paberite kaotamine ja elektrooniliste dokumentidega asendamine teeb kindlasti elu lihtsamaks nii Eesti ettevõtjatel kui ka Eestiga suhtlevatel ettevõtjatel. Aitäh!

Esimene lugemine on lõpetatud ja määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 3. novembri kell 17.15. Meie tänane kaheksas päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 460 [esimene lugemine]. Palun siia Vabariigi Valitsuse nimel [esinema] rahandusminister Keit Pentus-Rosimannuse.

puudutab direktiivi ülevõtmist. Eelnõuga kavandatud muudatused on seotud järgmise aasta 1. jaanuarist ja 1. juulist jõustuvate käibemaksudirektiivi muudatustega. Lisaks viiakse käibemaksudirektiiviga kooskõlla meenemüntide maksustamine ja kavandatakse sätteid täpsustavaid või maksukohuslaste halduskoormust vähendavaid muudatusi.

pandeemiale reageerimiseks. Selle muudatusega võetakse üle direktiivi muudatus, millega kehtestatakse Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu õiguse alusel asutatud ametile ja asutusele õigus osta nullprotsendilise teenuseid ning maksuvabalt kaupa importida COVID‑19 pandeemiale reageerimiseks. See maksusoodustus kehtib ainult juhul, kui need kaubad on ostetud tasuta jagamiseks või teenused tasuta osutamiseks. Seda soodustust kohaldatakse tagasiulatuvalt 2021. aasta aasta 1. jaanuarist. Teine muudatus puudutab seda, et järgmise aasta 1. juulist jõustub käibemaksuvabastus Euroopa Liidu kaitsetegevuse See on taas seotud käibemaksudirektiivi muudatusega ja selle ülevõtmisega. Euroopa Liidu kaitsetegevuses osalevatele liikmesriigi relvajõududele kehtestatakse sarnane käibemaksuvabastus, mis seni on ette nähtud NATO kaitsetegevuses osalevatele NATO osalisriigi relvajõududele. NATO osalisriigi relvajõududele. Viimane olulisem muudatus on samamoodi 2022. aasta 1. juulist rakendatav muudatus, mis puudutab meenemüntide maksustamist. Muudatusega viiakse maksustamise põhimõtted kooskõlla käibemaksudirektiiviga. Selle kohaselt ei saa käibemaksuvabastust kohaldada sellistele müntidele, mida tavaliselt seadusliku maksevahendina ei kasutata või millel on numismaatiline väärtus, ehk meenemüntidele.

teavitati ka võimalikust rikkumismenetluse algatamisest. Nii et sellest tulenevalt me nüüd selle ettepanekuga teie ees oleme ja palume seda toetada. Aitäh! Aivar Kokk soovib küsida. Palun! ma ei loe siit kuskilt välja seda, nagu sa enne ütlesid, et kui on tasuta jagamine. Siin on, et 2021. aastal Euroopa Komisjoni või Euroopa Liidu õiguse alusel asutatud ametite või asutuste poolt neile liidu õigusega antud ülesannete täitmisel COVID‑19 pandeemiale reageerimisel Eestis soetatud kaubalt või saadud teenuselt võib imporditud kaubalt tasutud käibemaksu tagastada. Kas see on kõikidel kaupadel nii või ikkagi nagu sa enne ütlesid, et nende puhul, mida tasuta jagatakse? Aitäh! See ettelugemine tuli lihtsalt nii kiires tempos, et ma ei suutnud isegi seda kõike jälgida. Aga see on kehtiv ainult juhul, kui need kaubad on ostetud tasuta jagamiseks

Teie hea koalitsioonipartner on teinud ettepaneku energia müügilt käibemaksu vähendada. Seda praegu siin eelnõus küll ei ole. Aga kas on mingeid indikatsioone, et näiteks see ettepanek võiks realiseeruda lugemiste vahepeal, või kuidas see seis hetkel on? Miks Miks näiteks ei ole seda siin seaduseelnõus? Aitäh! Kas on indikatsioone? Ei ole indikatsioone. Ja miks ei ole? Sest see teie viidatud mõte ei haaku selle eelnõu mõttega kohe mitte kuidagi. Aitäh!

saadaksite Riigikogule, ma võin selle edasi anda tema liikmetele, kui te mulle selle saadate – väikse vaate, kuidas selline käibemaksuvabastus jaotuks sotsiaalselt tuludetsiiliti. Ma olengi kibelenud teie käest küsima, mis on värsked andmed, kes seda käibemaksu tegelikult maksab ja kes sellest soodustusest võidaks. Eks? Jah. Aga pisut leevendades seda ootusärevust, mis teil selle kirjaliku materjali saabumiseni muidu võiks tekkida, võib öelda, et sellest võidaks kõige rohkem kõige jõukam ja kõige rohkem tarbiv ühiskonnakiht. Ehk detsiilide mõttes just nimelt kõige suurema sissetulekuga kõige jõukamad inimesed. Jah. Aga

või on arvestatud, et nad saavad rohkem kaupa endale osta? Aitäh! Sellega on nii, et eelarvele tegelikult mõju puudub, kuna see maksuvabastus

Aitäh, austatud juhataja! Hea Riigikogu! Rahanduskomisjon valmistas eelnõu 460 esimest lugemist ette k.a 12. oktoobril. Eelnõu tutvustas rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ning temaga olid kaasas ministeeriumi tolli‑ ja aktsiisipoliitika osakonna juhataja Marek Uusküla ja sama osakonna peaspetsialist Aet Külasalu.

selle direktiivi ülevõtmise korral sisuliselt puudub. Selle lühikese arutelu tulemusena jõudis komisjon konsensuslikule otsusele, et võiks selle eelnõu esimese lugemise lõpetada ja määrata muudatusettepanekute tähtajaks kümme tööpäeva,

Energiakandjate käibemaksu teema. Kas see teema kuidagi ka komisjoni koosolekult läbi jooksis ja kui jooksis, siis mis meeleolud valitsevad? Või kui ei jooksnud, siis miks ei jooksnud? Suur

Seda soovi ei ole, sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku esimene lugemine lõpetada. Oleme eelnõu 460 esimese lugemise lõpetanud. Määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 3. novembri kell 17.15. Meie tänane üheksas päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud alkoholi‑, tubaka‑, kütuse‑ ja elektriaktsiisi seaduse ning vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 461. Palun, rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus!

Ettepanek on muuta alkoholi‑, tubaka‑, kütuse‑ ja elektriaktsiisi seadust nii, et järgmisel aastal aktsiisitõusu ei toimuks. Me kehtestaksime kütuse‑ ja elektriaktsiiside puhul

Ettepaneku kohaselt kehtivad ajutiselt langetatud aktsiisimäärad mitte järgmise aasta 30. aprillini, vaid ülejärgmise aasta 30. aprillini, selle järel nelja aasta jooksul toimub aktsiisimäärade taastumine kriisieelsele tasemele. See on mõistlik ja vajalik, et tarbijatel oleks võimalik tõesti hinnatõusuga aegsasti kohaneda, seda nii ettevõtjate kui ka eratarbijate poolel. kohaselt ka vedelkütuse erimärgistamise seadust, et pikendada kaevandamisluba omavatel ettevõtjatel eriotstarbelise diislikütuse kasutamise õigust kaevandamisega seotud tegevustes. See on õigus, mis anti nendele ettevõtjatele möödunud aasta 1. juulist kuni järgmise aasta 30. aprillini. Seda perioodi on meil ettepanek pikendada ühe aasta võrra ehk 2023. aasta 30. aprillini. Aitäh! Palun muidugi kõigil seda eelnõu toetada.

2023. aasta 1. maist nad hakkavad 25% kaupa tõusma, siis võib-olla ei peaks kõik selliselt tõusma? Kui me vaatame naabrite aktsiise hetkeseisuga, siis

piirikaubanduse ärahoidmise tõttu silmas pidada. Aga me räägime ikkagi tõesti laugest taastumisest. Kui see taastumine toimuks üheaastase hüppega, siis

Tõsi on, et eks sel hetkel tuleb üle vaadata, milline on seis naaberriikide aktsiisidega. Aga praegune prognoos küll ütleb, et selline lauge järkjärguline tõus ei

Aitäh, austatud juhataja! Hea Riigikogu! Rahanduskomisjon valmistas eelnõu 461 esimeseks lugemiseks ette k.a 12. oktoobril. Istungil andis eelnõust ülevaate rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ning temaga olid kaasas ministeeriumi tolli‑ ja aktsiisipoliitika osakonna juhataja Marek Uusküla ja sama osakonna peaspetsialist Lauri Lelumees. Komisjoni liikmetel oli mõningaid küsimusi. Esimene küsimus oli see, kas lisaks sellisele mahupõhisele aktsiisi rakendamisele on plaanis arvestada ka erinevate kütuste keskkonnamõju ja soodustada sedamoodi keskkonnasäästlikumate kütuste kasutamist. Saime teada, et sellesisulised arutelud on Euroopa tasemel toimumas soovitakse ära oodata, kuhu Euroopas nende aruteludega jõutakse, enne kui neid muudatusi lisada Eesti õigusaktidesse. Oli ka küsimus, kas ministeerium on prognoosinud riski, kui inflatsioon ei lange, ja selgus, et sellist prognoosi ei ole kavandatud. Kuid sellele vaatamata jõudis komisjon konsensuslikule otsusele, et selle eelnõu esimese lugemise võiks lõpetada ja määrata muudatusettepanekute tähtajaks kümme tööpäeva, see tähendab 3. novembri kell 17.15. Aitäh! Aivar Kokk,

Aitäh! Eks me peame seda küsimust komisjonis arutama. Siin sisu on küll pisut erinev, küsimus ei ole mitte ainult nende ajutiste langetuste pikendamises üheks aastaks, vaid siin on ka selle tõusu laugemaks muutmine. Nii et arutame, kuidas me protseduuriliselt selle teise eelnõuga edasi liigume. Aitäh! Rohkem küsimusi pole. Tänan! Avan läbirääkimised. Isamaa fraktsiooni nimel saab sõna Aivar Kokk. Hea juhataja! Head kolleegid ja austatud minister! Mul on ääretult hea meel tänase koalitsiooni üle.

saab otsuseid teha. Ma tänan ministrit, kes ka oma vastuses väga selgelt ütles, et piirikaubandust tuleb jälgida. Eelnõus on küll

eelnevalt kõrgemad ja piirikaubandust tagasi tuua ei ole mõtet, sest kui ühe korra on rehale astutud, siis teist korda seda teha ei ole mõtet. Ma usun, et et selle eelnõu menetlus läheb kiirelt ka rahanduskomisjonis ja siin saalis, sest siin saalis

Austatud juhataja! Head kolleegid! Austatud minister! Täna on meil olnud siin päris mitu eelnõu, mis on seotud järgmise aasta riigieelarvega, nii ka käesolev. Kui te mäletate, riigieelarve, mille esimene lugemine täna lõppes, tugineb majandusprognoosile. See prognoos tehti juba tükk aega tagasi, sisuliselt augustis. Nii nagu kehtiv kord ette näeb, on meil selline institutsioon nagu eelarvenõukogu ja eelarvenõukogu andis

Peale prognoosi valmimist ja eelarve esimese lugemise lõppemist võib öelda, et mõned riskid on pigem kasvanud kui vähenenud. Üks risk on kindlasti seotud energiahindade kallinemisega ja sellest tuleneva tuleneva survega tarbijahindadele ja omakorda sedakaudu ettevõtete tootmissisenditele. Teiseks tahan öelda seda, et kuigi majandus on taastunud oodatust kiiremini, on mitmetes majandussektorites taastumine olnud ebaühtlane ja mitmed sektorid pole veel kriisieelset taset saavutanud. Sellest tulenevalt pole inflatsiooni tingimustes ka soovitav anda lisatõuget hindade tõusule, mis mõjutab neid haavatavaid sektoreid. Sellest tulenevalt näebki käesolev eelnõu ette eelmisel aastal langetatud elektriaktsiisi ja teatud kütuste aktsiisimäärade langetuse pikendamist aasta võrra ja sellele järgneva nelja aasta jooksul aktsiisimäärade lauge taastumise kriisieelsele tasemele.

Kui te vaatate börsi, siis näete, et New Yorgi börsil on tänaseks toornafta hind kerkinud juba 83 dollarini barrelilt. Ka maagaasihinnad on kasvanud aastaga kuus korda, üsna ekstreemsele tasemele. See mõjutab nii kodutarbijatest gaasikütteomanikke kui ka gaasimahuka tootmisega ettevõtteid, näiteks põllumajandusväetiste tootjaid. Igal juhul gaasikütet kasutavatele kodutarbijatele kujuneb saabuva talve üleelamine kaunis raskeks ja tarbijatele prognoositakse, et kulud gaasile kasvavad korda. Ah jaa, täna tulid ka viimased andmed inflatsiooni kohta. Need näitavad, et hinnatõus jätkus ka septembris. Euroala inflatsioon kerkis 3,4%‑ni aasta arvestuses, mis on suurelt üle Euroopa Keskpanga 2%‑lise inflatsioonieesmärgi. Nii kiiret inflatsiooni pole juba väga ammu euroalal nähtud. Eesti inflatsioon on

Reformierakonna fraktsioon kindlasti seda eelnõu toetab. Tänan tähelepanu eest! Rohkem fraktsioonidel sõnavõtusoove ei ole, sulgen läbirääkimised.

Kõik